Prihvaća se Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2022.

Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom. Na redu je: - Izvješće Državnog ureda za reviziju za 2022.g. Podnositelj je glavni državni revizor na temelju čl. 24. Zakona o Državnom uredu za reviziju. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun, a Vlada je dostavila mišljenje, pa bih sada molio poštovanog glavnom državnog revizora Ivana Klešića da predstavi predmetno izvješće. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjene zastupnice i zastupnici U skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju HS-u dostavljeno je izvješće o obavljenom radu Državnog ureda za reviziju za 2022.g.. Poslovi ureda, vrste revizija, subjekti i predmeti revizije utvrđeni su Zakonom o Državnom uredu za reviziju, Strateškim planom za razdoblje od 2018.-2022.g. i Programom i planom rada za 2022.g.. U 2022.g. revizijom su obuhvaćeni svi subjekti za koje je Zakonom o Državnom uredu za reviziju i Zakonom o financiraju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma propisana obveza obavljanja revizije svake godine, a to su Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna RH te političke stranke i nezavisni zastupnici čiji su godišnji prihodi i vrijednosti imovine veći od 100.000 kuna. Sve druge revizije planirane su na temelju zakonom propisanih kriterija, a to su procjena rizika, financijska značajnost subjekta revizije, rezultati prijašnje revizije, prikupljene informacije o poslovanju subjekata revizije te drugi kriteriji koji se utvrđuju unutarnjim aktom Državnog ureda za reviziju. rada za 2022.g. bilo je planirano 212 revizija od kojih je obavljeno 195 dok su ostale revizije bile u tijeku u vrijeme kad je ovo izvješće dostavljeno HS-u. Također Također planirali smo i obavili 94 provjere provedbe naloga i preporuka danih u prošlim revizijama. i obavljenim provjerama provedbe naloga i preporuka dostavljena su HS-u i DORH-u te su objavljena na našim mrežnim stranicama. Revizije su obavljene u skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju, međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija i Kodeksom profesionalne etike rada državnih revizora. U 2022.g. obavili smo financijsku reviziju 164 subjekta koja su ostvarila, osim državnog proračuna, prihode i primitke u iznosu od 65,7 milijardi kuna te rashode i izdatke u iznosu od 65,6 milijardi kuna. Financijskim revizijama utvrđivali smo jesu li godišnji financijski izvještaji istiniti i vjerodostojni, a poslovanje je li poslovanje usklađeno s propisima i unutarnjim aktima subjekta revizije. Najčešće nepravilnosti i propusti kod ovih subjekata utvrđeni su u računovodstvenom poslovanju i financijskom izvještavanju i to kod 113 subjekata u provođenju postupaka javne nabave kod 69 subjekata, pri planiranju te ostvarivanju godišnjeg programa rada kod 53 subjekta, u području rashoda i obveza kod 51 subjekta te kod prihoda i potraživanja kod 43 subjekta. Za utvrđene nepravilnosti i propuste u financijskoj reviziji subjektima je dan 1851 nalog i preporuka kako bi se nepravilnosti otklonile odnosno kako bi se poduzele aktivnosti da se nepravilnosti ne bi ponavljale. Subjektima revizije izražena su po dva mišljenja, mišljenje o financijskim izvještajima i mišljenje o usklađenosti poslovanja. Tako je o financijskim izvještajima izraženo 66 bezuvjetnih , 94 uvjetna, jedno suzdržano i tri nepovoljna mišljenja, a o usklađenosti poslovanja 82 bezuvjetna, 78 uvjetnih te tri nepovoljna mišljenja. Za izvršenje državnog proračuna izraženo je samo mišljenje o financijskim izvještajima. Nepovoljna mišljenja o financijskim izvještajima i o usklađenosti poslovanja izražena stranci Domovinski pokret, Općini Donje Voća i Sportskoj zajednici grada Ogulina. Tijekom 2022.g. obavljene su 24 revizije učinkovitosti kojima se ocjenjuje ostvaruju li se projekti i programi i aktivnosti subjekata revizije u skladu s načelima ekonomičnosti, djelotvornosti i svrsishodnosti. Ovim revizija obuhvatili smo sljedeće teme, gospodarenje komunalnim otpadom na području RH, provedba aktivnosti iz prioritetne osi povezanost i mobilnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija od 2014.2020. i upravljanje zalihama humanitarne pomoći. Revizijom su bile obuhvaćena 32 subjekta, pet subjekata dobilo je ocjenu učinkovito pri čemu su potrebna određena poboljšanja, a 21 ocjenu djelomično učinkovito u jednoj reviziji kojom je obuhvaćeno sedam subjekata dana je jedna ocjene za sve subjekte. Ovim subjektima dano je ukupno 356 naloga i preporuka. Revizijama usklađenosti utvrđivali smo je li poslovanje subjekata revizije usklađeno s propisima i unutarnjim aktima koji imaju značajan utjecaj na poslovanje subjekta. Tijekom 2022.g. obavili smo reviziju usklađenosti grada Zagreba i šest trgovačkih društava u državnom vlasništvu. Izrazili smo dva bezuvjetna, pet uvjetnih mišljenja, a za utvrđene nepravilnosti i propuste dali smo ukupno 93 naloga i preporuke. Osim toga provjeravali smo jesu li subjekti revizije postupili po nalozima i preporukama danim u prošlim revizijama. Kao i prijašnjih godina to smo provjeravali u okviru obavljanja financijskih revizija i revizija usklađenosti, te u okviru posebnih postupaka provjera. Tako da smo obavili posebnu provjeru u 465 lokalnih jedinica za naloge i preporuke dane u prošlim financijskim revizijama i revizijama učinkovitosti. Provjerama provedbe naloga i preporuka obuhvatili smo ukupno 4.083 naloga i preporuke dane u prošlim revizijama. Utvrdili smo da je u cijelosti provedeno 66,5%, da je djelomično provedeno ili u postotku provedeno 15,5% odnosno ukupno 82% naloga i preporuka, te se može zaključiti da je značajan broj subjekata revizije poduzimao aktivnosti na unaprjeđenju, pravilnosti i povećanju učinkovitosti poslovanja. Međutim, s obzirom na to da nije provedeno 14,6% naloga i preporuka ured će i nadalje pratiti njihovu provedbu kroz redovne revizije. Od ukupnog broja naloga i preporuka 3,4% nije primjenjivo zbog promjene propisa ili, jer je nije bilo poslovne aktivnosti za koje su dani nalozi i preporuke. Rezultati svih ovih revizija i provjere provedbe naloga i preporuka detaljnije su opisani u pojedinačnim izvješćima, objedinjenim izvješćima sastavljenim prema grupama subjekata, te u godišnjem izvješću o radu. U skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju za sve subjekte koji nisu postupili po našim nalozima, koji nisu postupili po našim nalozima i preporukama, a koji su dani nakon stupanja na snagu novog zakona iz ožujka 2019., kao i za one koji nisu u Državnom uredu za reviziju u zakonskom propisanom roku dostavili plan provedbe naloga i preporuka, naravno obaviješteno je Državno odvjetništvo. Tako je u ovom izvještajnom razdoblju ured dostavio obavijesti Državnom odvjetništvu za 15 subjekata koji nisu u zakonski propisanom roku, a to je 60 dana od zaprimanja konačnog izvješća o obavljenoj reviziji uredu dostavili plan provedbe naloga i preporuka, te za 80 dana, 80 subjekata koji nisu proveli naloge i preporuke dane u prošlim revizijama u rokovima navedenim u planu provedbe naloga i preporuka. Osim toga, dostavljene su i obavijesti za 46 političkih stranaka i 3 nezavisna zastupnika koji u svom poslovanju nisu postupali u skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izbornoj promidžbi i referendumu. Osim poslova revizije planirani su i obavljeni i drugi poslovi ureda značajni za obavljanje osnovne djelatnosti i to su poslovi koji se odnose na metodologiju, suradnju s pravosudnim i drugim tijelima, međunarodnu suradnju, odnose s javnošću, javnu nabavu, informatiku, te kadrovske i računovodstvene poslove. Što se tiče suradnje s pravosudnim i drugim tijelima ova suradnja obuhvaća razmjenu dokumenata iz izvješća, odgovore na upite, davanje pojašnjenja i druge informacije kojima ured raspolaže, te te sudjelovanje na sastancima u vezi s nalazima navedenim u našim izvješćima o obavljenim revizijama. U ovom izvještajnom razdoblju na zahtjev Državnog odvjetništva odvjetništva MUP i drugih državnih tijela dostavljena je dokumentacija i dodatna pojašnjenja za 45 revizija. Značajna je i međunarodna suradnja koju ured provodi s drugim vrhovnim revizijskim institucijama u cilju razmjene znanja i iskustava. Tako smo sudjelovali na …/Govornik se ne razumije/…kongresu na drugom dijelu prošle godine organiziranog EUROSAI kongresa na EUROSAI konferenciji za mlade revizore, te na Konferenciji o upravljanju Također nastavljene su aktivnosti ureda u svojstvu vanjskog revizora EUROSAI-a u trećem mandatu. To je vrlo značajno i veliko priznanje za naš ured jer smo mi vanjski revizori EUROSAI-a, već treći mandat po 3.g.. Započeli smo dakle obavljanje paralelne revizije sa vrhovnim revizorskim institucijama Republike Mađarske, Republike Poljske, Ukrajine, Republike Srbije vezano za cilj održavanog razvoja UN-a br. 6, a tema je pitka voda i higijenski uvjeti. Tema revizije je upravljanje građevinama za navodnjavanje i mješovitim melioracijskim građevinama u RH. Ured je nastavio upravljati EUROSAI mrežom za etiku, virtualnom platformom vezanu za teme upravljanja, etikom i podizanja svijesti o integritetu državnih revizija, te revizijskih inicijativa povezanih s etikom i antikorupcijom. Osim toga, nastavljene su aktivnosti ureda u svojstvu vodećeg partnera 2-godišnjeg Tvini projekta u vezi s jačanjem kapaciteta i unaprjeđenjem suradnje parlamenta i Državnog zavoda za reviziju Republike Sjeverne Makedonije. Projekt je uspješno završen krajem siječnja 2023.g.. Ured je također nastavio sa sudjelovanjem u radu NATO-ove skupine kompetentnih nacionalnih revizijskih tijela, imamo tamo svog predstavnika, u cilju što veće transparentnosti. Ured je komunicirao sa svim zainteresiranim javnostima i to putem mrežnih stranica, elektroničke pošte, održavanjem briefinga za medije, davanjem priopćenja i izjava, te odgovaranjem na upite. U skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju neovisni vanjski revizor obavio je reviziju godišnjeg, godišnjeg izvještaja Državnog ureda za reviziju za 2022.g. i dao mišljenje prema kojem financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama istinito i fer prikazuju financijski položaj ureda na dan 31. prosinca 2022.g., te financijsku uspješnost ispunjenja postavljenih ciljeva u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Ured je tijekom 2022.g., kao i u prethodnim godinama provodio aktivnosti na jačanju kapaciteta ureda, posebno vezanih za stalno usavršavanje zaposlenika iako nam je neophodno povećati broj zaposlenika u uredu jer to je temeljni problem kod nas s obzirom na broj subjekata iz naše nadležnosti i značajno manji broj zaposlenika u odnosu na sistematizirani broj radnih mjesta, to nismo u cijelosti ostvarili u ovoj godini zbog objektivnih okolnosti odnosno preseljenja na druge lokacije i nedostatka radnog prostora s obzirom na uređenje naših objekata koji su oštećeni potresom. U vezi s obnovom koja se financira iz Fonda solidarnosti EU želio bih izvijestiti o tome da su u tijeku radovi obnove građevinske konstrukcije na dvije poslovne zgrade u Tkalčićevoj ulici u samom centru Zagreba i na poslovnoj zgradi u Bogovićevoj ulici te se očekuje da će biti završeni do konca lipnja ove godine, znači u skladu s onim datumom koji, a to je 30. lipanj. I na kraju još bih želio istaknuti u stalnoj težnji da budemo uzorna vrhovna revizijska institucija, a svjesni naše važne uloge za Hrvatski sabor i građane RH te druge dionike ured primjenjuje načela koja osiguravaju transparentnost i odgovornost, dobro upravljanje usklađeno s etičkim kodeksom ureda te stalnu izobrazbu zaposlenika, a povratne informacije od subjekata revizije te od zastupnika u Hrvatskom saboru primjenjujemo za unapređenje rada na čemu vam posebno zahvaljujemo. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjene zastupnice i zastupnici zahvaljujem na pozornosti. Možete se vratiti jer imamo dosta replika, a u stvari da, idemo s mjesta, da, da, ja još radim još po starom. Slobodno, slobodno, slobodno sjednite tako je da. Idemo sada s replikama, prvi na redu poštovani kolega Kirin. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani glavni državni revizore, Državni ured za reviziju je ukazuje na moguće nepravilnosti rada državnih i drugih institucija. Javnost je posebno senzibilizirana na negativne pojave kao što je korupcija. Kod nas se spominje do te mjere da građani o toj pojavi imaju nultu toleranciju. To poimanje ide tako daleko da se u javnosti širi mnijenje da takve pojave postoje i događaju se samo u Hrvatskoj. Molim vas naglasit ću i pitati vas da li

Eve Kaili grčke europarlamentarke, pa molim vas pošto surađujete sa državnim revizijama drugih zemalja molim vaše mišljenje …/Upadica: hvala vam./… Poštovani zastupniče Kirin, rekao bih dobro pitanje, vidim da vas ova tema posebno zanima. Što se tiče gospođe Eve Kaili, dakle grčke bivše potpredsjendice Europskog parlamenta protiv nje se vodi istraga. Dakle, ja kao glavni državni revizor RH to ne mogu niti smijem komentirati, ali pošto ste dotaknuli temu korupcije tu bi možda mogao reći nekoliko riječi, a to je da mi pratimo što se zbiva i posebne podatke koje imamo iz 2016. godine gdje je Europski parlament naručio jednu studiju u kojoj je obrađena tema korupcije u EU i ti podaci iz te studije govore da se, da se troškovi korupcije u EU kreću u intervalu između 179 i 990 milijardi eura na godišnjoj razini. Od 180 zemalja od cijelog svijeta RH se dakle prema indeksu percepcije korupcije nalazi na 63 mjestu. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan sada možete upaliti,

nego upravo suprotno oni blate i vrijeđaju sve hrvatske građane. Kao što je poznato HAVC je financirao falsifikate koji blate Hrvatsku. Time smo vjerojatno jedina država u EU koja financira vlastito klevetanje. Jeste li dobili informaciju od DORH-a što su poduzeli po pitanju HAVC-a,

evo na ovo vaše pitanje što ste vi postavili vi znate da mi ne radimo temeljem informacija koje dobije u javnosti odmah. Mi sve informacije zaprimao kao što ste i vidli način kako formiram odnosno kako, kako objedinjujemo naše godišnje izvješće o radu, prema tome i planiramo znači ovaj revizije koje ćemo obavljati. Mi dakle sve te informacije prikupljamo i kada ćemo ići redovnu reviziju mi ćemo sve to provjeriti. Što se tiče Državnog odvjetništva RH suradnja sa njima je rekao bih svakodnevna i kolege s vremena na vrijeme nas pitaju, šalju neke zamolbe da im pošaljemo neke dodatne informacije itd., itd., a što se tiče ovoga što ste vi spomenuli prva revizija u koju ćemo ići mi ćemo sve to provjeriti. Hvala vam lijepa. izvolite. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala predsjedniče. Uvaženi državni revizoru, gospođo zamjenice, suradnici s državnog revizorstva, iz godine u godinu vi nas zapravo upozoravate kako zdravstveni sustav ima problema u financijskom smislu. Mene zanima vaše mišljenje vide li se kakvi pomaci u zdravstvu, koje su to reforme uopće kako ih vi vidite koje su moguće i koje treba provesti kako bi se smanjili financijske obaveze zdravstvenog sustava. Hvala. **Jandroković, Poštovana zastupnice Grba, zahvaljujem na vašem pitanju. Prema zadnjim službenim podacima koji, kojima mi raspolažemo ove obveze zdravstvenog sustava i HZZO-a RH iznose više od 14 milijardi kuna kao što je moja zamjenica rekla na sjednici sjednici u ovom visokom domu kad se raspravljao Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna. Bez obzira na pomoći dakle koje se izdvajaju iz Državnog proračuna za podmirenje dijela tih obveza koncem 2022. godine mislim da ta sredstva, te obveze neće biti manje. Mi smo sada u reviziji bolničkih ustanova, mislim da 68 bolnica, 68 ustanova i specijalnih bolnica, dakle mi ćemo do konca, do negdje konca jeseni imati sve podatke o tome i naravno tada ćemo to moći prezentirati hrvatskoj javnosti i ti podaci svakako će se moć koristiti u obradi u radu reforme hrvatskog zdravstva. …/Upadica predsjednik: Štovani državni revizore sa suradnicima. Ja ću nadovezati na ovo pitanje, naime Državna revizija je napravila naravno u niz navrata kontrolu kontrolu vezanu uz zdravstveni sistem. Kad govorimo o tome vi ste dali i preporuke, ne samo da ste utvrdili dugove koji postoje i situacije koje su nelogične u zdravstvu nego ste dali preporuke za postupanje. Da li su te preporuke poštivane, da li smo mi kao država vaše preporuke pretvorili u rješenja koja bi trebala dovesti do zdravstvenog sustava koji bi bio samodostojan i koji bi bio održiv? **Jandroković, Poštovani zastupniče Bajs. Dakle, provođenje naloga i preporuka kao što sam govorio u mojem uvodnom izlaganju je u vrlo visokom postotku rekao bih od strane subjekta revidiranja proveden. Onaj mali dio koji nije proveden to je mislim da 14,6% čini mi se ako sam dobro zapamtio, mi smo obvezi prema zakonu o tome izvijestiti DORH i naravno mi ćemo to i učiniti. Oni koji nisu to proveli primjenjuje se čl. 35. to su sankcije za one koji ne provode naloge i preporuke Državne revizije i kazne su do 50.000 kuna za instituciju, a od dvije do 20.000 kuna za osobu koja je zadužena da to provede. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče, poštovani g. Klešiću sa suradnicama i predstavnikom ministarstva. Dakle, ono što Državni ured za reviziju radi je izniman posao svjedoci smo da vi imate nadleštvo nad kontrolom oko 16.000 obveznika. S obzirom da je vas ukupno zaposlenika svega 294 za sada, a predviđeno je nekih 370 djelatnika, da li mislite da je dinamika kojom zapošljavate revizore, a onda ih morate dodatno i educirati je dovoljna? I da li bi možda trebalo izuzeti vas iz one kvote zapošljavanja godišnjeg s obzirom da su vaše potrebe iznimno velike, a vidimo da ste i vratili dio sredstava u državni proračun za tu namjenu? **Jandroković, Poštovana zastupnice Perić. Pitanje je jako važno za naš ured. Naime, sredstva koja su predviđena u našem proračunu za zapošljavanje ustvari dostatna su za financiranje rashoda za zaposlene, čak i za zapošljavanje drugih ljudi. Kao što ste vi vidjeli mi smo vratili dio sredstava natrag u proračun, naime hrvatska Vlada je donijela odluku kojom su bili limitirana zapošljavanja u državnim službama, mi smo isto bili uključeni u tu odluku što smatramo da nismo trebali jer smo i ustavna kategorija i neovisni smo pa smo onda dobili rješenje od Ministarstva pravosuđa da možemo zaposliti petero ljudi. U onoj godini prije zbog covida nismo mogli zaposliti ljude, mi smo danas znači na početku ove godine bili smo na 305 zaposlenika sad smo na 284. Dakle, ja vjerujem da ćemo sljedeće godine imati više sreće i da će se ta izmjena neće ticati nas već da će hrvatska Vlada donijeti tu odluku da mi nismo uključeni u to kako bi mogli zaposliti ljude …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… za koje su nam osigurana sredstva

Poseban dio vašeg izvješća odnosi se na poslovanje grada Zagreba pri čemu grad Zagreb nije dobio prolaznu nego tek uvjetnu ocjenu. U tom smislu vi ističete da grad Zagreb osnovnim školama nije doznačio sredstva za redovno poslovanje za posljednje tromjesečno razdoblje 2021.g. u ukupnom iznosu više od 31 milijuna kuna i ta plaćanja nisu evidentirana u poslovnim knjigama u okviru izvan bilančnih zapisa. Zanima me s obzirom da ovdje ne vidim nikoga iz Možemo da brani poslovanje grada, kada se radi o tako osjetljivim i važnim institucijama kojima grad nije na vrijeme doznačio sredstva zašto za takvo poslovanje ne dobiva negativne nego tek uvjetne ocjene i što vi osobno smatrate najspornijim u poslovanju grada Zagreba zbog čega on nije dobio prolaznu ocjenu? **Jandroković, Poštovana zastupnice. Zašto grad Zagreb nije dobio prolaznu ocjenu kao što ste vi rekli ili vi želite da dobije nepovoljnu ocjenu, vi znate na koji način mi radimo, koja je metodologija rada Državne revizije, prag značajnosti i da sad to objašnjavam jer nemamo dovoljno vremena, prema tome to nije moguće na taj način uradi. Mi gledamo sveobuhvatno poslovanje, a naravno sve te segmente koji imaju neke elemente prekršajnog ili kaznenog djela mi dostavljamo DORH-u. Hvala lijepa. izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS-a. Poštovani državni revizore. Državna revizija ima značajan ugled među građanima i svim institucijama u RH, imate preko imamo preko 16.000 obveznika kojima je Državni ured za reviziju nadležan i kao što vidimo iz vašeg izvješća u 2022.g. izvršili ste plan i program imali ste 195 revizija, 94 provjere, provedbe naloga i još puno aktivnosti. Međutim, ono što su građani najosjetljiviji dali baš one institucije financijske institucije se drže propisa i zakona, pa nas zanima zbog čega je Porezna uprava dobila uvjetno mišljenje o financijskom izvještaju za 2021.g. jer svakako je možda to preopširno, ali onaj najkraći sažetak možda kao poruku građanima da (HDZ)** Izvolite odgovor. **Klešić, Ivan** Hvala poštovana zastupnice Murganić. Vidi ste da ste detaljno pročitali naše izvješće jer svako ko to pročita odmah se fokusira na onaj iznos jel. Dakle, Poreznoj upravi dano je uvjetno mišljenje za 2021.g. jer su potraživanja za prihode poslovanja i obračunati prihodi poslovanja pogrešno iskazani u iznosu većem od 1,4 milijarde kuna. Ta pogreška se naime, je nastala zbog samog načina evidentiranja više uplaćenih, više uplaćenih sredstava poreznih obveznika, od njihovog zaduženja, ustvari od njihove stvarne obveze, hvala lijepa. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa g. predsjedniče. Poštovani glavni državni revizoru, evo danas smo svjedoci brojnih štrajkova i u pravosuđu i razgovora Vlade sa, sa sindikatima, meni zanima kakva je situacija kod vas što se tiče plaća, zanima me, ide novi Zakon o plaćama, da li tu ima ikakvih naznaka da bi se mogli povećati plaće ljudima koji rade u državnoj reviziji budući da smo i na Odboru za financije o tome raspravljali, da imate problem uopće dovođenja vidimo i negativnu bilancu, znači vama je 12 ljudi otišlo, samo 6 vam je došlo jel i kada bi se usporedilo sa tržištem ljudi koji, na tržištu revizije, to su velike razlike jel, pa sada da li tu ima nekakvih naznaka da se može sustav plaća što se tiče Državnog ureda za reviziju poboljšati s obzirom na sve okolnosti koje se trenutno dešavaju? Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Klešić, Ivan** Poštovani zastupniče Lalovac hvala na pitanju. To je rekao bi gorući problem državne revizije, o plaćama ovlaštenih državnih revizora priča se u posljednjih 5.g.. Zamjenik predsjednice Odbora za financije i proračun u HS-u o tome je govorio i na Odboru za financije. Ja sam bio nazočan kada je g. saborski zastupnik g. Kliman rekao da on garantira da će se u mandatu ove Vlade taj problem riješiti. Problem plaće je evidentan, on se mora, sad se rješavaju problemi, dakle vidimo u sudstvu ovdje, nas niko za sada ništa nije pitao. Mislim da to se mora nešto učinit u tome, mi nismo oni koji ćemo sa transparentima ić Kolega Borić izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani državni revizore sa suradnicima, kažu da se državnoj reviziji, to će reć svi političari, vjeruje bezuvjetno i ovo zaista što piše u vašem radu u 2021. uzimamo kao nešto što je gotovo, i kad slušamo naše kolege ovdje u sabornici vidimo da neki nisu danas htjeli očito uzet raspravu jer ono što ste vi rekli i vama se vjeruje, njihovi nalazi nisu dobri. Domovinski pokret u 7 nekakvih područja koja su promatrana ima 5 nepravilnosti, Hrvatski suverenisti također, imamo, imamo i neke druge stranke, recimo Radnička fronta koja nam se nudi kao nekakve alternative, a nisu u stanju objašnjavati neke svoje osnovne stvari, financijsko poslovanje, usklađenost djelovanja kao političkih stranaka dok se ovdje postavljaju kao oni koji znaju sve i svima drugima nešto govore. Što to govori? S obzirom da su, evo Domovinski pokret je u 5 promatranih područja dobio nepovoljno mišljenje, a i ostali imaju 5,

Poštovani predsjedavajući, povrijeđen je čl. 238., g. Borić se vraća u 2021., što je točno da naše izvješće nije valjalo Domovinskog pokreta i ja vas sa ovog mjesta pozivam da sve istražite što je bilo i prijavite DORH-u, ja ću, ja ću vam bit svjedok, ko god se, ko je god ukrao pare ja ću bit svjedok, treba da ih vrati, a isto pozivam kolegu Borića nek za kolege iz HDZ-a, recimo iz Virovitice, imate 17 milijuna kuna vam fali u gradskoj blagajni, pozovite vi svoje kolega nek vrate…/Govornik se ne razumije/…. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Spajić, naravno da ste dobili opomenu jer ovo nema veze s povredom poslovnika nego ste replicirali, čak i potvrdili da je točno ono što je rečeno. Kolega Mažar izvolite dok sa druge strane za HDZ dano je bezuvjetno mišljenje, dakle bezuvjetno mišljenje kada nema niti jedne jedine nepravilnosti, slijedeće je uvjetno kada imaju nepravilnosti, a bezuvjetno dakle ima samo Domovinski pokret, to je razlika vas i nas. kolega Mažar ovo je isto bila replika, nema veze s povredom poslovnika, tako da dobivate opomenu. Ponovo kolega Spajić, izvolite. **Spajić, Daniel (DP)** Hvala predsjedavajući. Opet ponavljam isto, kolega Mažar me nije slušao, da za 2021. nije bilo dobro mišljenje revizije što se tiče Domovinskog pokreta, ali ljudi koji su sad u Domovinskom pokretu …/Govornik se ne razumije/… tad nisu bili i ja vas opet pozivam, sve ih treba prijavit, nema veze što su bili u Domovinskom pokretu, nek vrate ono što su pozobali

Imamo još jednu povredu poslovnika, kolegice Peović izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Povrijeđen je poslovnik u st. 238.. Ovako kolega Boriću, ono što vi primjećujete kao računovodstvene pogreške stranke u kojoj se svi članovi odriču svih naknada u zastupničkim tijelima je smiješna greška u usporedbi s kriminalnom organizacijom u čijoj

dakle opomena. Kolega Borić izvolite isto. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi predsjedniče, čl. 238., ovo je sad zaista bilo vrijeđanje na temelju nečega što smo utvrdili da se bezuvjetno vjeruje državnoj reviziji koja napiše da u 7 promatranih područja Radnička fronta ima 5 područja nepravilnosti mi smo kriminalci, oni su pošteni, njih treba gledati kao takve, a nas treba gledati kao kriminalce jer mi imamo bezuvjetno mišljenje, malo veća stranka od tih i takvih i oni koji nose odgovornost za ove građane i za državu. Promatrajte sebe, brinite o sebi, a nas ostavite na miru. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Boriću i ovo je bila replika, isto tako dobivate opomenu. Sada ponovo kolegica Peović izvolite. **Peović, Katarina (RF)** 238., kolega Boriću to da ste vi dobili bezuvjetno mišljenje revizije govori sve o toj reviziji. Kolegice Peović dobivate opomenu, isto tako dovodite u pitanje rad institucija ničim to niste argumentirali nego jednom predrasudom koju očito imate, ali ja vam mogu samo dati opomenu. Molim vas, molim vas kolegice i kolege. Kolega Ivanović povreda Poslovnika, izvolite. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepa uvaženi predsjedniče. Povrijeđen je članak naravno 238., uvažena zastupnica Peović je kao što ste i sami primijetili došla da bi malo iscenirala dramatike i dramaturgije, ponovo optužila HDZ pa čak i kad HDZ dobije bezuvjetno mišljenje revizije e onda ta revizija ne radi dobro. Radi ona odlučno, radi savršeno i uhvatila vas je u onome što niste ispunili, što niste odradili. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Ivanović i ovo je bila replika, pa dobivate opomenu. Sada kolegica Peović traži povredu Poslovnika, imate dvije opomene, ako ne bude povreda Poslovnika morat ćete ostati bez prava na govor. **Peović,

koliko ste vi računovodstveno ispravni, uostalom evo sad mi kažu zastupnici vaša Vlada je dobila uvjetno mišljenje, ali ono za što smo mi odgovorni jesu takve benigne povrede da se stvarno, bilo bi vam minimum da ih ne spominjete u usporedbi s onim koliko ste vi pokrali ovu zemlju zadnji 30 godina. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Peović dobivate treću opomenu i više ne možete sudjelovati u raspravi o Izvješću o radu Državnog ureda za reviziju za 2022.

Poštovani zastupniče Borić, dakle što se tiče stranke Domovinski pokret izraženo je nepovoljno mišljenje i na financijske izvještaje i na usklađenost poslovanja. iz razloga što je, što je utvrđeno niz nepravilnosti u područjima planiranja računovodstvenog poslovanja, financijskih izvještaja, prihoda i rashoda. Financijska značajnost dakle nepravilnosti nedokumentirane poslovne promjene i rad koji nije bio sukladan zakonskim propisima.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora Klub MOST-a će ići u drugom smjeru, mi ćemo pohvaliti Državni ured za reviziju. Jedni ste od rijetkih institucija u RH koja ima kredibilitet i da radite na visokoj razini integriteta. Poštovani glavni državni revizore imam dva pitanja za vas koja nas interesiraju kao Klub MOST-a. Prvo pitanje je koja potraživanja za koncesijsku naknadu i u kojem iznosu nisu evidentirana u poslovnik knjigama Ministarstva mora za 2021. godinu? I drugo pitanje je najavljene su izmjene Zakona Državnog ureda za reviziju, možete li nam reći koji je opseg poslova koji vaš ured ima pri HNB-u, recimo bile bile su nedavne čak i izmjene opsega primjerice u jednoj Sloveniji gdje je povećana legislativa i opseg poslovanja njihovog Državnog ureda za reviziju koji je našao određene nepravilnosti pri njihovoj banci Slovenije. Hvala lijepa. Ivan** Hvala vama poštovani zastupniče Troskot na pitanju. Dakle, potraživanje za koncesijsku naknadu u iznosu od 114 milijuna i nešto kuna, to ne mogu znati napamet za razdoblje od ožujka 2020. do konca 2021. godine, a za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb za koju je odobrena odgoda plaćanja zbog, iz razloga što je, zbog pojave epidemije Covid-19, dakle tih 114 milijuna kuna nisu evidentirani u poslovnim knjigama. Drugo pitanje koje ste postavili vezano je za HNB. Dakle, HNB je institucija koja ima negdje 54 odjela, mislim mi radimo 17, vas vjerojatno zanima opseg poslova. Dakle, tih 17 odjela to je naš opseg poslova. Ako vi smatrate da to nije dovoljno tada morate u izmjeni našeg zakon koji će uskoro ići tražiti proširenje tih poslova, tog opsega poslova

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani glavni državni revizore tu možemo iz ovog izvješća iščitati da je Domovinski pokret dobio nepovoljno mišljenje o financijskim izvještajima, ponovno nepovoljno mišljenje kad je u pitanju usklađenost poslovanja. Demokratski HSS također ima suzdržano mišljenje o financijskim izvještajima, uvjetno o usklađenost poslovanja itd. Koji su razlozi izražavanja navedenih mišljenja? Da li je to stvarno kako kolege govoru beznačajna neka formalna greška ili se radi o značajnim iznosima? Naše građane sigurno to zanima, da li je to neka formalnost ili baš iznos koji je na ovaj način išao u neke druge svrhe? ja vam zahvaljujem na pitanju. Dakle, Domovinski pokret, stranka Domovinski pokret dobila je nepovoljno mišljenje kao što sam i rekao maloprije zbog toga što su utvrđene značajne nepravilnosti u području planiranja, računovodstvenog poslovanja, financijskih izvještaja, prihoda i rashoda. To je jasno svima nama koji se bavimo poslom to je jasno ne. Nadalje, stranka Demokratski HSS tu je suzdržano mišljenje su revizori dali iz razloga što nisu vodili poslovne knjige, a ako nisu vodili poslovne knjige tada revizori nisu mogli utvrditi jesu li podaci u financijskim izvještajima točni Zvane (Nezavisni)** Poštovani glavni državni revizoru vi ste jedan od rijetkih čelnika nekih institucija koji imam osjećaj da se ugodno osjeća kada dođe ovdje. Tako da, jer svi vas hvale, pa ću vam ja postaviti jedno pitanje koje proizlazi iz onoga što Plenković kaže legitiman politički cilj. Da li ćete vi svoj legitiman politički cilj da imate bolje plaće i bolje uvjete rada pokušati ostvariti štrajkom ko što to ostvaruju svi drugi u ovoj zemlji i što kao glavni državni revizor mislite o tom legitimnom političku cilju koji provodi Andrej Plenković gdje s jedne strane pušta da se dešavaju štrajkovi ne bi li se dale bolje plaće, a u stvari se zaobilazi sustav koji treba uspostaviti u ovoj zemlji. Evo Ivan** Hvala vam lijepa zastupniče Brumnić na ovom pitanju. Ne, mi nismo institucija koja će hodati sa transparentnima po Trgu sv. Marka to je sigurno. Ja bih se poslužio sa jednom misli koja mi je pala na pamet a to je veliki njemački filozof Schopenhauer koji je rekao velike stvari dobivaju u životu oni koji znaju čekati. mi se ponašamo u tom stilu. Mi ne moramo dobiti velike stvari, neka dobijemo samo ono što nam pripada prema Ustavu i zakonu. Mi smo dakle sukladno gospodinu Schopenhaueru stali u red, skromno, pristojno i kako bi rekao gospodin Dalić, selektor naše nogometne reprezentacije i ponizno čekamo da se riješi naš problem. Hvala lijepa. **Reiner, Željko Hvala lijepo potpredsjedniče, uvaženi državni revizoru. Cilj revizije je provesti, ocijeniti posluju li subjekti koje kontrolirate u skladu sa propisima dati preporuke i naloge u svrhu otklanjanja uočenih nepravilnosti i propusta kako se naravno one ne bi ponavljale. U raspravi ste spomenuli da je u predmetnom izvješću izrečeno 1851. preporuka ili nalog. Tijekom vašeg rada susretali ste se sa mnogim izazovima. Ovi nedavni su naravno bili najgori, a tiču se covid krize, potresa i agresije Rusije na Ukrajinu. U gotovo 30 godina rada vašeg ureda možete li reći koliki je napredak postignut što se tiče rada ureda, ali i odgovornosti obveznika koji kontrolirate i koliko je vaš ured spreman na nove izazove. Hvala. Poštovana zastupnice, zahvaljujem na pitanju. Mislim da smo puno učinili i da nisam neskroman ako to kažem. Naši ljudi su kvalitetni, rade svoj posao tiho, pristojno, trude se i educiraju, a to je jako težak posao. Dakle, ono što smo postigli na međunarodnom planu ugled koji imamo kod naših kolega u cijeloj, na razini EU i šire Čile, Argentina, Brazil, Ekvador, da vam ne nabrajam mi smo postigli takav ugled da smo eksterni revizori Eurosaya. Ako znate što to znači da smo mi u Istambulu izabrani za to tajnim glasovanjem od 39 zemalja dobili smo 37 glasova, ja mislim da nema većeg priznanja od toga. Što se tiče mojih ljudi mislim da radimo na najbolji način što možemo raditi. Naš problem su samo te plaće i zaposlit nove ljude. Ja sam siguran da će Državna revizija biti ponos Republike Hrvatske. Hvala lijepo poštovani glavni državni revizoru. Vi sami ste rekli sukladno Zakonu o radu i financiranju političkih stranaka proveli ste 53 revizije političkih stranaka i 5 nezavisnih zastupnika i za razliku od prošle godine kada nije bilo niti jedno, dakle nepovoljno mišljenje sada je to jedno nepovoljno mišljenje izraženo kao što smo čuli Domovinskom pokretu zbog krupnih nepravilnosti koje su utvrđene. Mene zanima kada recimo jedan politički ili pravni subjekt, odnosno pravna osoba i godinu prije dobije, dakle neuvjetno mišljenje zbog toga što je utvrđen niz nepravilnosti. Dakle, ovdje možemo vidjeti konkretno Domovinski pokret je godinu prije dobio 27 naloga da ih provede od čega čak 13 odnosno skoro polovinu nije proveo što je iznad prosjeka koji ste rekli općenito trajno i stalno nastavi kršiti, dakle i zakone i propise. Što vi onda možete učiniti kada neka takva pravna osoba, dakle vidimo stalno ima jedan rad koji je protivan zakonima i propisima. Prije nego što odgovorite moram dati riječ kolegi Spajiću, jer je dignuo povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Spajić, Daniel znači vidimo da je danas na izvješću glavna stvar i glavna tema rasprave Domovinski pokret, pa ću opet ponoviti da smo mi znali kad smo došli da postoje nepravilnosti u Domovinskom pokretu, pa smo se zato i riješili iz Domovinskog pokreta ono što nije valjalo, zbog čega su nastali ti problemi. I ponovo vas pozivam sve prijavit DORH-u, ja ću vam bit svjedok za sve njih koji su krali novac iz Domovinskog pokreta. Kolega Mažar, grad Virovitica 17 milijuna kuna vam fali u blagajni ponavljam Dobro, to je bila replika, pa vam na žalost moram dati opomenu. To vam je treća opomena, dakle oduzimanje riječi do kraja rasprave o ovoj temi. Odgovor poštovanog glavnog državnog revizora, izvolite. Poštovani zastupniče Mažar, dakle kažnjavanje nije u domeni Državnog ureda za reviziju RH. Mi ne predstavljamo represivno tijelo, ali ponavljam sve ono što je Državna revizija utvrdila mi dostavljamo Hrvatskom saboru, dostavljamo Državnom odvjetništvu na daljnje postupanje. Državni revizori RH nisu stručnjaci za kazneno i prekršajno pravo, dakle mi nemamo ni tu zakonsku mogućnost kažnjavanja. Kad bi i bili to, dakle mi sve dostavljamo Državnom odvjetništvu, a kolege iz Državnog odvjetništva će to sigurno znati sankcionirati. Ponavljam, oni vidim da na tome rade, jer nas često naknadno nešto traže neku dokumentaciju, neka objašnjenja i tu je suradnja jako, jako dobra. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Poštovani glavni državni revizoru, iz ovog izvješća o radu koje je zaista iscrpno i detaljno možemo vidjeti da je u 2022. godini Državni ured za reviziju obavio financijsku reviziju u 39 jedinica lokalne uprave i samouprave, te je slijedom revizije izraženo 13 bezuvjetnih ili 34%, 25 uvjetnih mišljenja ili 65%, jedno nepovoljno mišljenje. Jedan od ciljeva je svakako da bezuvjetnih mišljenja bude sve više, da su u porastu i da ima pomaka. Možete li reći na koji način i koliko utječu izdane preporuke i nalozi lokalnim jedinicama neusklađenost poslovanja sa zakonskim propisima kao i na točno učinkovito i transparentno upravljanje financijskim sredstvima. Hvala lijepo. i jasan odgovor će biti, a to znači sve naloge i preporuke koje mi dajemo subjektima revidiranja zbog toga postoji onaj članak 35. Zakona o Državnom uredu za reviziju za koje je uvedeno sankcioniranje onih koji ne provode naloge i preporuke Državne revizije. Kazne su jasne, do 50000 kuna za instituciju, od 2 do 20000 kuna za one, za fizičke osobe koje su zadužene provesti plan provedbe naloga i preporuka. Dakle, mislim da ste zadovoljni svojim odgovorom. To je ono što mi u Državnoj reviziji radimo, što pratimo i u buduće ćemo isto to raditi i one koji ne provode naloge i preporuke poslije ćemo dostavit Državnom odvjetništvu, hvala lijepa. Hvala lijepa. Poštovani državni revizore, možete li mi reći nastavno i na ovaj vaš odgovor koji ste sada dali, da li su subjekti revizije odgovorniji u postupanju po nalozima nakon sankcija propisanih zakonom o kojem ste sada govorili jer svi smo svjesni da ustvari ima više uvjetnih nalaza i mišljenja nego onih bezuvjetnih i mada sam ja sigurna da vi kada radite reviziju da i u tim uvjetnim mišljenjima ustvari želite djelovati preventivno da subjekti puno puta izbjegnu neke teže propuste i zanima me da li to ustvari vaše djelovanje navodi subjekte na odgovornije ponašanje? Hvala. **Reiner, Željko Poštovana zastupnice Jelkovac, da, poznato vam je da mi provjeravamo kao, kako subjekti provode dane naloge i preporuke koje smo im dali u okviru redovnih revizija, financijskih, ali isto tako i obavljanjem posebnih, posebnih posebnih provjera. U prošloj godini smo prvi puta nakon donošenja novog Zakona za Državnog ureda za reviziju iz 2019.g. provjeravali u okviru posebnih revizija jesu li JLS provele naloge i preporuke državnih revizora ili nisu. Moram reći da je uočen veliki napredak u povećanju broja provedenih naloga odnosno veliki broj aktivnosti na unaprjeđenju poslovanja JLS. Naravno, mi ćemo i dalje to pratiti, ponavljam kao što sam rekao i gđi. Zmaić, mi ćemo sve ono što utvrdimo koji nisu to učinili, dostavit Državnom odvjetništvu, hvala lijepa. **Reiner, Željko

javna odgovornost i djelovanje u interesu građana, pa ću ja postavit jedno pitanje u vezi revizije i izvršenja državnog proračuna. Vi ste 2021.g. utvrdili da je iskorišteno samo 3,4% primljenih sredstava iz Fonda solidarnosti. Moje pitanje je, hoćete li vi u slijedećem periodu, znači 2022.g. odnosno 2023.g. ili vi ili neka druga institucija utvrditi koliko se izgubilo zbog nedjelotvornosti i neefikasnosti službi koje su trebale iskoristit taj novac jer je u međuvremenu radna snaga poskupila 100%, materijal je poskupio 50%, znači interesira me hoće li netko utvrditi koliko smo izgubili zbog neodgovornosti ove Vlade? Poštovani glavni državni revizor. povučenih sredstava iz Fonda solidarnosti za obnovu potresom porušenih područja, znači Glina, Petrinja i Grad Zagreb. Mislim da je to veliki napredak u odnosu na ono što je bilo 2021.g. kada je bilo svega 3%. Dakle to je rekao bih veliki napredak, mi moramo uvijek reć ono što je dobro, što nije dobro, ali i ono što je dobro. Mislim da ovo posljednje imenovanje ministra ovog je veliki, veliko, veliki dobitak i dobra stvar se radi o jednoj odgovornoj osobi koja je tom pristupila vrlo stručno i kvalitetno i zato su došli na ovih 63%. E sada nadam se da će se tako nastaviti i dalje. Žao mi je zbog, žao mi je što vam ne mogu sad reć u brojku što se tiče koja je to visina ne ovo što ste vi tražili, al možemo o tome razgovarat poslije, hvala lijepa. **Reiner, Željko Može sad? Hvala. Izražavam pozitivan stav o radu Državnog ureda za reviziju i o ovom izvješću, međutim ukazujem da u državi postoji problem koji se ponavlja iz godine u godinu, a riječ je o načinu na koji JLS upravljaju na koji JLS upravljaju sa svojom imovinom, mislim da je tu potrebno i s vaše strane učiniti puno više. U izvješću ukazujete, a kažem slično je bilo i zadnjih 5-6.g., da lokalna samouprava ne vodi evidenciju o svojoj imovini, da nema propisanih uvjeta i postupaka raspolaganja, da kada prodaje nekretnine ne traži čak niti mišljenje sudskog vještaka u vrijednosti te nekretnine , nego onako odokativno procjenjuje koliko to vrijedi, ne postoje propisane procedure za raspolaganje. Zanima me možete li ubuduće u izvješću točno navesti koje JLS u tablici

Odboru za financije upozorila ne znam jeste li svjesni da postoje neka diskrepancija između uputa koje daje Državno izborno povjerenstvo, kako dakle voditi ono računovodstveni, računovodstveno stavke izborna i upute koje daje državna revizija. Nekad dolazi do kolizije, pa ako slijedimo upute državne revizije u koliziji smo s uputama DIP-a i obrnuto, pa evo ako se možete, već sam jedanput upozorila na to, ako se možete malo uskladiti je li, dolaze ovaj izbori, pa da onda izborna izvješća

između DIP-a i državne revizije ono što vam mogu reći mi imamo stalne kontakte sa kolegama iz DIP-a, tu je moja zamjenica gđa. Nediljka Rogošić i moji suradnici koji s njima surađuju, pa ćemo malo vidjet o čemu se radi i upozorit ćemo kolege na to, pa da zajednički riješimo taj problem. Mrak-Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovani glavni državni revizor, dakle uopće izvješće Državne revizije treba uvijek gledati u kontekstu nekoliko godina i vidjeti promjene koje jesu, napreci koji jesu, izmjene zakona koji je, no svaki put u izvješću ja obratim pažnju na onaj jedan dio, a to je broj zaposlenih koji je broj zaposlenih. Dakle, o sredstvima to je drugi nekako da kažem tako par rukava, ali mene zanima što činiti, što je uopće jer da bi bile kvalitetne revizije, da bi se moglo kvalitetno odradit posao trebaju ljudi. U svim bojim se djelatnostima i strukama, pogotovo kad je riječ i o javnim javnoj upravi vidimo da imamo veliki problem dobiti ne samo zaposlene nego dobiti i kvalitetan zaposleni kadar, pa me zanima kako vi tu stojite, kako ocjenjujete i kakvo je stanje kod vas u uredu. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani glavni imali smo do 1. siječnja ove godine 305 zaposlenih, imamo 370 mjesta koja su predviđena u našoj sistematizaciji, danas imamo 284 zaposlena, znači otišlo nam je već dosta ljudi u mirovinu od 1. siječnja do sada. Što je rješenje tome? Rješenje tome je da se jednostavno ne limitira nas u nekim stvarima koje nam se treba omogućit da zaposlimo ljude, prvo su plaće, drugo Europska komisija je tražila da da se nama omogući da ojačamo naše kapacitete 16.000 subjekata imamo koliko je gospođa rekla, ali Odbor za financije i proračun nam je odobrio za zapošljavanje 25 ljudi. No došlo je do te neke nesretne odluke, mislim da je to neka pogreška, to ćemo nastojat ispraviti da mi možemo sada u sljedećem razdoblju zaposlit te ljude,

državna revizorska institucija koja na jedan neovisan način prati da li su prihodi i rashodi u skladu sa pravilima. Također pomažete nama u parlamentarnom nadzoru javnih financija i na tome vam svakako zahvaljujem. Spomenuli ste da imate dobru suradnju sa državnim institucijama, posebice sa državnim odvjetništvom koje nažalost očigledno nekad mora reagirati jer proračunski korisnici se ne drže pravila, ali ste spomenuli i plodnu međunarodnu suradnju. Ono što mene zanima, obzirom da evo ove godine slavimo 10 godina članstva u EU, kava je vaša suradnja sa Europskim revizorskim sudom i da li kroz tu suradnju se vrši i nadzor sredstava koja stižu u naš proračun iz EU? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani glavni državni revizor. Ja vam zahvaljujem na ovom pitanju. Dakle, naša međunarodna suradnja rekao bih da dajemo maksimalno od sebe, imamo jako, jako dobru suradnju pošto smo prošli tjedan imali poslije kolege delegaciju iz Državne revizije Slovačke, radimo paralelne revizije sa nema gotovo zemlje u Europi s kojom to nismo radili. Prvi smo radili jednu paralelnu reviziju sa Europskim revizorskim sudom, dakle radili smo imamo jedan rejting koji smo si stvorili radom i ponašanjem i znanjem. Što se tiče ovih sredstava koja imamo dobru suradnju sa Europskim revizorskim sudom, sa bivšim predsjednikom i sadašnjim koji je iz Irske, međutim što se tiče ovih sredstava koja dolazi, mi to redovito kontroliramo imamo kolegicu koja koja vodi taj odjel i koja je pomoćnica za to i to radimo jako, jako dobro sigurno. Zato zahvaljujem na pitanju detaljne informacije uvijek možete dobiti od nas. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik (HDZ)** Ostali ste dosljedni to je u redu. Hvala vam lijepa uvaženi potpredsjedniče. Uvaženi glavni revizore. Da, evo niz replika prije svega želim pohvaliti ne samo izvještaj nego izvještaj je tek dio onoga što ste radili kroz '21.g., no čini mi se da ovdje u političkom smislu dolazi do tih zamjena teza onda čujemo uvaženu zastupnicu Peović gdje ona kaže da su njihove nepravilnosti benigne, kad napravi HDZ nepravilnost onda je to maligno. Ne može biti u percepciji nešto benigno i nešto maligno, sve što je napravljeno krivo revizija je to ustanovila. Vi niste dio zakonodavne vlasti pa da možete kažnjavati, ali je to vrlo bitno u toj komunikaciji isticati i Domovinski pokret i RH i demokratski HSS, sve one političke strane koje nisu postupile sukladno zakonu i nisu odradile izvješće na onaj način na koji se tražilo odnosno vi ste utvrdili nepravilnosti. Prema tome, u tom dijalogu nema nulta točka je zakon, sve ostalo mislim da je stvar interpretacije. **Reiner, Željko Poštovani g. Ivanović. Dakle, ovo što ste vi rekli je točno, sve ono što piše u izvješćima Državne revizije evo tu javno pred hrvatskom javnošću izjavljujem su aksiomi nepobitne činjenice za koje mi imamo dokumentaciju koja to dokazuje. tome, tome više ništa ne trebam dodati, za bilo koju stranku, za bilo koji subjekt. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Sada bih pitao želi li izvjestiteljica odbora uzeti riječ? Ne onda otvaram raspravu i pri će u ime Kluba zastupnika Mosta govoriti poštovani zastupnik Zvonimir Troskot. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege i poštovana javnosti koja nas pratite u ovoj jako važnoj temi. Dotaknut je bio kao prvu temu bismo htjeli dodatno samo elaborirat HNB, bio je recentan primjer u Sloveniji našoj susjednoj državi gdje ne tako davno je upravo njihov parlament proširio ovlasti njihovog državnog ureda za reviziju koji je obavio reviziju i našao brojne, brojne pogreške i da ne kažem još i teže riječi koje su bile u tom izvješću koji se nalazi na službenim stranicama Državnog ureda za reviziju Slovenije, mada je dosta zacrnjeno s obzirom da su i narodna banka i državni ured za reviziju ustavne kategorije, kod nas u Hrvatskoj čl. 53. i 54. Ustava RH, međutim, evo to je odličan primjer da se i našem Državnom uredu za reviziju povećaju ovlasti jer ako su u slovenskoj Banci Slovenije, odnosno Banci Slovenije pronađene takve nepravilnosti, šta mislite koliko bismo našli kod nas u HNB-u gdje imate guvernera koji papa masterchef kuhinju, koji imate viceguvernerku koja laže u službenim istragama, gdje imate inkriminiranog ministra gospodarstva koji je tamo postavljen za viceguvernera ili imate viceguvernera koji se bavi nekretninskim lešinarenjem i s obzirom da ima povlaštene informacije bankarskog sustava je pratio kako će bit prodana potraživanja sa nekretninom koju je onda kupio po 30% vrijednosti nekretnine. Dakle to je ono što se zna i sad ako imate 17 tih odjela za ovlast za pregledat, a 54% je, trebalo bi zapravo uvesti da Državni ured za reviziju dakle bude jedna od dodatnih osiguranja dodatnih osiguranja HNB-u u toj reviziji jer, gledajte na kraju dana, koji sad smisao HNB-a? Monetarna politika, to određuje Europska centralna banka. Koji je smisao u inflaciji, pa vidimo da Ministarstvo financija gdje nigdje to nije tako postavljeno, rješava inflaciju, što nije ni primarni zadatak Ministarstva financija nego centralne banke, nema ih nigdje osim šta guverner šta papa masterchef kuhinju i one japanske, japansku junetinu kad putuje po svijetu, dakle po New Yorkcima, .../nerazumljivo/... Stockholmu i ovim ostalim gradovima, objašnjava prave razloge inflacije u Hrvatskoj, u HS-u ne dolazi uopće. Šta je statistika HNB? Pa imamo Državni zavod za statistiku ili šta je, društveno knjigovodstvo? Imamo FINA-u. Dakle i unatoč tome šta je to ustavna kategorija, mislim da itekako treba proširiti ovlasti Državnom uredu za reviziju da pregleda HNB. Vezano za Vezano za plaće u Državnom uredu za reviziju, Most će snažno poduprijeti tu ideju koja se već godinama provlači i kroz HS i kroz Odbor za financije i predložit ćemo način kako im omogućiti ta sredstva. Upravo skresati HNB. Em što guverner Em što guverner ima veću plaću od premijera u državi, pa di to ima uz nikakvu odgovornost? Znači majstor putuje po svijetu, papa najbolju klopu, pije šampanjac za doručak, itd., kavijare i tko zna šta, možda ga Švaljek i hrani tamo u HNB-u ili nije, možda ne može ni jest sam tamo, svi imaju tamo po 40 tisuća kuna mjesečne plaće, kartice na, evo, izvolite, hranu plaćaju, ja ne znam koliko im je tamo hrana, dok ovdje ljudi skapavaju, pa ja ne znam tko bi, to da cijeli život samo radiš reviziju, ne možeš proći sve te lokalne jedinice, lokalna poduzeća, državna poduzeća. Nisu to ni mali iznosi i da napravite ove pragove koje oni rade, to su materijalni pragovi, oni nalaze od lokalnih samouprava do državnih poduzeća svakakve kauboje i svakakva proknjižavanja odnosno neproknjižavanja. Pitaj Boga što uopće nije iskazano u knjigama. I ako imaju kredibilitet i integritet od svih institucija u državi, zašto ne bi bili plaćeni? Posao da bude adekvatno plaćen, zašto bi bio plaćena HNB? Pritom i tamo ima dobrih ljudi, ali naravno, ispaštaju zbog ovakvih, ovakvih likova koji vode tu HNB. Koji su napravili državu u državi. I još ne dozvoljavaju da se prekontroliraju. Pa tko ste vi, čovječe? Vratit ću se kasnije na Ministarstvo mora jer danas će mi to biti glavna stavka za razmatranje. 114 milijuna kuna neproknjižene, potraživanja za koncesijsku naknadu. Pa nije, to su ogromni novci za jedno ministarstvo. Doći ću i do koncesijskog ugovora za Istarski ipsilon, tamo je državna revizija našla da ugovor ne postoji na temelju kojeg je dodijeljena koncesija. Hajde, Francuzi, kad ste tako hrabri, a da vidim da će francuska država potpisati ugovor za koncesiju i da Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da neće imati ugovor za koncesiju. Pa ajde, da vidim tu francusku državu oće to napravit. A naše Ministarstvo mora nema taj ugovor, još pravdaju tamo da je to nekakvo nasljedno, nasljedne neke stavke institucija, itd., dakle osnovni ugovor kojim je dodijeljena koncesija, gdje su potrošene milijarde, gdje su pronađene svakakve stavke gdje je hrvatska država ispoštovala sve i jednu stavku, osim što smo plaćali financijske doprinose kojim se onda financiraju krediti domaćih i inozemnih banaka, država preuzme apsolutno rizik ukoliko cestarine neće preuzeti prihode, odnosno primitke, ispričavam se, unutar Bine Istre, država to preuzme. Najvažniji primitak je upravo financijski doprinos, 60%, 76% su troškovi krediti, oslobođeni su predujma na isti iznos, 114 milijuna kuna, nikad to nisu vratili. Hrvatska država evo, treba i to pohvaliti je dostavu materijala, opreme, sve je to isporučila da bi još Državni ured za reviziju pronašao da viškove novca koje je Bina Istra po ugovoru o koncesiji mora vraćati u proračun kad se izravnava sa prijebojem sa financijskim doprinosom koji se isplaćuje iz proračuna, 5 milijuna eura nije isplaćeno na hrvatski proračun i to za fazu 2B2 koja nije ni ugovorena. I oni ostave taj novac i evidentirana su i ta potraživanja u Ministarstvu mora su evidentirana u knjigama da potražuju prema Bini Istra i Bina Istra si zadrži taj novac. Pa ajde vi onda nama vratite u proračun taj novac kao što mi vama regularno uplaćujemo financijske doprinose pa kad se vi dogovorite za te radove, lako se taj novac onda uplati kroz te financijske proračune, plati, nije plaćala porez na dobit 10 godina. Kaže, prijenos poreznih gubitaka, kaže zakon 5 godina. Sad ako baš 10 godina imaš gubitke, pa malo to čak i vuče na navlačenje financijskih rezultata gdje navlačiš baš na negativni rezultat tako da onda ne moraš onda te viškove ni uplaćivati. Dakle sve i jednu stavku hrvatska država po tom pitanju ispuni, Državni ured za reviziju naše stavke i 5 milijuna eura što smo i pitali državni, Državno odvjetništvo jer to je, evidentno bi trebao biti i taj, taj slučaj bi trebao se otvorit iz ladica da se preispita šta je s tim novcem. Kako to da je država, i tu je treba pohvalit, ažurna kada treba uplatit financijski doprinos, a kad se treba naplatit, konkretno iz viškova gotovine koje se nađu na, na, na računu, e onda ih nema nigdje. Prije nego što se vratim još dodatno na Ministarstvo mora i, i ministra Butkovića ja bi volio da se dotaknemo jedne općine, a to je Općina Seget. Znači to je, to šta se dole događa to Divlji Zapad nije vidio, u jednoj pod navodnicima državi EU da se takve stvari mogu dogodit, pa čovjek može samo dobit infarkt kad to vidi. Ne predaju proračun, 3 mjeseca, u 2023.g. predali su proračun na početku godine u kunama, znači i to je, to je općina gdje je vlada…, gdje je vladajuća stranka, to je jedina općina u Hrvatskoj da smo uspjeli nać da je predala proračun u kunama, a ne u eurima, u službenoj valuti hrvatske države koju propagira toliko Plenković, znači ne predaju proračun u eurima, ne predaju uopće proračun. pre…, da bi ovaj načelnik općine Sorić trebao bit razriješen zbog stvari da uopće proračun nije napravio i da bi Vlada RH trebala sukladno Zakonu o lokalnoj samoupravi preuzet tu općinu gdje vlada bezvlađe, doslovno bezvlađe vlada, da se u proračunu Seget, Općine Seget kopira proračun grada Bjelovara, znači vi, u proračunu piše grada Bjelovara u Općini Seget da se navodi financiranje Adventa u Općini Seget koji tamo ne postoji, nego Bjelovara, znači nisu uspjeli svoj vlastiti proračun napravit nego su ga kopirali iz druge lokalne samou…, i još ga krivo napravili i na to se sve upozoravalo. Ministarstvo financija govori da će poslat nadzor početkom godine, do 6. mjeseca skupštinari dole u Općini Seget nisu dobili nikakvu, nikakvu ovaj informaciju da je nadzor Ministarstva financija otišao tamo. da, da, da se plaćaju projektne dokumentacije za, za reciklažna otpadna dvorište Ljubitovci, koji ne postoji, ljudi izašli na teren, tamo ne postoji uopće. Da se dvostruko knjiže i kapitalna aktivno…, kapitalni projekti i aktivnosti i groblja i nerazvrstane ceste, poduplaju se troškovi, godinama tamo nezavisni vijećnici govore pa ljudi dajte nam više pomozite ko štiti te, te kauboje dole, Zulima, Sorića i sve ostale koji si mogu takve stvari dozvoljavat, tko, Sanader, tko? Pa ljudi moji ako ćemo bit u EU vama i vladajuća stranka da vlada u toj stranci i oni daju proračun u kunama, pa to nema u, pa to nema u, u zemljama nerazvijenim Što se tiče ministra Butkovića, dakle prvo pitanje koje ćemo postavit otići ćemo na, u firmu Pružne građevine gdje je ministar postavio, Pere Semren se zove i to suprotno volji Andreja Plenkovića, da ne bi ispalo da stalno udaramo po Andreju Plenkoviću, znači suprotno volji premijera postavi čovjeka u 2022.g.. Naravno odma po postavljanju takve uprave bum afera, dakle afera je bila nabavka stupova i portala gdje je bio raspisan natječaj. Kada su iznad milijun kuna u toj, u toj kompaniji, dakle sa internim dokumentima je propisano da iznad milijun kuna tvrtka majka mora poslat čovjeka koji će bit u povjerenstvu za odabir najpovoljnije ponude, ni to nisu ispoštovali, dakle tvrtka kćer je postavila dakle svoju, svoju postavu i svoju ekipu, nisu u HŽ-infrastrukturu poslali ljude da, da iskontroliraju ponudu koja je iznad milijun kuna, izabrana je najnepovoljnija ponuda i to nakon rabata i nakon nekakvih atesta koji su bili čista namještaljka jer su u atestu što su dodatna testiranja da te pružne građevine da, da su, znači po ponudi su morale već bit ugrađene ili u Hrvatskoj ili u EU kao primjer kao primjer da to već funkcionira, a ponuđač je rekao da to može ugraditi, to su velike razlike, jel prva opcija znači da si ti to već testirao i da to postoji i da to već funkcionira i da imaš najbolji best praktis. Znači najnepovljnija biva izabrana i povjerenstvo donese odluku da niti jedna odluka ne valja, ali svejedno odaberu dobavljača. Pa evo neka, neka se istraže ovakve stvari. Butković postavi Peru Semrena i po postavljanju dakle se dogodi ovakva, ovakva afera. Evo Andrej Plenković, suprotno njegovoj volji je postavljen taj čovjek. Ministre Butkoviću, za vas dodatno pitanje, postoji li kumska veza s firmom Fracasso koja radi i postavlja zaštitne i signalne naprave na prometnicama? Jer ako postoji kumska veza onda je to sukob interesa jer ste vi ministar prometa, mora i infrastrukture i ako je netko u toj kompaniji vaš kum, a postavlja to, to bi trebalo istražiti ako nije prijavljeno, ako nije prijavljeno to bi trebalo dodatno istražit. I sad vidite s kakvim se slučajevima, ja sam sad izdvojio par koji su mi upali u oči, s kakvim se slučajevima državna revizija bavi, koliko bi mi njima trebali izać u susret kao zakonodavno tijelo da bi postali konkurentni na tržištu da dobe najbolje ljude koji se mogu nosit sa ovakvim problemima jer kako će državna revizija odrađivat svoj posao, a odrađuje ga, pošalje u Državno odvjetništvo, tamo stoji u ladicama. Jesam postavio državnoj odvjetnici pitanje, pa je šutila, konkretno i za Bina Istra i za ostale neke slučajeve gdje državna revizija odradi svoj posao, ali tamo stoji u ladici jel možda nije oportuno u tom trenutku zbog politike uć u koštac s nekim stvarima i kolko im moramo izać ususret i dat potporu za uć u koštac sa ovakvim slučajevima. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovani zastupnik Boris Lalovac. Izvolite. Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Poštovani glavni državni revizoru sa suradnicama i suradnicima. Pred nama se danas nalazi Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2022.g. i u i u skladu s godišnjim programom ured je obavio 195 revizija odnosno 164 financijske revizije, 24 revizije učinkovitosti i sedam revizija usklađenosti te 94 provjere, provedbe, naloga i preporuka danih u prošlim revizijama. I odmah ću ovdje stati, znači 195 revizija je provelo 295, čovjeka odnosno 236 državnog revizora, znači svaka čast još jednom. Učinkovitost, kada bi se gledala učinkovitost kolko ste revizija napravili i kolko je pa evo po osobi ja mislim da bi bili ne vodeći u Europi nego ja mislim vodeći i puno šire kada se gleda učinkovitost rada. I šta zapravo kada vidite i zašto smo ovdje otvorili ovo pitanje plaća, prosječna starost je 48,3 godine i ono što je zanimljivo je da i što je pohvalno da imate 85% zaposlenika sa visokom stručnom spremom. Ja Ja mislim da jedan od malo kojih organizacijskih jedinica u Vladi ima tako visoko obrazovane ljude i onda smo zapravo i postavili pitanje plaća. Znači to je jedan stvarno apsurd, znači rekli smo da su učinkoviti, znači to pokazuju ovi podaci tu, 195 revizija obavi 236 revizora, izuzetno visoka učinkovitost rada, količine posla. Onda s druge strane uzmemo o vrlo visokoj educiranosti ljudi jel 85% ima visoku stručnu spremu i kad govorimo još u to dodamo 8.726 sati stručnog usavršavanja onda je sa naše strane legalno ovdje pitati kakav je sustav Državnog ureda za reviziju što se tiče plaća jel ovo svako malo ono što vidimo barem u javnosti da kogod se sjeti i stvarno to je u redu, svak pravi svoju poziciju, a vi ste u takvoj poziciji da to ne možete tako baš napraviti, ovo što ste sami rekli morate šutiti jel jednostavno nije to ni opseg nekog vašeg posla, vi i radite ono što je prema zakonu, ali zato smo mi tu koji kroz Odbor za financije, čak nema veze sa strankom, mislim da smo ovdje tu bili jednoglasni bez obzira koje stranke govorile o vašem radu da smo tu bili jednoglasni, da tu treba biti iskoraka i da tu sigurno ovim novim Zakonom o plaćama očekujemo od premijera da napravi taj iskorak jel ovo su vaša izvješća su izuzetno kvalitetna i pridonose dobrobiti upravljanja i državnom imovinom u RH. A da se A da se zapravo samo pokazat ću vam nekoliko primjera vaših izvještaja kako se upravlja sustavom plaća i zato smo to sam nedavno govorio ovdje i kad je bio centrali obračun plaća i kada sam tu pitao i predsjednika Sabora i kakav je sustav i ima i sustav premijera itd. … kojom su lupom javnosti kontrole bilo kojeg određena troškova, a zapravo šta je onaj Državni ured za reviziju otkrio na onim nižim razinama. I onda zato sam postavio pitanje pa ko će doć radit ovdje kad govorimo i Državni ured za reviziju, ko će doć radit? 12 ljudi prošle godine otišlo, šest je došlo, imate vrlo mali broj ljudi uopće kadrova da na Ekonomskom fakultetu proberete te ljude pa oni moraju položiti kasnije i onaj državni, moraju položit taj revizorski ispit i onda i kad to sve polože tamo tamo imate revizore gdje mu je duplo veća plaća nego Državnom uredu za reviziju i imate ozbiljan problem kvalitete da uopće netko dođe da se bavi tim poslom. I onda kada analizirate i dobijete izvješća Državnog ureda za reviziju npr. evo za lokalne jedinice, 39 lokalnih jedinica je napravljeno za 2021.g., i ono što je u čemu ću ovdje postaviti pitanje, 66% imaju uvjetna mišljenja, izuzetno loše. Lokalne jedinice njih 39, znači nije ni 7% ukupnog onoga našeg razine, međutim skoro 70% uvjetnih mišljenja i što se tiče učinkovitosti također 64%. I sada Vlada radi reformu lokalne uprave ne čitajući izvješća Državnog ureda za reviziju, kaže vi ćete lokalci odrađivati stope poreza na dohodak, a kada im pogledate izvješća kakve knjige oni vode, pa ljudi moji ne da bi im dali da upravljaju našim dohotkom nego i ovo s čime upravljaju im treba oduzet i s čime upravljaju treba im oduzet. Jel gledajte šta tamo kažu, šta kažu kako loka… znači ovdje apsolutno mimo svake politike, znači ne prozivam ni HDZ, ni SDP nikoga što govorim o kojoj ne govorim o sustavu upravljanja i šta ste vi tamo zatekli kaže u pojedinim slučajevima komunalna naknada i komunalni doprinos nisu obračunati u skladu s propisima i odlukama predstavničkih tijela komu uređen način obračuna i planiranja komunalne naknade. Znači ono što ono sukladno pravilima, znači ne obračunavate ono što postoji dokument kako bi se trebalo obračunavat. Dalje, poslovni prostori dani su u zakup bez provedenog javnog natječaja, pa naravno nekome rođaku, prijatelju, kumu na lokalnoj razini. Onda što je dalje otkriveno, da su priznata ulaganja zakupca u poslovne prostore u vlasništvu lokalne jedinice umanjuje se za visinu mjesečne zakupnine, ako je on sam da ne kažem pofarbao taj prostor, međutim općina mu ne traži uopće račun da mu kaže na temelju čega ste oni umanjili. Super. Ajmo doći do plaća, to je ono što uvijek volimo reći kada smo ovdje govorili ovdje se nedavno zadnji put kad je bio ministar govorio je da li treba ulaziti ovaj U sustav COP-a, šta kažu, šta je pronašao Državni ured za reviziju. Kaže kod obračuna plaća službenika i namještenika pojedinih lokalnih jedinica ili plaća i naknada zakonskih predstavnika primjenjivani su pazite ovo veći koeficijenti i veća osnovica od onih utvrđenih osnovnim aktima. Savršeno! I sad bi mi tim ljudima trebali dati da upravljaju našim porezima na dohodak. Sami sebi su donijeli veće koeficijente mimo onoga što trebaju, što su unutrašnji akti. Naravno njih nećemo staviti u sustav COP-a. Izvrsno! govorimo, to je samo znači kad govorimo o plaćama na primjer službenika i namještenika kako se obračunavaju u lokalnim zajednicama. Nećemo ni govoriti da neke lokalne zajednice daju donacije bez ikakvih kontrola. Jest da postoje kriteriji, da li uopće postoji trošenje nekakvih namjenskih sredstava itd. itd. Znači to je ono što je Državni ured za reviziju utvrdio. Da vidimo kakvi su oni što se tiče plaća onih koji su trgovačka društva u vlasništvu lokalnih jedinica. Kaže: „Nagrade za rezultate rada isplaćene su pojedinim trgovačkim društvima svim zaposlenicima, ali u nekim trgovačkim društvima isplaćene su samo pojedinim zaposlenicima što znači da nisu rađeni kriteriji.“ Ma super! Pa tko će doći u Vladu raditi ljudi moji? Tko će doći raditi u Državni ured za reviziju? Pa ljudi mi sami govorimo nemojte ići, nemojte dolazit tu. Jel'? Idite na nižu razinu tamo je tamo je apsolutno rock'n roll. Znači apsolutno, znači rade kako god tko hoće. Znači to su u tim poduzećima. Nećemo ni spominjati da su nađeni tamo brojne nepravilnosti u postupku javne nabave di uopće nisu provedeni postupci javne nabave, a ne da su, nego da su traženi nekakvi dokumenti vezano za javnu nabavu. Također ono što je meni vrlo zanimljivo, a sad ćemo naći o trgovačkim društvima u državnom vlasništvu. Pazite ovo su bile lokalne jedinice, pa trgovačka društva u vlasništvu lokalnih jedinica. Pa sad ćemo doći do trgovačkih društava u vlasništvu države direktno u državi. Kaže koeficijenti radnih mjesta nisu jednoobrazno primjenjivani za ista radna mjesta, znači između ostalog na primjer radno mjesto voditelja regije ugovoreni su u rasponu od koeficijenta 4,0 do 5,2, znači zavisno jeste li imali sreću u kojoj ste regiji. Onda s druge strane za radno mjesto inženjera tehničke zaštite u rasponu 3,8 do 5,7 i za radno mjesto tehničara specijalista u rasponu od 3,3 do 4,45. Super! I ono što je dalje još ponovo zanimljivije. Ja ne znam da li je ovo i kada sluša na kraju, a rekli smo da su ovo razine političke, na vrlo niskim, s obzirom na donošenje odluka, važnih odluka ne mogu se uspoređivati ni sa premijerom, ni predsjednikom države, Sabora, Državnog ureda za reviziju ili nekog ministra. Ja nisam to ni znao da se njima isplaćuju dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Znači menadžmentu u javnom trgovačkom poduzeću se isplaćuje, firma mu isplaćuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje, njemu. Zašto ne vama? Zašto ne predsjedniku Sabora? Zašto ne premijeru ljudi moji? Pa šta mi radimo? Njima se, oni su se dogovorili, su se dogovorili 40 zaposlenika dobivaju dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Super! Kaže normalno nema kriterija, nema ništa. Ali ja sad postavljam pitanje zašto premijeru ne uplaćujemo dobrovoljno zdravstveno osiguranje? Zašto glavnom državnom revizoru to ne uplaćujemo? Ljudi moji pa šta je ovo? Ovo je cirkus! Znači pazite dalje. Kaže kod dodjele službenih automobila, pazite znači kada se vozi bilo koji službenik vrlo jasno je li jel' se netko vozi državnim autom i onda koliko ima na raspolaganju. Pazite sad ovo su trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Kaže kod dodjele službenih vozila na korištenje nije preispitivana opravdanost i namjena korištenja osobnih vozila. 24 sata na dan su im dana vozila. S obzirom na djelokrug rada i vrstu poslova kod dva trgovačka društva na temelju odluke uprave naravno odluka uprave dana su na korištenje 24 sata dnevno 63 službena vozila, 63 službena vozila 24 sata na dan u trgovačkom društvu u vlasništvu Republike Hrvatske. Pa Pa ljudi moji hajmo se svi mi ovdje pokupit, šta mi ovdje uopće radimo i ovdje u Saboru i u Vladi i ministar i Državni ured za reviziju. Ljudi moji pokupimo se, hajmo mi svi na lokalnu ovu razinu, ova poduzeća, nitko vas ne proziva, nitko vas ne vidi, nitko vas nigdje ne propitkiva. Imat ćete koeficijente veće u što su, ne veće koeficijente ćete imati nego što je zakonom propisano, isplaćivat će vam naknade zato što je tako su oni donijeli odluku. Imat ćete vozila 63 vozila imat ćete 24 sata na dan itd. Ovu su samo jedan gram onoga što je pronađeno. Nećemo uopće govoriti o onim drugim nepravilnostima o javnoj, ne o tome nećemo uopće govoriti, nećemo uopće govoriti. I sad mi trebamo donijeti Zakon o plaćama. Sad trebamo donijeti, reći jel' ovome koeficijent ovakav, jel' onome koeficijent onakav. 70% izvješća im je uvjetno, svima ovima na lokalnoj razini. Koliko god ljudi mrzili političke stranke imaju stranke bezuvjetna mišljenja po istim kriterijima po kojima radite ovu lokalnu samoupravu, da netko ne bi mislio da se nekoj političkoj stranci pogoduje ili ne pogoduje isti su kriteriji svim političkim strankama. E sad usporedite građani ne vjeruju političkim strankama. Imaju super izvješća prema nalogu Državnog ureda za reviziju u odnosu na ove, na ovo ovdje što je pročitano. E sad ljudi moji ja ne znam da li više ikakve ima rasprave da bi trebali na koji način bi se trebalo upravljati sustavom države, da li će netko doći u ministarstvo, da li će netko doći u Državni ured za reviziju i reći gle hajde, hajde sad stisni pa će biti za četiri, pet godina bolje itd. Ljudi žele odmah sad, žele odmah i žele kada vide da to mogu dobiti na ovoj razini samo objavite natječaj da se zapošljavaju u ovim u poduzećima koji ovo mogu raditi bez ikakvih, bez ikakvih sankcija ljudi idu tamo, a ne idu vamo I zato je nas danas u sabornici sve manje i manje i neće nitko ni htjet više biti ni saborski zastupnik, ni premijer, ni ministar, ni Državni ured za reviziju nego u nekoj lokalnoj zavjetrini uživat i imat 24 sata auto na raspolaganju. Znači pohvaljujemo ovaj izvještaj, ali ja se nadam da će i ova današnja nekakva rasprava potaknuti brojne državne institucije da uvedu reda jer ljudi ako vide da se na takvoj niskoj razini je ovakav nered jel onda, a na vrlo visokoj razini mi samo gledamo vrlo visoku razinu ali zapravo najveći dio nereda se zapravo i bez obzira na vaše ovo što ste rekli šaljete im kontrole, šaljete naloge još i bahato kažu ma nećemo mi to ni provoditi. E onda se ljudi moji zamislimo tko će uopće htjeti voditi državu. Hvala lijepo.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani gospodine Klešić, zamjenice, suradnice, evo Klub HDZ-a će dakako podržati ovo Izvješće Državnog ureda za reviziju za 2021. godinu, ali u svakom slučaju itekako podržavamo i sve one napore s obzirom na to da smo itekako svjesni da Državni ured za reviziju treba dodatnih djelatnika. Podržavamo napore da se poboljša status državnih revizora, ali isto tako kao što smo mijenjali zakon da bi Državni ured za reviziju imamo mogućnost i kažnjavanja kod neispunjavanja određenih preporuka isto tako ćemo podržavati i sve te napore da se Državni ured osnaži i da zaista prema ustavnoj kategoriji kakva je da imate puno veći značaj. Vašim godišnjim planom i programom rada bilo je predviđeno da ćete raditi 212 revizija, obavili ste 195 revizija u 2021. godini. Od toga je kao što je već rečeno 164 financijske revizije, 24 revizije učinkovitosti, 7 revizija usklađenosti poslovanja i 18 revizija je u, u tijeku. Ono što treba reći dakle za ovaj period odnosno 2022. godinu da je iznimno su napravljene vrlo kvalitetne sve te revizije koje nam kada pogledamo pojedinačno što ste činili i na koji način ste provodili same revizije onda se vidi da je vaša, vaš sustav kojim to radite itekako dobro poznat. S time kada uspoređujemo sve ono što i metodologiju kojom utvrđujete pojedine nepravilnosti bilo da se to odnosi na jedinice lokalne, regionalne samouprave, Državni proračun ili političke stranke onda sve ono što vi navedete kao nešto što nije u skladu sa, sa zakonom sigurno da treba itekako dobro, dobro i prihvatiti kao činjenicu jer je to utvrđeno zaista objektivno. Prema tome, oni kolege koji smatraju da nešto beznačajno onda mogu samo poručiti da je jednakim kriterijima se gledalo i poslovanje svake druge veće političke stranke pa i moje stranke koja je temeljem toga imala određenih posljedica. Međutim, cilj je svakoga i svake političke stranke da svoje poslovanje uredi, da uskladi i da na taj način zaista prema preporukama kako to Državni ured za reviziju preporuča da se to i učini. Kada pogledamo financijske revizije koje su rađene to su revizije Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna za 2021., zatim korisnike Državnog proračuna, zatim lokalne jedinice, pučka otvorena učilišta, druge neprofitne organizacije. Između ostalog tu je bila i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, zatim trgovačka društva koja su u vlasništvu lokalnih jedinica te političke stranke i nezavisni zastupnici. Treba reći da su ove financijske revizije kada ih pojedinačno promatramo ono o čemu smo već dosada raspravljali, a to je Godišnje izvješće o izvršenju Državnog proračuna za 2021. zaista se može puno toga iščitati i sve one nepravilnosti koje ste naveli je jako važno da ih, poštuje i provodi u skladu sa predviđenom dinamikom. Isto tako, ono što treba napomenuti radili ste i revizije učinkovitosti, a to su revizije koje su se odnosile između ostalog na gospodarenje komunalnim otpadom i provedbi aktivnosti unutar prioritetne osi 7 koje su povezane sa isto tako Operativnim programom Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. te upravljanje zalihama humanitarnih pomoći. Isto tako, vrlo su zanimljive revizije usklađenosti koje na taj način zaista ovdje u ovom periodu koji ste radili 2022. odnosi se na Grad Zagreb i trgovačka društva u državnom vlasništvu. Ono što bih ja htjela posebno istaknuti da postoje određene disproporcije kada govorimo upravo o tome koliko i na koji način su, se vrednuju i kako se kakve su plaće kod jedinica lokalne samouprave odnosno kod pojedinih korisnika. Isto tako vrlo detaljno u prethodnim razdobljima imat ćemo to priliku i sada kako je najavio državni revizor imati i u zdravstvu, prema tome, jako je važno upravo da se sve te nejednakosti, neujednačenosti koje postoje u sustavu jer je jako puno zapravo podzakonskih akata i mogućnosti pravilnika kojim se mogu pojedine institucije provoditi i vrednovati pojedine poslove. Zbog toga je jako važno da se uspostavi puno bolji i kvalitetniji sustav nagrađivanja kako državnih službenika tako i namještenika, ali isto tako i ovih institucija koje su koje moraju biti nezavisne i koje na taj način mogu i stimulirati određene djelatnike da imaju i želju i volju doći raditi u te institucije i na taj način zaista biti adekvatno plaćeni. Ono što je svakako pitanje i ovdje kakav je odnos jedinice lokalne samouprave i koliko ima, učinkovito i poslovanja i upravljanja i kakvi su rezultati koje oni postižu, ja držim da se tu mora i sigurno će puno veću, puno veći utjecaj imati i Ministarstvo financija gdje će na jedan način trebati itekako educirati pojedine članove odnosno sastavnice da bi na taj način mogli upravljati kvalitetno onim sredstvima koji su na raspolaganju. Kada govorimo o ovoj mogućnosti da jedinice lokalne samouprave raspolažu dodatnim sredstvima i imaju određenu samostalnost, ja smatram da je to itekako dobro i da jedinicama lokalne samouprave treba dati tu određenu veću samostalnog upravljanja sredstvima, ali da isto tako moramo ojačati upravo kontrolne mehanizme, između ostalog i Državnog ureda za reviziju i da se ne može događati upravo to da imaju neujednačenost u poslovanju i da su njihove odluke ili njihova provedba tih odluka da je ne transparentna. Prema tome, ima načina kako se to može, ali u prvom redu je potrebno ove kontrolne mehanizme kroz Državni ured za reviziju osnaživanjem državnog ureda da se onda i one mogu zaista provoditi na način kako je kako se to očekuje i kako je on zakonit. Ja bi se osvrnula upravo na jedan dio revizije učinkovitosti gdje je vrlo važno i ovaj segment koji se odnosio na gospodarenje komunalnim otpadom na području RH i to je nešto što nas itekako treba svih zanimati i mislim da ovim izvješćem kojim je Državni ured za reviziju napravio u ovom dijelu je vrlo zanimljivo zapravo koliko tu još uvijek imamo prostora i na koji način trebamo djelovati kroz zakonodavni okvir, a koliko još treba sustavno urediti cijeli proces. Naime, ovdje je kroz ovaj kroz ovu godinu 2022. su rađeni zapravo revizija učinkovitosti u dva trgovačka društva koja upravljaju upravo Centrom za gospodarenje otpadom Kaštijun i Marišćina i kada pogledate što se kroz sve ovo kompletno ovo izvješće što se sve provlači zapravo koliko još uvijek imamo potreba kojim se treba obuhvatiti, a to su kako pravne, strateške, planske okvire gospodarenja otpadom, zatim kako zbrinjavati uopće, postupak zbrinjavanja komunalnog otpada, zatim kako financirati uopće sustav gospodarenja otpadom, a isto tako na koji način evidentirati i praćenje i izvješćivanje upravo o svemu tome. Dakle, jednako tako je to je ako želimo cjeloviti pristup, ako želimo održivi, a želimo održivi turizam, želimo ostaviti budućim generacijama ono najmanje što možemo u ovom slučaju državu u koju smo uredili neke odnose onda je sigurno sustav komunalnih poduzeća odnosno gospodarenje komunalnim otpadom itekako je jako važno. I zbog toga sve ove preporuke i sve nalaze koje je Državni ured pronašao upravo kroz ovaj kroz ovaj sustav koji je provjere zapravo potrebno je itekako dobro proučiti, potrebno je upravo primijeniti za budućnost kako bi se sustav gospodarenja otpadom zaista provodio što kvalitetnije. Ono što mogu reći da je u posljednje vrijeme je određeni napori su itekako više napravljeni i da je postao jedan period kada je cijeli sustav bio prilično zablokiran i evo nadam se da će i veliki gradovi kao što će to i Zagreb da će pronaći određeni način kako kvalitetno upravljati upravo tim, tim tim kapacitetima. Zato kada pogledamo sve ono što na ovaj način zapravo dobivamo kroz izvješća Državnog ureda za reviziju možemo se svaki put iznova vraćati i provjeravati sve ono što su činili u prethodnim razdobljima i itekako možemo pronalaziti puno kvalitetnih podataka koji nas mogu upozoravati na nedostatke koje, koje i koje trebamo mijenjati da bi sustav mogao funkcionirati i u pojedinim segmentima našeg poslovanja i područja djelovanja bilo da se to evo odnosi na kao što smo imali u prethodnom razdoblju poslovanje sportskih društava, pojedinih komunalnih društava, vodovoda itd., bilo zdravstvenog sustava, bolnica, dakle u svakom slučaju sve ono što dobivamo iz ovih kvalitetnih podataka Državnog ureda za reviziju svaku godinu zaista je potrebno itekako pažljivo i iščitavati, ali isto tako i pažljivo primjenjivati jer na taj način možemo poboljšati rad i poslovanje kako vlastito, ali i tako možemo i pomoći društvu u cjelini. Stoga evo podržavam u svemu upravo vaš rad koji je vrlo detaljan, izniman i imat ćete sigurno u nama onog partnera koji želi da zaista vaš rad poboljšamo i unaprijedimo na način kako će to biti kvalitetnije za cijelu RH. U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovani zastupnik Zvane Brumnić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni, glavni državni revizore, poštovane kolegice i kolege, moram priznat kad ovdje dođe glavni državni revizor svi imamo jedinstven stav. Da oni rade dobar posao i onda je strašno zanimljivo kad iziđe netko ispred HDZ-a i kaže da ovdje postoje zanimljivi nalazi, da te nalaze treba dobro pročitati i da ih onda bi bilo dobro primijeniti. Jedino što ih ne primjene. Ja sam danas ne slučajno postavio pitanje zašto se ne odluče na štrajk ne bi li dobili bolje plaće kad je politika ovog premijera izazivati s jedne strane problem i onda nalaziti rješenja i zadnjih par mjeseci se bavimo tzv. štrajkovima gdje će onda na kraju premijer to razriješiti. Ja sam jasno postavio pitanje i jasno znao da neću dobiti odgovor jer naravno da ga glavni državni revizor ne smije reći da nama sustav ne funkcionira. Da to nije sustav kakav bi trebao bit, da to nije sustav u kakvom želimo živjeti i kakav je praktički nemoguće revidirat. I to je ono što je naš problem. Sustav upravljanja državom. Sve ovo što se nalazi u ovom izvješću, a u ovom izvješću se nalazi jako puno toga zanimljivog i jako puno odrađenog posla i onda u prvoj rečenici piše što je njihov cilj odnosno što je njihova misija. Kaže upravljanje javnim novcem na učinkovit način. Divno. Upravljanje javnim novcem na učinkovit način. Na koji način mi promatramo što je to učinkovito? Kako postavljamo kriterije te učinkovitosti? Koji nam je benchmark te učinkovitosti? Nekakav zapadnoeuropski grad, nekakva zapadnoeuropska zemlja, ne, benchmark nam je da smo točan imali točan broj i da smo ga ako bog da upisali na točno mjesto. Zašto ne radimo benchmarke? Zato jer ne znamo što bismo s njima. Govorimo o obnovi, rađena je revizija jednog dijela obnove i ja ću sad postaviti jedno pitanje, ne ide državnog revizora i ne može on to riješiti, ovdje je davno bio Zakon o građevinskoj inspekciji i kad je bio taj zakon mijenjan, mijenjan je zbog obnove ne bi li se ubrzalo, ne bi li se ovo, ne bi li se ono, ja sam s ove govornice rekao neće on ništa ubrzati on će samo riješiti probleme pojedinaca. I riješio je probleme pojedinaca. Pogledajte koliko kulturnih spomenika se u Gradu Zagrebu u ovom trenutku ruši po nalogu građevinske inspekcije. Znači spomenika prve kategorije onoga što se štitilo zadnjih x godina se ruši. Naravno, državni inspektor može na neki način u procesnog pregledavanju toga utvrditi da se to dogodilo, ali realno mi smo donijeli takav zakon. Donijeli smo nekakve zelene politike i o njima se netko ovdje očituje i te zelene politike što su učinile za građane grada ja ću reći najčešće Zagreba jer živim u tom gradu, kakav je volim ga. U Gradu Zagrebu trenutno plaćamo odvoz komunalnog otpada duplo, a jedino tko je profitirao profitirao je privatnik jer i njemu skupljamo više nego duplo. Energetika trenutno imamo Zakon o graditeljstvu koji će poboljšati energetsku politiku Hrvatske tako da će na onim gospodarskim zonama koje ste isto tako revidirali njihov smisao i njihova ulaganja trenutno odobrit postavljanje solara, znači JLS je odabrala nekakvu zonu ne bi li privukla investiciju, po svim zakonima nadamo se uložila sredstva, napravila infrastrukturu i danas ćemo na tom području sagraditi solarnu elektranu i ne samo da ćemo na tom području sagradit solarnu elektranu nego ćemo na prostoru do koji nije predviđen za građenje sagraditi solarnu elektranu jer tako zakon piše. I sad ja postavljam logično pitanje, kako je to učinkovito upravljanje javnim sredstvima? Kad vi dođete tamo, pogledat ćete dal je JLS donijela odluku o gospodarskoj zoni? Je. Dali je donijela odluku o prostornom planu? Je. Da li je raspisala javni natječaj i dovukla infrastrukturu? Je. I nakon toga sve ono zbog čega smo to radili, a to je bilo da bismo doveli radna mjesta na to područje, kažemo nećemo, sada ćemo tu radit solarne elektrane jer se to nekakvom investitoru isplatilo. To je pitanje učinkovitog upravljanja javnim no…, javnim novcem. Ja sam nekoliko puta u svojim govorima s ove govornice se doticao HŽ-a odnosno HŽ-infrastrukture. Mi ulažemo u te tvrtke enormne novce, nekoliko milijardi kuna svake godine i čak i vjerojatno se i jedan dio tih novaca uloži, pitanje koliko je bio natječaj točan po kojem su dobiveni radovi, ali ajmo reći da je bio točan, al dajte pogledajte koliko ljudi koristi tu željeznicu, u čijim rukama su danas resursi koji koriste tu željeznicu? To je pitanje upravljanja javnim novcem. HEP, Vlada je donijela odluku da ćemo imati limitiranu cijenu struje, jedino što nije rekla da i ja sam to i ovdje zadnji put ministra pitao, koji je ulazni parametar odnosno koji je ulazni trošak HEP-u za tu struju koju isporučuje građanima, a to je nešto što bi netko trebao znati. Kada kaže nadoknadit ću gubitak, da li uopće postoji gubitak? Ako imamo hidroelektranu gdje nam ovaj odozgora šalje vodu, a oni tamo 50-60.g. prije nas su sagradili tu hidroelektranu, pa nema Bog zna kakvog troška. Ima jedan trošak, on se zove uvoz struje i ako ćete ikad radit nekakvu reviziju pogledajte po kojoj cijeni smo kupili struju odnosno po kojoj cijeni je HEP kupio struju one godine kada mu je Vlada odobri…, rekla da će odobrit sredstva za pokriće gubitaka koja nastaju. Po najvišoj cijeni na svjetskoj tržištu u bilo kojem trenutku i onda što slijedi nakon toga? Slijedi odluka Vlade da da kredit HEP-u i još ćemo dokapitalizirat taj HEP i onda si postavite pitanje da li je to upravljanje javnim novcem na učinkovit način? Onda nedavno je rađena revizija u Gradu Zagrebu i ustanovljeno je da postoje nekakvi dugovi Grada Zagreba prema ZOV-u. To vam je jedna divna tvrtka nastala tamo još negdje 2000.-tih ako ne i nešto ranije koja pročišćava vodu u Gradu Zagrebu i u čijem ugovoru između ostalog piše da će se uskladit sa svim zakonima, pozitivnim zakonskim propisima u RH koji će i nastupiti. U međuvremenu je negdje prije jedno 6-7.g. nastupio jedan zakon koji je limitirao mogućnost koncesionarima koliku dobit smiju imati mislim da je limitirana 15%, a ova tvrtka ima dobit od 60-70%. Moje je jednostavno pitanje, je li to učinkovito upravljanje javnim sredstvima? E sad nakon toga kolege su tu govorile o JLS, s jedne strane je bilo rečeno da im treba dat veće ovlasti. Ja nisam siguran i da kolega Lalovac je protiv toga, da se onima koji kvalitetno upravljaju svojim jedinicama i koji poštuju zakone daju veće ovlasti. Ono o čemu je on govorio, govorio je o onima koji čovjek bi rekao izigravaju šerife, dižu cijene građanima, dižu sebi plaće, imaju bolje radne uvjete nego glavni državni revizor, a tek onda bolji nego svi njegovi djelatnici, bolje uvjete nego mi u saboru i onda si postavite pitanje je li to učinkovito upravljanje javnim sredstvima? Ovdje bila nekakva revizi…, rađena revizija zdravstva, sudstva, školstva itd., pa ja imam jednostavno pitanje, da li iko postavi pitanje gdje i kako su nabavljana sva ova sredstva za vrijeme korone kada su zakoni maknuti sa strane? Nama je sada istrčao jedan dečko iz Varaždina koji je kupio Porschea od toga i ja vam garantiram da ih ima još sigurno jer je nemoguće da se u ovoj zemlji privatnicima isplati kupovati CT uređaje, a onim i sagraditi zgrade zgrade u kojima će stavit te CT uređaje i plati liječnike i platiti sestre, a da se državi koja ima zgradu, koja ima zaposlene nekakve liječnike taj CT uređaj ne isplati. S time da ovaj privatnik mora poslovati s nekakvom dobiti, znači on nakon što je platio CT uređaje, nakon što je platio liječnika, nakon što je platio sestru bi bilo logično i da nešto zaradi, pa ne, nije investirao da ne zaradi dok bi javno zdravstvo trebalo raditi bez te zarade pa onda moje pitanje kako je to učinkovito upravljanje javnim novcem kada mi praktički tjeramo ljude da idu privatniku plaćati njegov .../Govornik se ne razumije./... jer mi to ne možemo obaviti i onda, ja sam možda zaboravio na početku reći da pohvaljujem sve ovo što ste vi napravili, da glavni državni revizor, za razliku od premijera nema politički cilj, on napravi posao isto kao što ga naprave još neke institucije ove zemlje, recimo, jedna od njih je statistički zavod iz kojih bi oni koji upravljaju sustavom, a to je u ovom slučaju onaj tko ima legitiman politički cilj, a to je premijer, trebali sagledati što rade krivo i što mogu poboljšati. Problem je što oni to već praktički 30 godina ne rade. 4 tisuće nekakvih primjedbi odnosno naloga i preporuka ste dali u prethodnim godinama koje ste ove godine provjerili, ove godine su dali novih 2000. li netko svjestan da ako imate 6 primjedbi u sustavu, da onda taj sustav doslovce ne funkcionira. svim jedinicama odnosno 66% odnosno 2/3 jedinica lokalne samouprave i trgovačkih društava u jedinicama lokalne samouprave nema pozitivno mišljenje i to ne prvi put, znači ovo nisu stvari koje se dešava prvi put. Državna revizija radi godinama posao i godinama upozorava. Ja ne mogu vjerovati da se postavi nekoga na menadžersku plaću, da mu se da menadžerski ugovor i da on ne sagleda situaciju i da ne pogleda preporuke koje su dane takvom ili takvim trgovačkim društvima kako trebaju poslovati nego da nakon 30 godina mi dobijemo 2 300 naloga i preporuka ove godine. Vaš rad treba pohvaliti, a rad svih onih koji bi trebali naučiti nešto iz vašeg rada ili uzeti iz vašeg rada kako poslovati bolje bi trebalo dati negativnu ocjenu, a jedino što tu negativnu ocjenu nema tko dati nego građani RH na na izborima, nigdje drugdje ne postoji model da jedan premijer nakon što pročita ovakvo izvješće o sustavu kojim upravlja, jedino rješenje su da on više ne dobije povjerenje na izborima. Evo, hvala U ime Kluba zastupnika Možemo! govorit će poštovana zastupnica Ivana Kekin, izvolite. Poštovani predsjedavajući, predstavnici Državnog ureda za reviziju, kolegice i kolege. Prije svega, pohvala i zahvala za predani rad i za sadržajno izvješće. Sastavni dio ovog Izvješća je i Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna za 2021. o kojem smo imali priliku detaljnije i opširnije raspravljati sasvim nedavno, međutim, ja ću iskoristiti ovu priliku da opet ponovim ono najbolnije što se posebno apostrofira i u ovom skraćenom Izvještaju o izvršenju proračuna, a to je stanje financija u našem zdravstvenom sustavu. Dakle u okviru rashoda za pomoći unutar općeg proračuna, na pozicijama Ministarstva zdravstva planirani su i izvršeni rashodi za transfer proračunskih sredstava HZZO-u i za podmirenje obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u ukupnom iznosu od 9 milijardi i gotovo 200 milijuna kuna. Rashodi za transfer sredstava HZZO-u izvršeni su u 2021. u iznosu od gotovo 7 milijardi kuna, a za pomoć bolničkim zdravstvenim ustanovama u iznosu od 2 milijarde i gotovo 400 milijuna kuna. U izvornom proračunu za 2021. bilo je planirano za transfer HZZO-u 2 milijarde i 760 milijuna kuna. Odlukom Vlade o preraspodijeli sredstva iz travnja 2021. taj je iznos povećan za gotovo 2 milijarde, prvim rebalansom za daljnjih milijardu i 400 milijuna, a drugim rebalansom za još 700 milijuna, da smo od planiranih 2,76 milijardi dospjeli na 6,82 milijarde. To je 2 i pol puta više. Od ukupno doznačenih sredstava iznos od 2,76 milijardi doznačen je na ime obveza državnog proračuna prema HZZO-u, a preostalih 5 milijarde su zapravo dodatna sredstva za podmirenje obaveza HZZO-a i bolničkih zdravstvenih ustanova prema dobavljačima lijekova, dakle veledrogerijama, dakle onima koji nam osiguravaju potrošni, ugradbeni materijal, lijekove, itd. u bolnice. Uz to, ukupne obaveze HZZO-a i zdravstvenih ustanova koncem 2021. iznosile su 14,3 milijarde kuna, što je za još 2 milijarde kuna više od iznosa ukupnih obaveza sustava koncem 2020. Proračunska izdvajanja, dakle rapidno rastu, odstupanja izvršenja od planova su sve veća i veća, obveze HZZO-a i bolnicama i veledrogerijama rastu i nitko zapravo u ovakvom sustavu financiranja i tzv. upravljanja zdravstvenim sustavom, a posebno bolničkim, ne može ni sagledati, a kamoli zaustaviti akceleraciju gomilanja dugova. Dugova koje plaćamo mi, koje plaćaju građani za sve slabiju uslugu koju pruža zdravstveni sustav svojim građanima i uz sve veću frustraciju i liječnika i drugog zdravstvenog osoblja koji predano rade svoj posao, ali su kontinuirano sputavani u tome da zapravo oni koji to nastoje, unaprijede sustav. Dakle očito je da je sustavu potrebna radikalna reforma kao što je očito da je ono što se ove godine izglasalo da to nije radikalna reforma i očito je da ćemo i iduće godine čitati čitati vrlo, vrlo sličan izvještaj i vrlo i dalje zabrinjavajuće brojke koje svjedoče o propasti hrvatskog zdravstvenog sustava. Osim toga, ured je obavljao financijsku reviziju 19 korisnika državnog proračuna. Dakle, 18 proračunskih korisnika i jednog izvanproračunskog korisnika. To je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Predmet revizije bili su financijski izvještaji, poslovanje za 2021., a kod dva korisnika državnog proračuna, odnosno kod Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Veleučilište u Rijeci bili su financijski izvještaji i poslovanje za još 2020. Izraženo je 10 bezuvjetnih i 9 uvjetnih mišljenja, a usklađenosti poslovanja 15 bezuvjetnih i 4 uvjetna mišljenja. Kada je riječ o rashodima i obavezama proračunskih korisnika među najčešćim zamjerkama revizije su sljedeće: prekovremeni rad zaposlenika kod pojedinih proračunskih korisnika trajao je duže od propisanog ograničenja godišnjeg broja sati rada, isplaćivane su nagrade za uspješan rad bez mjerljivih kriterija za njihovu isplatu. Pojedine poslove iz djelokruga korisnika državnog proračuna obavljali su vanjski suradnici na temelju ugovora o djelu neprekidno u dužem razdoblju, odnosno duže od godinu dana, dakle to su poslovi trajnijeg karaktera. Dio poslova iz djelokruga proračunskog korisnika koji su trebali obavljati zaposlenici obavljao je vanjski pružatelj usluga. Sve navedeno vrlo dobro oslikava ono što zaista u očima javnosti obilježava djelovanje državne administracije i ono što tišti građane. Ono što nije posljedica nekih naslijeđenih ili teško rješivih strukturnih slabosti već je isključivo rezultat nesavjesnog upravljanja javnim poslovima. Za rješavanje tih problema nisu potrebne velike reforme ili veliki zahvati. Treba nam samo nova paradigma u obavljanju javnih polova, novi pristup. Indikativno je na primjer da od 6 područja u kojima su utvrđene nepravilnosti koje su utjecale na izražavanje uvjetnog mišljenja prema korisnicima državnog proračuna u čak njih 5 revizija nalazi zamjerke u radu Ministarstva prostornog prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, djelokrug i unutarnje ustrojstvo, planiranje i izvršenje plana, računovodstveno poslovanje i financijsko izvještavanje prihodi i potraživanja, rashodi i izdaci. Ured je obavio i financijsku reviziju 39 lokalnih jedinica, 1 županije, 9 gradova i 29 općina kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje za 2021. Tu je izraženo o financijama, dakle 13 bezuvjetnih, 25 uvjetnih i 1 nepovoljno mišljenje, a o usklađenosti poslovanja 12 bezuvjetnih, 26 uvjetnih i 1 nepovoljno. Ponovno najbolnije. Kod obračuna plaća službenika i namještenika pojedinih lokalnih jedinica ili plaća i naknada zakonskih predstavnika primjenjivani su veći koeficijenti i veća osnovica od utvrđenih unutarnjim aktima koji uređuju način obračuna plaća, a pojedine poslove iz djelokruga lokalnih jedinica obavljale su fizičke osobe na temelju ugovora o djelu i to u razdoblju dužem od godinu dana. Ured je objavio i financijsku reviziju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2021. pri čemu su utvrđene sljedeće nepravilnosti. Zakon o tržištu kapitala zabranjuje određene aktivnosti zaposlenicima agencije u vezi sa stjecanjem ili otpuštanjem financijskih instrumenata. Agencija nije unutarnjim aktima predvidjela postupanje u slučajevima kada zaposlenik ne podnese obavijest o stjecanju ili otpuštanju financijskih instrumenata, te nije provodila provjere vezane za stjecanje ili otpuštanje financijskih instrumenata zaposlenika agencije i drugih osoba navedenih u Zakonu o tržištu kapitala. U financijski plan nije uključen višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 17 milijuna i gotovo 400 tisuća koji je ostvaren do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u 2012. Kriteriji za isplatu godišnje novčane nagrade za ostvarenje rezultata rada nisu mjerljivi, za isplatu dara za djecu u naravi nije donesena odluka Upravnog vijeća propisana odredbama Pravilnika o plaćama, naknada troškova prijevoza na posao i s posla ostvarena je za dane u mjesecu kada zaposlenici nisu dolazili u prostore agencije zbog bolovanja, godišnjih odmora, rada na izdvojenom mjestu ili zbog drugih opravdanih razloga. U tijeku 2021. nabavljan je motorni benzin i dizelsko gorivo, a nabava nije planirana niti je proveden postupak nabave za potrebe službenih vozila. Za sve te nepravilnosti koje smo naveli i propuste dana su tri naloga i tri preporuke malo je reći da po prirodi svoje uloge i odgovornosti HANFA definitivno mora bolje. Uz to ured je obavio financijsku reviziju 53 političke stranke i to 25 parlamentarnih, 28 izvan parlamentarnih, te 5 nezavisnih zastupnika. Tu su izražena 33 uvjetna, 18 bezuvjetnih i 1 suzdržano i 1 nepovoljno mišljenje. Što se tiče financijskih izvještaja, a što se tiče usklađenosti poslovanja 39 bezuvjetnih, 13 uvjetnih i 1 nepovoljno mišljenje. Zanimljivo je uočiti da oba nepovoljna mišljenja adresirana su na jednu stranku. Evo nikog tu sad nema na žalost iz Domovinskog pokreta, ali možda je dobro da građani čuju tko dobiva nepovoljno mišljenje za svoje financijske izvještaje i za usklađenost svog poslovanja, pa nek' sami zaključe zašto bi to moglo biti tako. I na kraju, dakle na temelju odredbe članka 23. stavka 2. Zakona o Državnom uredu za reviziju ured je tijekom 2022. prema godišnjem programu i planu rada obavljao provjeru provedbe naloga i preporuka danih subjektima u prošlim revizijama. Provjerom provedbe naloga i preporuka obuhvaćena su 4083 naloga i preporuke koje su dane u prošlim revizijama, je utvrđeno da je do vremena obavljanja provjere u cijelosti provedeno njih 2713 djelomice 549 u postupku su 84, nije provedeno 599 naloga i preporuka, a nije primjenjivo 138 zbog nekih promijenjeni propisa ili dugih okolnosti koje su se izmijenile. I dalje se kaže, s obzirom na to da je u cijelosti provedeno 66,5% naloga i preporuka, djelomice 15,5 odnosno ukupno 82% naloga i preporuka može se zaključiti da je značajan broj subjekata revizije poduzimao aktivnosti na unapređenju pravilnosti i povećanju učinkovitosti poslovanja. s obzirom na to da nije provedeno 14,6% naloga i preporuka te da nije primjenjivo 3,4 ured će i nadalje pratiti provedbu kroz redovne financijske revizije. Ono što je moje pitanje je, što se događa sa subjektima koji nisu proveli, što se događa s onima koji ne provode naloge i preporuke? Bilo bi zanimljivo vidjeti kakve mehanizme imamo, da ti subjekti se pozovu na odgovornost ako oni postoje, bilo bi zanimljivo čuti koji je epilog, ovako nažalost za neke će sve ostati samo na riječima. Hvala vam. U ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a govorit će poštovana zastupnica Dalija Orešković. Izvolite. Poštovane kolege, poštovani članovi Državnog ureda za reviziju. Kao što sam već rekla mislim da Državni ured za reviziju kao institucija u okviru svojih ovlasti i broja ljudi s kojima raspolažete dobro radite svoj posao i ovo izvješće je dobro. Međutim, nešto bolno izostaje i nije to do vas, to je prije svega do HS-a. Nezamislivo je u državi u kojoj institucije dobro funkcioniraju da se u izvješću bilo kojeg državnog tijela, a pogotovo Državnog ureda za reviziju opetovano ponavljaju jedne te iste primjedbe odnosno da se dijagnosticiraju jedne te iste slabosti iz godine u godinu, sigurno već pet, šest, sedam vidimo iste simptome, a da se u sustavu apsolutno ništa ne mijenja. To govori da državi nije stalo. Kad kažem država, prava riječ je vlast, vlasti nije stalo da se nešto mijenja. I čitavo jutro zapravo tražim pravu riječ da ne ispadne da pljujem po HDZ-u, tražim riječ kojom bi opisala dijagnozu hrvatskog društva, a da to nije to koruptokracija koju često koristim. Koruptokracija je nešto apstraktno. Treba mi nešto što će svaki čovjek razumjeti i što će ga pogoditi u srce jer ovdje se ne radi o tome da evo se HS poluprazan raspravlja o jednom od najvažnijih državnih izvješća, da ide to i oporbu, ide to sve nas, ali znate zašto ne ide u cijelosti oporbu, zato što ste vi stvorili Sabor, čekajte, stvorili ste Sabor kao tijelo koje nema snagu, to ide do vas, to ide do HDZ-a, to ide ravno do Andreja Plenkovića. Držati monologe ove isprazne besjede zato da netko od nas to objavi na svojim društvenim mrežama doista nema smisla. Onog trena kada će izgovorena riječ u Saboru doista imati težinu onoga trena kada će biti nezamislivo da sadržaj izvješća Državnog ureda za reviziju nije top tema u svim centralnim dnevnicima i svim političkim emisijama i analizama političkih komentatora european mackera sve do tada i ovo što ja govorim, naprosto nema smisla. Svaki puta do sada primila sam se jednog detalja kako bi barem kroz ponavljanje, kroz konzistentnost ukazala na neke nedostatke hrvatskog sustava, govorim o upravljanju imovinom u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave. Evo vi kolega Boriću mi recite kada je donesena strategija i kada su propisane obaveze gradova i općina da donesu svoje planove upravljanja, da popišu svoju imovinu, da je javno objave, da usklade svoje interne akte, svoje procedure sa statutima? Davnih dana. Vi ste ti, vi ste član vladajuće većine čiji će glasovati podržati ovo izvješće, podržat ću ga i ja zato što kažem ljudi rade dobro svoj posao. Ali znate li što to znači? Što znači vaš glas za? Što mi zapravo odobravamo? Mi odobravamo situaciju u kojoj se u Hrvatskoj može krasti neprimijećeno, neopaženo, zapravo s obzirom na to koliko je sustav porozan, koliko je Hrvatska postala zemlja za veliku korupciju. Mene čudi da je zapravo bilo što i ostalo. Što je potrebno u ovoj državi izgovoriti, a da nije ad hominem napad na vas ili na jednu političku stranku? Što je potrebno napraviti neovisno o tome tko činio parlamentarnu većinu ili opoziciju da se naprosto kaže, da se kazni grad ili općina koji nije popisao svoje nekretnine, koji nije propisao pod kojim se uvjetima nekretnina može nekome dati na korištenje, tko nije uveo sustav kontrole naplate, tko nije propisao da se nekretnina ne može prodati i otuđiti ispod njezine tržišne cijene? To je ono o čemu govorim. I zato pozivam Državni ured za reviziju da sljedeće godine, a po mogućnosti i ranije da to proaktivno sam objavi na svojim internetskim stranicama, da ne kaže zbirno većina ili velik broj gradova i općina nije ispunio preporuke, ne upravlja svojom imovinom na transparentan način nego da točno kaže, a koji su ti ili da barem kaže koji gradovi se trude, koji su ostvarili neke rezultate koji nisu napravili apsolutno ništa da ih prozove pa da 2025. kada ćemo imati lokalne izbore barem znamo što će tada biti tema. Ajmo otvoriti ovo pitanje građanima da građani traže promijene, da prozivaju svoje lokalne čelnike, svoje lokalne moćnike, da ih pitaju dobro nisi ćaćino otuđio nego moje. To je ono što se ne događa i zato zapravo se čini da Hrvatska ne da stagnira, propada pred našim očima pod značkom domoljublja. To vam piše u ovom izvješću, to je pisalo u prošlom i one godine prije toga i one godine prije toga, ja se toplo nadam da će nešto drugačije pisati slijedeće godine, a ako ne ja se nadam da će građani biti ti koji će nam svima skupa dati crveni karton dok se ne obvežemo da će Hrvatska izgledati drugačije. Hvala. U ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku govorit će poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovani državni revizoru sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege, dakle Državni ured za reviziju kako smo već i čuli pratio je kretanja te ocjenjujući moguće rizike da se javnim novcem ne upravlja pravilno i učinkovito planirao svoje revizije kako bi svojim nalozima i preporukama potaknuli subjekte revizije na unapređenje unapređenje pravilnosti i učinkovitosti poslovanja i time pridonijeli većoj odgovornosti i transparentnosti odnosno informirali javnost o rezultatima njihova rada. No, u ovom izvješću doista zabrinjava puno toga. Dakle, revizija ne bi trebala biti sama po sebi svrha nego je jedan od važnijih dijelova kontrolnog sustava u svakoj zemlji čiji je cilj provjeriti i ocijeniti pojavljuju li se kod subjekata revizije određena odstupanja od onih usvojenih standarda poslovanja, posluju li ti subjekti revizije u skladu s propisima i to djelotvorno, svrsishodno i ekonomično te onda dati i naloge i preporuke radi poduzimanja odgovarajućih aktivnosti za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i osiguravanja preduvjeta kako se nepravilnosti i propusti u budućnosti ne bi opetovano ponavljali. Na taj način vrhovne revizijske institucije utječu na poboljšanje uvjeta života građana. No, je li to sve skupa dovoljno? Rezimirajući da je u financijskim revizijama izraženo o financijskim izvještajima 66 ali čak 94 uvjetna, 3 nepovoljna i 1 suzdržano mišljenje, ja postavljam pitanje je li ovo dovoljan mehanizam. Dakle, o usklađenosti poslovanja izražena su 82 bezuvjetna, ali i 78 uvjetnih te 3 te 3 nepovoljna mišljenja. Čak i za Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna RH za 2021. izraženo jeste samo mišljenje o financijskim izvještajima, no i tu imamo zamjerke odnosno preporuke i naloge. Dakle, ovim spomenutim subjektima revizije dan je čak 1.851 nalog i preporuka. Također utvrđeno je da je od ukupno 1.004 naloga i preporuke danim ovim subjektima u prošlim revizijama tek 595 odnosno 59,3% provedenih. Dakle, mene ova brojka zabrinjava. Možda netko u tome ne vidi problem. Ja vidim tu problem jer evo gledajući dalje znači 79 odnosno 7,9% ih je djelomično provedeno, 49 odnosno 4,9% je u postupku provedbe, postoje tu i ovi koji nisu primjenjivi nalozi odnosno preporuke, međutim kažem ova brojka onih naloga i onih preporuka koje su izdane izdane odnosno naložene itekako se ne poštuju u provedbi. U 24 revizije učinkovitosti obuhvaćene su 32 subjekta revizije od kojih je tek 5 dobilo ocjenu učinkovito pri čemu su potrebna određena poboljšanja, dakle čak i kod njih, a 21 je dobilo ocjenu djelomično učinkovito. Dakle, ovim subjektima dano je 356 naloga i preporuka u 7 revizija usklađenosti kojima je obuhvaćeno 7 subjekata revizije i izražena su 2 bezuvjetna i 5 uvjetnih mišljenja. Dakle, ovim subjektima dano je čak 93 naloga i preporuke. Ukupno u svim revizijama obavljenim u 2022. za sve utvrđene nepravilnosti i propuste subjektima revizije dano je 2.300 naloga i preporuka kako bi se njihovo poslovanje uskladilo s propisima te bi se povećala time i njihova učinkovitost upravljanja javnom imovinom. Ja podsjećam da smo mi ovdje nedavno raspravljali o kaotičnom upravljanju primjerice nekretninama u državnom vlasništvu koje ja mislim da je zabrinulo apsolutno sve neovisno o tome jesu jesu li vladajući ili ne. Provjerom provedbe naloga i preporuka koja je obavljena u okviru redovnih financijskih revizija i revizija usklađenosti te u okviru posebnih provjera za financijske revizije lokalnih jedinica i revizije učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području RH obuhvaćena su čak 4.083 naloga i preporuke dane u prošlim revizijama te je utvrđeno da je do vremena obavljanja provjere u cijelosti provedeno samo 66,5% naloga i preporuka odnosno 2.713 od 4.083. Djelomično ih je provedeno tek 13,4% naloga i preporuka. U postupku provedbe je 2,1, a nije provedeno znači ono što stvarno treba svakoga zabrinuti je 599 njih, dakle 14,6% naloga i preporuka. Nepravilnosti koje su utjecale na izražavanje uvjetnog mišljenja o Godišnjem izvještaju za 2021. utvrđene su i u području pripreme i izvršavanja Državnoga proračuna, te računovodstvenog okvira i izvještavanja, pa onda Državni ured za reviziju navodi slijedeće značajne nepravilnosti i propuste. Dakle, kod pripreme i donošenja Državnoga proračuna propisani su dakle između ostalog Zakonom o proračunu i uputama Ministarstva financija nalozi i upute kako to učiniti, a onda zapravo ta sredstva za dodjelu financijskih potpora i sredstva za nepovratni dio stambenih kredita financijskim planom Ministarstva hrvatskih branitelja najvećim najvećim dijelom planirana su u okviru izdataka, dakle zajedno sa izdacima za dane kredite umjesto u okviru rashoda. Zbog toga su u državnom proračunu ukupni rashodi planirani u manjem iznosu, a ukupni izdaci u većem iznosu za iznos sredstva dakle namijenjen za financijske potpore i nepovratni dio spomenutih

u okviru rashoda. Primici od zajmova kojima je ugovorima utvrđena namjena u, raspoređeni su prema izvorima financiranja u opće prihode i primitke umjesto u namjenske primitke. Nadalje, primici od zaduživanja raspoređeni su u izvor financiranja, Fondovi EU također u okviru primitaka od povrata glavnica danih zajmova i depozita iskazani su primici raspoređeni u izvor financiranja ostali prihodi za posebne namjene, a prema proračunskim propisima u navedene izvore financiranja raspoređuju se isključivo dakle navedeni način raspoređivanja pojedinih primitaka nije utjecao na ukupno iskazane primitke u godišnjem izvještaju, ali je utjecao na pravilnost i realnost podataka o primicima iskazanim prema izvorima financiranja. Zatim u izračun prijenosa depozita iz prethodne godine u godišnjem izvještaju u 2021. nisu uključena neutrošena novčana sredstva s računa proračunskih korisnika, radi se o nešto više od 2 milijarde kuna. S obzirom na to godišnji izvještaji o izvršenju državnoga proračuna obuhvaćaju i transakcije izvršene s računa proračunskih korisnika državnog proračuna neutrošena sredstva i to novčana sredstva od vlastitih i namjenskih prihoda koja su izuzeta od uplate na jedinstveni račun državnog proračuna trebala su biti u godišnjem izvještaju za 2021. iskazana u okviru prijenosa depozita iz prethodne godine, te uzeta u obzir pri iskazivanju prijenosa depozita u narednu godinu. Pri evidentiranju i iskazivanju premija na izdane obveznice nije postupljeno u skladu s uputom o primjeni modificiranog novčanog načela u postupku planiranja i izvršavanja državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna jer su premije evidentirane i iskazane u okviru prihoda umjesto kao umanjenje rashoda. Zbog navedenog načina evidentiranja ukupni prihodi i ukupni rashodi u godišnjem izvještaju za 2021. iskazani su za više od 164 milijuna kuna. Tečajne razlike nastale pri otplati zajmova Međunarodne banke za obnovu i razvoj nisu obračunane i evidentirane u glavnoj knjizi državnog proračuna, pa je otplata navedenih zajmova koja uključuje i tečajne razlike, u cijelosti evidentirana u okviru izdataka. Navedena nepravilnost utjecala je na visinu iskazanih rashoda i izdataka u godišnjem izvještaju za 2021.. Prihodi i rashodi od realiziranih pozitivnih i negativnih tečajnih razlika proizašlih iz transakcija, povezanih s javnim dugom, iskazani su u godišnjem izvještaju za 2021. u bruto iznosu odnosno iskazane su i pozitivne i negativne tečajne razlike umjesto u neto iznosu, kako to određuje uputa o primjeni modificiranog novčanog načela u postupku planiranja i izvršavanja državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnoga proračuna. realnih odnosno realiziranih tečajnih razlika nije utjecao na izračun manjka državnog proračuna, ali je utjecao na visinu ukupnih prihoda i rashoda iskazanih u spomenutom godišnjem izvještaju za 2021.. Pa onda govoreći i o trezorskim zapisima dakle izdanim u eurima u svibnju 2021., te uz valutnu klauzulu pogrešno su obračunate i evidentirane u glavnoj knjizi državnog proračuna tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule. Zbog navedenih nepravilnosti manjak državnog proračuna u godišnjem izvještaju iskazan je za više od 19 milijuna kuna. Za sve utvrđene nepravilnosti i propuste ured je dao 24 naloga i preporuke čija bi provedba pridonijela transparentnijem i realnijem iskazivanju podataka u godišnjem izvještaju o izvršenju državnoga proračuna, te pravilnijem izvještavanju državnoga proračuna i poslovanju korisnika proračuna. Revizijom je također provjereno je li Ministarstvo financija pristupilo prema nalozima i preporukama danim u prošlim revizijama u skladu s planom provedbe naloga i preporuka, pa je onda utvrđeno da je od 56 naloga i preporuka danih u prošlim revizijama tek 25 doista i provedeno. Podsjetit ću da nas je i SOA u svom godišnjem izvješću upozorila na ozbiljan problem korupcije u našoj zemlji i to s posebnim naglaskom na činjenicu da se ona ponajprije događa u postupcima provedbe javne nabave. Dakle u postupcima provedbe javne nabave korisnici državnog proračuna obvezni su primjenjivati odredbe Zakona o javnoj nabavi, ali pojedini subjekti unutarnjim aktom kojim su uređeni postupci jednostavne nabave primjerice nisu utvrdili slučajeve kada pri provedbi postupaka nabave postoji obaveza objave poziva na dostavu ponuda na mrežnim stranicama ili Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Kod pojedinih subjekata planovi nabave nisu ažurirani odnosno i ako su postojali razlozi izmjene plana nabave one nisu donesene. Zatim Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma ne sadrži pojedine predmetne, predmete jednostavne nabave i nije ažuriran. Znači o financijskim izvještajima lokalnih jedinica izraženo je 13 bezuvjetnih, ali čak 25 uvjetnih i jedno nepovoljno mišljenje. O usklađenosti poslovanja izraženo je 12 bezuvjetnih, 26 uvjetnih i 1 nepovoljno mišljenje. nisu doneseni u skladu s propisima jer nisu uravnoteženi, nisu sastavljani prema propisnim proračunskim klasifikacijama i ne sadrže vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika, te rashode koji se njima financiraju. Izradi proračuna nije posvećena dovoljna pozornost jer ostvareni prihodi i rashodi značajno odstupaju od planirah iako su izmjene i dopune proračuna donesene u prosincu tekuće godine kada se moglo realnije procijeniti ostvarenje do konca godine. Pojedine lokalne jedinice koje su iz prethodnih godina prenijele značajne manjkove prihoda i proračunima planirali sredstva za njihovo pokriće nisu donijele akt koji treba sadržavati analizu i ocjenu financijskog stanja, mjere za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja i plan provedbe tih mjera. Izvještaji o izvršenju proračuna ne sadrže neke obvezne elemente ili podaci u izvještajima nisu točni. Analitičke evidencije dugotrajne nefinancijske imovine potraživanja i obveza te danih i primljenih jamstava i garancija nisu ustrojene u nekim jedinicama lokalne samouprave ili ne sadrže pojedine propisane podatke i ne vode se ažurno zbog čega podaci nisu točni ili nisu usklađeni s podacima u glavnoj zatim evidentiranje u poslovnim knjigama nije temeljeno na urednim i vjerodostojnim te prethodno ovjerenim i kontroliranim knjigovodstvenim ispravama te se ne može potvrditi da je poslovni poslovni događaj nastao. Određeni prihodi, rashodi i imovina nisu evidentirani na propisanim računima računskog plana te su pogrešno iskazani i u financijskim izvješćima. Ovako možemo nabrajati znači Izvješće ima 3 stotine stranica, mene ga je stid čitati. Zahvaljujem. Poštovane kolegice i kolege, s obzirom da javnost ne zna da Državni ured za reviziju ono što treba jasno reći, upravo donosi godišnji plan i to je ono o čemu smo govorili 2012., donijelo plan od 212 subjekata i provedeno je 194. Dakle, ono što je bitno reći da postoje 20 županija i da postoje 555 općina i gradova i Grad Zagreb, dakle ukupno 576 jedinica jedinica lokalne i regionalne samouprave i da je u ovoj 2022. obuhvat bio na trenutno u ovom obuhvatu je bila jedna županija, 9 gradova i 29 općina, što znači da kada kompletno čitamo, onda bi se trebali vraćati u ona izvješća prethodnih godina koja su isto tako obuhvaćala dio županija, dio gradova i dio općina koji su po onom prijašnjem zakonu provodili, isto tako, preporuke, a oni će doći na red u budućem razdoblju gdje će se i upravo ovim osnaživanjem Državnog ureda za reviziju moći biti prije u obuhvatu u kontroli određenih postupaka. Ja bih htjela za one kolege koji ne znaju što se sve događa i na koji način se donose mišljenja, dakle postoje bezuvjetno, uvjetno, nepovoljno i suzdržano mišljenje Državnog ureda za reviziju. Zašto je to važno napomenuti? Nekada je između bezuvjetnog i uvjetnog mišljenja, a to može državni ured, glavni državni revizor i kasnije pojasniti, nekada postoje nijanse i zaista je mala razlika kod iznošenja bezuvjetnog mišljenja, međutim, kada je nepovoljno mišljenje ili suzdržano, onda je to jako puno koraka koja treba neka institucija popravljati i ispravljati da bi došlo uopće do uvjetnog mišljenja. Zbog toga bi kod ocjena, kako ovdje neki kolege govore o crvenom kartonu i ostalom, trebali znati zapravo koliko je tu jako puno nijansi koje treba popravljati i da se nekada ne mogu ispraviti pojedine pogreške u jednoj godini jer je bitna ta fiskalna godina i proračunska godina kod donošenja određenih postupaka i zaista je onda potrebno puno duži period da bi se to popravljalo. Ono na što bi ja htjela, evo, upozoriti, dakle u ovom obuhvatu 2022. su bile upravo jedna županija, 9 gradova i 29 općina i možemo govoriti o tome da ima dosta primjedbi, da ima potreba za ispravama, raznoraznim, kako kod planiranja i izvršavanja proračuna, kod računovodstvenog poslovanja i izvještavanja, itd., kod prihoda i potraživanja, ono na što bi ja htjela upozoriti da zaista jedinice lokalne samouprave imaju i ja se nadam da će se ti problemi koji postoje smanjivati upravo sa postupcima i digitalizacije i uvođenja i ovih novih dodatnih zahtjeva sa novim Zakonom o proračunu gdje će se morati puno toga više i, a i do sada se moralo puno toga davati i postavljati na mrežne stranice kako bi se moglo zaista kontrolirati što se događa u pojedinoj jedinici lokalne samouprave. Ja ću ovdje upozoriti na jedan poseban problem potraživanja i naplata prihoda. Tu znamo da kroz određene zakonske okvire koje smo, evo mi ovdje isto tako i mijenjali i puno puta na jedan način dorađivali, zaista je potrebno uspostaviti što bolje sustave za naplatu potraživanja jer na taj način zaista ćemo onda puno toga, puno kvalitetnije moći i upravljati svojim prihodima. Ono što je još dodatni problem, problem je zaista imovine jedinica lokalne i regionalne samouprave, a pogotovo općine i gradova gdje kao što znamo još uvijek postoji, postoje određene pravne pravni, pravni odnosi između države i jedinice lokalne samouprave. I nadam se da će kroz predloženi Zakon o državnoj imovini zaista se omogućiti da pojedine općine i gradovi mogu puno bolje i kvalitetnije raspolagati određenom imovinom gdje će se i sudski procesi koji postoje upravo kod toga i kod utvrđivanja i vlasništva i prava korištenja, a onda i svih ostalih prava zaista dovesti u što manje, manje okvire i da će se, da će tu jedinice moći puno kvalitetnije raspolagati. Ja bi još napomenula da se kod naplata potraživanja ovdje je spomenuto da kod ovih, imamo za ove jedinice dospjela potraživanja su 194,9 milijuna kuna i to je 83,5 ukupno iskazanih potraživanja. Zaista ono što svi znamo, a to je da često ta naplata potraživanja upravo zbog nepovezanosti sustava se događa da se ne mogu provesti na način kvalitetno i brzo kako je, kako se to očekuje i da je zaista kod ovih slučajeva, a radi se najčešće o komunalnoj naknadi, doprinosima pa i porezima to se, a onaj posebni problem javlja se upravo kroz naplate zakupa poslovnih recimo prostora gdje kao što je, kao puno problema oko toga zaista načina na koji će se kvalitetno osigurati kojim instrumentima i kojim postupcima i na koji način ćemo moći pratiti zakupnike koji su eventualno dođu u poziciju da ne plaćaju svoje, svoje Tu se mora u svakom slučaju voditi računa o kvalitetnoj evidenciji, o kvalitetnom praćenju dakle mjesec, za mjesec kojim će se onda moći brzo reagirati i moći brzo takve neuredne platiše moći iseljavati iz pojedinih prostora jer to je onda u konačnici problem kada se ti i takvi neuredni platiše ne mogu iseliti ili određenim pravnim radnjama im se dozvoljava da, da u tom postupku on otežava iseljenje, a tada su potraživanja rastu, postaju sve veća i može se dogoditi zaista da onda takav subjekt može otići i u stečaj, a onda je, onda je zapravo pitanje naplate vrlo upitno odnosno naplaćuje se ali samo prema zapravo prijavljenoj vrijednosti stečajne mase. Dakle, vrlo je važno da se tu uvede kvalitetna odnosno da svaka jedinica, svaki čelnik te jedinice vodi računa upravo o tome da se vodi kvalitetna evidencija, da ona bude ažurna i da se ne dozvoli, a to se odnosi i na druge institucije u okviru države, dakle da se prate dužnici i da im se ne dozvoli da ti, ta potraživanja narastu previše da ih onda zapravo ne možemo niti naplatiti. Evo, stoga mislim da je vaše izvješće i sve ono što kroz ovo izvješće i ove godine i svake godine nam donosite itekako može biti pravi, pravi put i prave mjere koje se mogu poduzeti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo više replika, prva je poštovanog zastupnika Mažara. Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovana kolegice Perić i sami ste istaknuli bitne stvari u svome nastupu, ali isto tako i kao predsjednica Odbora za financije ste jako dobro upoznati sa radom Državnog ureda za reviziju kao najviše revizijske institucije u RH koja je i samostalna i neovisna u svome radu. I zato me zanima vaše mišljenje s obzirom da 294 djelatnika od čega je 84% visoke stručne spreme, a od toga 236 čine žene koje na odgovoran, transparentan, profesionalan i etičan način rade ovaj svoj odgovorni posao smo čuli od nekih zastupnika opet omalovažavanje i vrijeđanje i djelatnika i neovisnih institucija RH. Ja Ja bih rekao samo iz razloga što su radili svoj posao i što su ustanovili tko troši proračunski novac …/Upadica: Hvala./… svih poreznih Hvala lijepo. Ja mogu zaista u svom dugogodišnjem radu ne samo kao zastupnica nego i kao pročelnica u gradu itekako sve ono što je Državni ured za reviziju radio ove godine mogu reći da je iznimno su profesionalni, iznimno stručni, iznimno kvalitetno rade i temeljito svako izvješće s tim da njihov cilj nikada nije bio samo kažnjavanje i iskazivanje upravo nepravilnosti nego je na jedan način bilo ukazivanje i jedno prijateljsko ukazivanje na način kako te probleme riješiti, kako otkloniti, upozoravanje da postoje ovakve i onakve mogućnosti. I prema tome sve ovo što pojedini kolege žele omalovažiti onda bih ja to zaista zanemarila Poštovana zastupnica Zmaić. **Zmaić, Ankica (HDZ)** Zahvaljujem. Kolegice Perić, iz Izvješća o radu Državnog ureda za reviziju možemo zaključiti da je u Državnom uredu za reviziju krajem 2022. godine bilo ukupno 294 zaposlenika, a od toga 236 državnih revizora koji su obavili, odnosno odradili 195 revizija ukupno što govori da je Državni ured za reviziju učinkovit i da su maksimalno izašli iz svoje zadaće i aktivnosti po pitanju plana rada koji ste vi i pominjali u vašem izlaganju. Pa evo kako to komentirate? Da, oni svake godine imaju najmanje ovoliko revizija i to je sukladno tome, mogućnostima upravo ovo što ste napomenuli koliko je uopće ljudstva, koliko imaju zaposlenika moramo pogledati i dobnu strukturu da je tu skoro su u prosjeku osobe skoro 50 godina stare i da postoji određena fluktuacija radne snage i odlaska u mirovinu. I upravo onda kada govorimo o tome da ih je potrebno osnažiti zaista je onda potrebno i novih, mladih snaga koje će se za to vrijeme moći educirati i doći do određenih certifikata da bi mogli taj posao kvalitetno nastavljati, jer kažem svake godine, a 16000 obveznika koje treba obuhvatiti jedanput u dvije, tri ili pet godina je vrlo zahtjevno. **Reiner, Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo ja ću na tom tragu mojih prethodnih postaviti pitanje. Ja bih samo napomenuo da ako ne znamo, a sad ćemo znati da je broj subjekata u nadležnosti koji pregledavaju Državni ured za reviziju je oko 16000. Dakle, 16000. Malo prije ste rekli broj zaposlenika koji, dakle djeluju kroz Državni ured za reviziju i pitanje veliko koliko je to moguće zadržati ovakvu kvalitetu i dalje rada na koju smo svi evo, dakle rekao bih unisono dali pohvale i znam na našem Odboru za financije da uvijek vam dajemo podršku. I mislim da definitivno ovo što je rekla i kolegica Perić moramo osnažiti, dakle taj ured, dati mu još veću, još jaču ulogu. Ali isto tako i osnažiti materijalni status kako i zaposlenika, ali isto tako i samoga ureda. Hvala lijepo. Evo kao što smo napominjali ako je to 16000 obveznika onda se godišnjim planom grupiraju određeni subjekti, ali nemojmo zaboraviti da osim financijskih revizija to su Revizije o učinkovitosti, revizije usklađenosti poslovanja, pa onda i onih posebnih revizija koje se događaju ad hoc. A osim toga kad pogledate i znamo da su tu i revizije sada europskih fondova onda možemo zamisliti koji je to obuhvat poslova i kroz koje sve institucije se to sve skupa prožima i koliko je potrebno sagledati i dokumenata i zakona i pravilnika da bi zaista i uredbe na kraju krajeva da bi mogli donijeti pojedinu preporuku ili mišljenje. **Reiner, Mikrofon bih vas molio./… Poštovana kolegice Perić kad ne biste bili u stranci koja obnaša vlast ovaj vaš govor bi imao smisla, a pošto ste u stranci koja obnaša vlast onda postoji jedno jednostavno pitanje. Zašto Državnoj reviziji ne date instrumente da stvarno mogu pregledati sve što se dešava u ovoj državi i zašto

Nemojte zaboraviti da smo nedavno mijenjali Zakon o državnoj reviziji, pa Zakon o proračunu, pa niz drugih zakona i zaista pratimo i gledamo sve ovo što Državna revizija nam preporuča. A isto tako ih podržavamo u puno segmenata i načina upravo da bi se što bolje i kvalitetnije mogli svi skupa nositi sa ovim problemima. Prema tome, mi smo stranka koja je itekako puno puta ispravljala sve ono što eventualno je uvidjela da nije dobro i kvalitetno riješeno kao nekakav zakonski prijedlog i ne libimo se onda mijenjati na bolje i kvalitetnije. **Reiner, Željko Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Perić rekli ste i u izvješću stoji da je planirano obaviti 2012. revizija, da se obavilo 195 i sigurno da razlog tome je i 20% manje zaposlenih u Državnom uredu za reviziju. Međutim, treba reći da je i velika razlika odraditi reviziju nekog velikog projekta vrijednog više milijardi kuna, županije, grada nego na primjer revizija učinkovitosti raspolaganja nogometnim stadionom i igralištima. Kako vi imate dugogodišnje iskustvo koliko je složeniji i dugotrajniji postupak kad se radila revizija cjelokupnog poslovanja grada Zadra ili kad se radila neka ciljana revizija učinkovitosti, evo kao što sam spomenula raspolaganja nogometnim igralištem. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Perić. Hvala lijepo. Ja to ne mogu sa stajališta revizora, ali evo iz iskustva koje imam sigurno da kada Državna revizija dolazi učestalo, dakle svaku godinu u neki grad, a sada su to recimo svaka druga ili treća godina, onda može pratiti pomake puno kvalitetnije jer može iz godine u godinu pratiti te promjene. Ukoliko se radi o ovim specijalnim revizijama tipa evo nogometnih igrališta ili nekih drugih objekata košto je bilo sportskih objekata i slično onda se ponovno moraju sagledavati kriteriji, pojedini statusi u pojedinim gradovima i zapravo pojedini ugovori, dakle jedno i drugo je zahtjevno. **Reiner, Željko Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovana kolegice Perić, dakle ja dolazim iz jedne općine kojom je od osamostaljenja, pa do 2013.g. upravljao jedan čovjek, vaš čovjek, dakle HDZ-ovac, koji je zadužio općinu za nekoliko milijuna kuna, koji je isplaćivao primjerice nekoliko desetaka tisuća kuna svojim stranačkim kolegama opetovano u godini bez ikakvog poslovnog događaja koji je između ostalog zadužio odnosno digao stavio hipoteku na plinsku mrežu koju su mještani sami izgradili, nikada nismo saznali na što je 2 milijuna kuna na to ime utrošeno. Naravno da, ured je sve to lijepo evidentirao, ta općina je pala prva u Hrvatskoj na reviziji, do slijedeće revizije ništa nije se promijenilo, čak su se i i nove nepravilnosti evidentirale, onda su oni ponovno pali na reviziji itd., pa mene zanima što vi mislite je li naš sustav onda uopće dobro posložen jer za navedeno nikada nitko nije odgovarao. Zahvaljujem. **Reiner, Ne znam kako je kod vas i u vašoj općini, ali u svakom slučaju za bilo koju takvu nepravilnost sigurno da je dostavljeno i Državnom odvjetništvu. Ono što Državni ured za reviziju čini, a sada po novom zakonu može propisivati i naplaćivati određene prekršajne kazne što prije nije bilo, sigurno da bi taj postupak o utvrđivanju činjenica ili nekakve kaznene odgovornosti trebao biti što brži i promptniji i da se, i da se treba u svakom slučaju propitivati uvijek što se događalo i na koji način i onaj ko nije napravio posao kako treba treba za to odgovarati. **Reiner, Željko Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice, u svojoj raspravi dotakli ste se broja obveznika i isto tako broja djelatnika u reviziji. Oni obavljaju obiman posao i uz to kad sagledamo da se zakoni često mijenjao i isto tako isto tako podzakonski akti, oni sigurno kao djelatnici moraju se stalno usavršavati i biti u tijeku sa svim tim promjenama što dodatno, dodatno traži njihovu aktivnost i napor, međutim stoga ih treba i pohvaliti za ovako dobar rad. Ono što bih htjela naglasit je, također ste spomenuli vezano na upravljanje imovinom gdje dolazi do promjene jer će se dio toga prebaciti u nadležnost JLS, mislim da je to dobro, da smo u praksi imali upravo često primjedbe revizije glede upravljanja imovinom jer je bilo različitih situacija u praksi da su jedinice lokalne koristile imovinu, čak su ulagale u nju, ali se vodila kao državna imovina… …/Upadica Reiner: Hvala, Da, fala lijepo. Ono što moram ponoviti, a vi ste me na to i upozorili, zaista upravljanje imovinom i evidencijom imovina gradova i općina je nešto s čime se svi trebaju puno detaljnije i puno kvalitetnije pozabaviti i tu je potrebna, mislim da je tu potrebna i dodatna edukacija i osoba koja su u JLS i mislim da tu ima prostora i za njihovo usavršavanje jer često su neki odnosi neriješeni upravo između države, općine, gradova i ti mislim sa ovim izmjenom zakona koji je najavljen da bi se puno tih nedoumica moglo razriješiti i da bi tada zaista jedinice mogle puno kvalitetnije upravljati svojom imovinom. Hvala lijepa. Sad ćemo napraviti, zamolili su me ih tehničkih razloga, jednu vrlo kratku stanku do 2 sata, pa se vidimo dakle za 6 minuta.

Evo ga, 2 sata su i mi ćemo nastaviti sa pojedinačnim raspravama i sad će govoriti poštovani zastupnik Josip Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi predsjedniče, potpredsjedniče HS-a, evo, želim reći nekoliko svojih misli u ovom Izvješću o radu Državnog ureda za reviziju za 2022. g. jer od jutros ga obilježava jedan pogled, po meni podosta nejasnoća u smislu toga da znamo što jest uopće Ured za državnu reviziju jer ga se često doživljava kao neku ispostavu DORH-a ili ne sustava presije, a oni to svakako nisu i svatko tko je imao prilike raditi sa ovim dragim ljudima iz revizije, koja je u svojoj povijesti prolazila i vrijeme nepovjerenja, sjećamo se i tih vremena i zato im čestitam i na tome što su, evo, uspjeli biti prepoznati na međunarodnoj razini o kojoj smo čuli nešto da su to odgovorni ljudi i zaista ovih 294 zaposlenika tog Ureda, godišnje sumiraju kroz ovo Izvješće sve što rade u protekloj godini i mislim da je pokazalo ovo Izvješće kao i svako do sada da ne postoji savršenstvo u provedbi zakona. Postoje oni koji slušaju i spremni su preporuke pretvoriti u zakonito poslovanje, postoje oni koji to možda ne znaju ili negiraju ili zaborave i zaborave i jednostavno se desi ovo što nam se nekad servira ovdje kroz ova mišljenja koja su, kažem, u puno područja, zavisno od lokalne .../Govornik se ne razumije./... od lokalne samouprave, preko njihovih komunalnih društava, ove godine su tu bile i pučka učilišta promatrana, tamo gdje se odredilo da će se ići, imamo tu znači onda i političke stranke, imamo naravno i Vladu sa svojim institucijama i mislim da tu postavljati pitanja na način zašto ja, zašto ne on nema nekog velikog smisla niti postoje administrativne sposobnosti niti mogućnosti da se toliko institucija pregleda u toku godinu dana, ali zato postoje planovi i mislim da svatko tko obnaša bilo koju dužnost ili neku funkciju u određenom tijelu, lokalne, državne, regionalne razine zna da će u jednom trenutku svi doći pod nekakvo promatranje i da će nakon što promatraju oni koji znaju bolje od možda samih čelnika ili onih koji su i službenici kako se treba provesti zakon, sigurno dobiti znači određeno mišljenje. Da li smo mi tada sretni, najsretniji ili tako dalje, zašto nam piše ovo, a ne ono, nije nama. Zaista, kad govorimo o lokalnim čelnicima ili državnim dužnosnicima, ali na nama je kad nam napišu, kažemo da, to je to i to ćemo ispraviti i mislim da bi tu onda trebalo onda prestati svako politiziranje. Nažalost danas smo čuli jedan, dva strašna stava, po meni. Ova iz oporbenih redova, jednog je izgovorila kolegica Peović koja je rekla lako je vama u HDZ-u dobiti, ne znam, kakva je to državna revizija, ako ste vi dobili bezuvjetno mišljenje, to je podcjenjivanje, to je jedan bezobrazluk politički i populistički koji je trebao obezvrijediti Ured, obezvrijediti stranku koja je učila godinama da mora napopraviti sve što je bilo krivo i zadnje godine potvrđuju da radimo kako treba, kao i neke druge stranke. Postoje takvi pojedinci, međutim, narodu treba objašnjavati tko je to jer ako ta i takva gđa dvije godine zaredom dobiva uvjetno mišljenje, ako u promatranim područjima ona čini greške, a ne znamo da li postoji drugi član te stranke, barem ga ja nisam upoznao, postoji Katarina Peović, Radnička fronta, a drugog člana nitko ne zna. Kad bi pitao svoje kolege kako se zove drugi, nitko ne zna. Mi govorimo ovdje o stranci od 200 tisuća članova, kad govorimo o HDZ-u. To je malo ozbilnija malo ozbilnija stranka od tih i takvih koji vas prozivaju. Drugo mišljenje koje sam čuo od kolege ovdje, prijavite sve, netko je u našoj stranci krao, ja ću biti svjedok da smo krali, ne znam, u Domovinskom pokretu i to je negdje završilo. jedan politički govor jer je mišljenje koje je netko izveo, izgovorio ovdje u Saboru i ostati hladan na to u sustavu presije, kad govorimo, vi ste rekli svoje, mi smo svoje obavili, dostavili smo DORH-u, na njima je da sada to provedu, imamo čovjeka koji se ponudio da bude i svjedok i još je utvrdio, tamo je neko zobao i krao, tim riječima. E sad, kad, kad na taj način govorimo o svojoj stranci i predstavljamo se kao alternativa onima koji su dobri, građani to moraju vidjeti, zato postoje ove rasprave, žao mi je što ne izaziva veću pozornost, pogotovo oporbenih stranaka gdje se opet pokušalo okrenuti to na način, da, izvješće je dobro, Ured odličan, glavni državni revizor odličan, ali je kriva Vlada zato jer nismo napravili što, nismo napravili po pitanju imovine sve što se nekome sviđa, a radi se o čistom PR-u odnosno pokušaju da jedna mala strančica koja također, ima problema sa mišljenjima, ovaj, revizije pokuša promovirati politiku upravljanja nekretninama koja se događa u jednom gradu gdje se neki izbacuju na ulicu, neki ostaju unutra su u skladu sa nekakvim njihovim pravilima i to je nekakva priprema za izbore, a kriva je država iako se Državni ured za reviziju, .../Govornik se ne razumije./... imali smo pitanje, ne znam, sportskih objekata, infrastrukture, imali smo pitanje komunalne infrastrukture, izvolite nam dostavite nam sve što imate od komunalne .../nerazumljivo/... u godinama koje su iza nas i naravno da ovo sveobuhvatno izvješće koje ima svoje segmente, o kojima mi godišnje raspravljamo pojedinačno, više najviše možda na odborima kad govorimo o, ne znam, političkim strankama, itd., imaju također, mogućnosti da se izgovori sve ono što se misli o pojedinim segmentima. Naravno, što ovdje fali? Meni osobno fali kad imamo nekog tko je na nepovoljnom mišljenju ili na suzdržanom, da imamo točno detalje zbog čega je to tako, da nam se ne stvaraju dojmovi, aha, netko je u 5 područja imao nekakve greške, netko drugi isto, netko je dobio nepovoljan, netko je .../nerazumljivo/... onda mi ostanemo ovdje, zašto? Znači, ajmo staviti tu u sljedećem izvještaju zašto je netko dobio nepovoljno mišljenje pa da znamo detalje na koje se možemo onda pozivati jer ako vam u stranku uđe milijun i po' kuna koje iščitavamo iz nekog drugog izvješća, se ne razumije./... tih milijun i po' kuna, to nije beznačajan iznos, naravno da se s tim netko treba pozabaviti. Govorim o stranci koja danas neće o tome raspravljati, kao što ni neke druge stranke neće raspravljati zato jer im je problem, a problem im je zato jer se tiče njih i svi žele govoriti o, ne znam, problemima koji su u tuđem dvorištu i na taj način pristupaju politici. Neki su nam, evo, rekli ovdje da ovaj Sabor nema snagu, da jednostavno ovo Izvješće neće završiti nigdje jer ga mediji ne prate i meni je žao da ovo mediji ne prate i da možda u informativnim emisijama o onome što je bit, sukus nekog pregleda stanja države nema ničega, ali to ne ovisi o nama. Neka urednici onda ili novinari kažu što je to, ali nije tu čak kriva ni ne znam, zašto bi vladajuća većina tu bila kriva kad se sabornica i tako preselila dolje ispred Bašćanske ploče. Tamo je glavno reći što se misli, to je danas važno, a sabornica danas izgleda ovako. Ne želja oporbe da raspravlja o ovom jednom možda najvažniji dokumenat koji dođe u toku godine je zaista sveobuhvatan da pogleda u svaki segment od lokalne samouprave gdje ima i ovih i onih na vlasti, u svim komunalnim društvima gdje su različite opcije, pa neka kaže svatko tko šta misli da li je to dobro ili nije dobro. Ovako, kažem svi vas hvale, mislim da ovo iako nije religija bezuvjetno vam vjeruju i da je to ono što ste postigli kažem u ovih više ne znam koliko, desetak godina od kad ste to preuzeli i da je vrijeme nekog nepovjerenja koje je postojalo, koje je ne postojalo nekada u sustav, sjećamo se onih vremena tamo ne znam '90.-tih, 2000. i dalje kako se odnosilo prema državnoj reviziji. I mislim da je to jedan veliki uspjeh i evo osobno ću ja ovo podržati. Smatram da uz ovu malu primjedbu da bi htjeli znati kad je nešto, a nema tih nalaza puno da smo možda detaljnije u slijedećem o čemu se tu zaista radi, da se ne stvaraju onda krivi, krivi dojmovi. Evo, hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo par replika, prva je poštovane zastupnice Vidović Krišto. Gospodine Boriću, racionalno upravljanje novcima poreznih obveznika jest pitanja, pitanje uspjeha ili neuspjeha jedne države, pa tako i hrvatske države. Vi ste bili državni tajnik kod izvjesnog Božidara Kalmete kada se gradila spojna cesta prema Zadru koju su korumpirani mediji prozvali ne znam kalmetinom ili kako već, a koja je koštala duplo više nego šta je trebala koštati, ali ni to nije bilo dovoljno već se još i širina te ceste suprotno projektu umanjila. E sad dolazi pitanje. Recite mi gospodine Boriću je li politički opravdano da ste vi, Kalmeta i Branko Bačić koji ste bili u vodstvu tog ministarstva i dalje politički aktivni? Naravno to nema baš veze sa revizijom za 2022. godinu, ali možete odgovoriti. …/Upadica Karolina Vidović Krišto: Gospodine predsjedavajući vi ste primus inter pares i niste pozvani komentirati bilo čija pitanja i govoriti o opravdanosti …/… Ja sam itekako Ovo je duboko u temi./… onda molim vas budite bar toliko pristojni da ništa ne govorite. …/Upadica Karolina Vidović Krišto: Ako želite ja ću vam detaljno objasniti zbog čega je ovo duboko u temi. Želite li?/… Dobro, da, dajem vam opomenu. Želite li odgovoriti poštovani zastupniče Borić ili ne? Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice Krišto uobičajeno ja sam bio državni tajnik od 2010., '11. godine prije toga 6 godina pomoćnik za otoke. Itekako smo radili i znam što smo radili. Ako imate nešto protiv onda mi možete reći osim da sam bio državni tajnik mogu prihvatiti. Što se tiče gospodina Kalmete on je bio odličan ministar koji je upravo Gradu Zadru kroz tu cestu omogućio ono što danas živimo nakon 15-ak godina što je izgrađena. I vi možete samo sanjati takve uspjehe u nekim sredinama možda. Iako vama koji živite u Zagrebu možda ništa i ne smeta. Ne smeta vam ovo, ne smeta vam gužva, ne smeta vam ništa. Postoje ljudi koji se bore za svoju sredinu. A te vaše optužbe to je svakodnevna priča, netko vam to piše, vi to ovdje pročitate. Kako ste osnivali stranku? Evo možda je i to pitanje za državnu reviziju, da uđete da ih propite malo evo gospođu, ona je osnovala stranku nitko ne zna kada, gdje s koliko ljudi itd. iako se često poziva na transparentnost. Ja bih volio znati na koji način jer ti ljudi žele prevariti hrvatske građane da su transparentni, da rade zakonito itd., kad ih uzmemo pod povećalo sve pršti od …/Upadica: Hvala./… nezakonitosti, a pogotovo netransparentnosti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Mažar. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani kolega Borić, evo i sami ste se dotaknuli biti u svojoj raspravi. Danas smo čuli od dijela oporbe omalovažavanje i vrijeđanje dakle i Državnog ureda za reviziju i djelatnika koji profesionalno, kvalitetno, pošteno i pravedno rade svoj posao samo iz razloga što je HDZ dobio bezuvjetno mišljenje. Niti jedna greška, nepravilnost nije pronađena i to govore oni koji, kod kojih je pronađena. S druge strane imamo dio oporbe koji je rekao da mi smo dobili neuvjetno mišljenje, da imamo ogromne nepravilnosti, ali da to su počinili naši ali ne mi, nego naši koji više sad tu nisu. I onda ti isti kažu, da HDZ je kriv. HDZ je kriv i za prošlost i sadašnjost i budućnost i kad jesmo tu i kad nismo tu. Ja vjerujem do kraja dana će HDZ biti kriv što je 219 tisuća službenika danas dobilo povećanje plaće od mjeseca lipnja, najniže plaće od 100 eura na dalje i što je i dogovorilo sa sindikatima. …/Upadica: Hvala lijepa kolega Mažar. Izbori idu za godinu i malo više dana, vjerojatno će biti predizborna kampanja kad govorimo o službenicima na nama je da građanima isporučimo ono što smo im obećali, a to je rezultat i tu oni ulaze u problem i onda se bave s ovim svojim nekakvim pričama. Oni su ti istražitelji, oni govore tko je kriv, oni presuđuju, naravno sebe ne vide. Kad dođu oni na tapet jednostavno bježe od sebe, svi su danas pobjegli i Domovinski pokret i suverenisti i MOST i još neke druge stranke kojima je utvrđeno nepravilnosti. I to građani moraju znati da te loš proziva lošim, a zna da je bolji od, da si bolji od njega. I mi danas to građanima govorimo zato jer oni drugačije i ne znaju. A zašto ne znaju sami upravljati sa svojim financijama ili sa svojim strankama kojima su oni jedini članovi ili ne znam da li ih ima više od nekoliko to je njihov problem,

Revizijske institucije kako stoji u samom izvješću nisu svrha sama sebi, Državna revizija ima ključnu ulogu u procesu odgovornosti te naravno da svima nama daje informaciju kako subjekti upravljaju javnim sredstvima, daju preporuke i naravno mišljenja. Ako uzmemo u obzir da Državni ured za reviziju kontrolira rad oko 16 tisuća obveznika možemo s pravom reći da dobro i profesionalno obavljaju svoj posao i to se vidi iz godine u godinu. moje pitanje vama je koliko mi možemo učiniti u onom zakonodavnom smislu da mogu biti još bolji i još učinkovitiji? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala vam lijepo kolegice Maksimčuk. Hrvatski sabor obavlja svoju dužnost, on je zakonodavno tijelo, jasno smo podijeljeni svako u svojoj ovlasti ovdje kao i Državni ured za reviziju ima svoje uloge. I na njima je da tumače te zakone koje mi donosimo i bolje nego što mi mislimo da tako to treba izgledat jer to se onda događa na lokalnoj samouprava, na pročelnici za financije i tako se nekad iznenade da li je baš to onako kako ste vi njima napisali da znate bolje nego oni. Oni kažu u redu, oni koji hoće popravljaju, oni koji neće ne popravljaju ostavljaju nekome slijedećem da to riješi jer se u tom trenutku bave s nekim drugim stvarima. Kad vidimo nalaz Grada Zagreba ima ovdje dobrih, a i loših strana, stvari koje treba popraviti. Slušajući predstavnike tog grada ovdje u saboru imamo sasvim drugačiji dojam, ali to su naše političke nekakve male sitnice gdje se mi ovaj razlikujemo, ali ono što piše ovdje e to je tako i tome treba pristupiti na način na koji piše i to treba riješiti neovisno o tome što mi mislili o tome. O tome moramo govoriti građanima da razumiju što je ured …/Upadica: Hvala./… za reviziju. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani kolega Borić, vi ste bili čelnik jedinice lokalne samouprave i vjerojatno ste u vašem mandatnom razdoblju se susreli s obavljanjem revizije vezano za proračun i poslovanje vašeg grada. možete li prokomentirati kakvu ste imali suradnju s Državnim uredom za reviziju i da li su oni ovaj omogućavali da se riješe ti propusti ako ste ih imali i ukazivali na te propuste kako bi jedinica lokalne samouprave odnosno grad što bolje funkcionirali i po pitanju proračuna i financijski i poštivajući sve zakonske propise. Ja govorim o percepciji danas. Percepcija je nekad bila kad ti dođe državna revizija to je posebno u kampanjama jedan moment ovaj ajmo reći političke borbe gdje oni koji hoće na vlast optužuju nekoga koji je na vlasti da radi loše itd., odmah ćemo zvat reviziju, oni će utvrditi sve što mi ovdje govorimo. Kad se to sve smiri, nakon godinu, dvije dana svi se vraćaju u svoje i svatko radi ono što mu je zadatak. A zadatak je ako si naslijedio mišljenje radi po njemu i napravi ono što ti unutra piše, prati šta se događa i poštuj zakone i sve će biti u redu. Nema tu sustava koji će te ne znam zbog nečega kazniti zato što ja to kao političar mislim. To su ljudi odgovorni, bili smo u vremenu Covida kada smo u 2 godine morali raditi nešto puno više toga online i ajmo reći onako kako je, nadam se da li sada već možemo ići ili idete već direktno u gradove, općine ili sve te institucije da se može lijepo sjesti i razgovarati i vidjet sve papire kako treba. U nekom drugom sustavu online možda je bilo određenih propusta, ali mislim da to danas funkcionira kao što je to bilo i do 2020. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Jelkovac. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega slažem se sa vašom raspravom. Posebno bi također volila da je danas ovdje i više zastupnika da se još više raspravlja i da se ustvari i poprati ovo kroz medijski prostor kako ste i sami naglasili jer se na taj način u stvari može i promovirati kvalitetan rad ureda. Ono što međutim ne mogu prihvatiti da kolegica Orešković nas proziva za to što se danas ovdje nalazi toliko zastupnika koliko nalazi, a vidimo da je iz opozicije samo ovdje dvije kolegice. Ne mogu prihvatiti također da se ovdje etiketira HDZ koji je dobio pozitivno mišljenje revizije jer smo ga dobili samo zato kako ste rekli što eto mi valjda imamo nekakav utjecaj nad revizijom. Pa to su takve gluposti i besmislice. Tko god je imao u radu susret sa Uredom za reviziju zna kako se radi kad dođe revizija. Daš svu dokumentaciji, oni sjede, pregledaju i kažu ovo je dobro, ovo nije dobro, ovo možete popraviti ovako ili onako, ako se napravilo nešto protivno …/Upadica: Hvala./… zakonu ide prijava i mislim da tu nema nikakvog mjesta ovakvoj politizaciji. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Borić. Hvala lijepa. Kolegice Jelkovac ako ste me pitali za gospođu Orešković i njezinu stranku S imenom i prezimenom, ona ovdje piše da je ona dobila mislimo uvjetno jedno mišljenje, drugo bezuvjetno. To znači da je napredovala. U prošloj godini je imala 5 područja u kojemu nije znala ispuniti ono što se od nje traži kad kao predsjednice stranke, sada je to samo jedno područje. Znači da uči, da napreduje i poštuje vaše preporuke što ne znači da je nešto čemu se mi trebamo diviti u smislu što ona nas očekuje. Tako da evo, napredujete gospođa Orešković, dobro do slijedeće godine će biti bezuvjetno ako opstane stranka. Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolege, pa evo neki kolege su spominjali upravo jedinice lokalne samouprave i kompetitivnost između njih u svjetlu ovog novog zakona predloženog Zakona o porezu na dohodak, o lokalnim porezima. Da li mislite da je potrebna decentralizacija veća ili ne da li će to i omogućiti zapravo jedinicama lokalne samouprave da mogu na određeni način i popravljati i svoje bilance i svoje prihode, a time zapravo biti i što kvalitetniji na Hvala lijepo kolegice Perić. ja podržavam tu namjeru Vlade jer smo i sad bili u sustavu gdje je netko birao kao čelnik hoću li ili neću uvesti nešto, hoću li ili neću opteretiti svoje građane, pa mnogi nisu, mnogi jesu, drugi jesu. što sad imamo prilike čuti ili slušati što smo već na neki način i mi vidjeli daje se jednaka šansa i omogućava onima koji smatraju da ne trebaju više prihoda da to naprave u jednako, jednakim pravilima više-manje za sve. Tko se i kako snalazi nekada to ne ovisi samo o zakonima nego i sposobnostima građana. Čuli ste neka mišljenja o ljudima koji su nekada doprinosili svojim gradovima, svojim sredinama itekako kako ih se gleda s obzirom da su ti isti koji gledaju bezuspješni u bilo čemu. Tako da ova priča će biti po nama dobra i mi nikad nismo u ovih proteklih 7 godina učinili nešto na štetu lokalne samouprave osim ovih politizacija koje možemo čuti ali to je opet kratkog daha. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Borić. Na samom početku smo čuli kako kolegica Peović što ona misli, što govori o radu Državnog ureda za reviziju, kako aludira na njihov pristran rad. Bilo bi puno bolje da je proučila dobro izvješće i da je vidjela na koji način dobiti bezuvjetno kao što je dobila i naša stranka na koji način poslovati i raditi. A ne kao neke kolege koje registriraju više stranka koji između ostalog im poslužuje i za prebacivanje i financijskih sredstava i donatora itd.. Da li i sad u našem Saboru postoje kolege, kolegice koje su u tijeku u tijeku mandata u tijeku godine mijenjali stranke, a time onda vjerojatno i manipulirali sredstvima? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo kolegice Juričev. Ja ne znam, vjerojatno ima ljudi koji mijenjaju tj. zastupnika ili zastupnica koji mijenjaju stranke i klubove, ušli su ovdje nakon izbora sa imenom jedne stranke i ta stranka prima sredstva. Mene žalosti da nam moralne vertikale ili nam se nude da to da nam budu ljudi koji mogu biti u dvije ili tri stranke i da je to nekakav model koji trebaj prihvatiti građane, da jednu stranku imamo za financije, da drugu imamo za politiku, treću da se eventualno zbrinemo ako propadnemo u ove dvije, ali to raditi govori najviše o njima. Mi imamo svoju stranku od početka znamo kome pripadamo, ne bavimo se na taj način politikom i slušajući njih dnevno nekad se zaista pitate čemu to i zbog čega uopće stvarati, pogotovo kao druga kolegica stranku iznova netransparentno, nigdje niko nije saznao na koji način se stvorila itd. i onda dođete ovdje i držite lekciju onima koji itekako rade u skladu sa svojim statutom u skladu sa zakonima u skladu

Ja pretpostavljam, a nekako je opće mišljenje s ove naše strane da ne gaj Bože da smo imali samo uvjetno mišljenje, dakle Državne revizije danas bi ova strana bila puna zastupnika i vjerojatno nabijanja na nos svakog zareza iz izvješća. Međutim, oni koji nisu dobili pozitivna mišljenja Ureda državne revizije njih danas nema jednostavno su se povukli i mi do sada apsolutno nismo baš pretjerano nešto nabijali na nos nekome što su dobili takve takve ocjene, ali evo uvjeren sam da je to obrnuto da bi danas bila ova druga strana sabornice puna i da bimo se teško nosili sa time. Hvala lijepa. Hvala lijepo kolega Kliman. Pa mislim da smo dosta rekli o njima, ali evo spomenut ću još jednu stranku Most, oni nas svakodnevno ovdje prozivaju za korupciju itd., imaju jedno uvjetno mišljenje o financijskim izvještajima, a vjerojatno je to ono što čujemo u sabornici da se valjda konzumirala i oborita riba, a da računa očito nije bilo, ali očito je da je to netko primijetio i to treba onda reć, a ne da ispada da mi koji smo no… radimo kako treba uvijek budemo govori samo zato jer netko jače viče. Njih danas nema kao i mnogih drugo, nema Domovinskog pokreta, nema Suverenista itd. koji se itekako bore na ovom desnom boku da prenesu što više glasova ljevici ili Peđi Grbinu, a na način da evo ako smo loši to sakrijemo negdje da niko ništa ne zna, ha vi se borite na svoj način, a mi ćemo ipak pokušati tu vlast ili nešto što bi sutra radili stvoriti sa onima koji eto ne znaju voditi ni osobnu vlastite neke male stranke i nekakve male financijske izvještaje ili ne znaju uskladiti svoje poslovanje sa zakonom.

Ovo je Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju kao i sav rad ureda koji je započeo još 1994. izuzetno uspješan i s visokom ocijenjenom kvalitetom rada. osim kolegice Peović možemo to čuti i sa druge strane sabornice što dovoljno svjedoči o vašem radu. Ured ima značajnu ulogu u promicanju kulture dobrog upravljanja, zaštita od prijevara i korupcije iako prvenstveno odgovornost je na subjektima revizije, ali i sudbeno izvršnoj vlasti. I tu je važno istaknuti da ured surađuje sa DORH-om, MUP-om i sudom, da DORH-u dostavlja sva izvješća o obavljenim revizijama te informacijama o nepravilnostima koje mogu imati obilježja kaznenih djela. Ovo ponovno ističem i podcrtava s obzirom da danas se dosta pričalo o tome šta kad vi nešto utvrdite šta dalje s tim. Ispada da je to samo slovo na papiru koje mi dobijamo u sabornici i niko ništa dalje po tom ne poduzima. U skladu sa odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju propisane su i sankcije za subjekte revizije od 20.000 od 20.000 do 50.000 kuna sa zakonskog predstavnika subjekta od 2.000 do 20.000 kuna. to jako dobro znamo kad smo donijeli izmjenu ovog zakona i mislim nakon tih izmjena i dopuna zakona značajno unaprijeđen rad, a i status Državnog ureda za reviziju. Naravno treba posebno obratiti pažnju na one subjekte revizije koje ne provode naloge i preporuke dane u izvješću po obavljenoj reviziji u rokovima i na način naveden u u planu. Kad pogledamo tu malo statistiku vidit ćemo da je tih preporuka i naloga svaku godinu ima jako puno, međutim taj postotak se smanjuje. Npr. u ovoj godini imamo nešto više od 14%, kad pogledamo prethodnu godinu onda preporuke koje se nisu provodile na vrijeme iznosile su 16% dok ono što nije primjenjivo na tu stavku posebno obraćam pažnju nekako i nelogično da se daju neke preporuke i nalozi koji nisu primjenjivi. U ovoj godini za koju je podnešeno izvješće to je nešto više od 3% dok je ranijih godina bilo i iznad 8%. Ako usporedimo to sa 2018.g., znači godinom kada još nije ni donesen ovi Zakon o Državnom uredu za reviziju tada smo imali čak 342 ne provedene preporuke odnosno naloga i to svjedoči o puno boljoj situaciji. Kad gledamo posebne provjere ako je u pitanju učinkovitost upravljanja i raspolaganja ne znam nogometnim stadionima i igralištima tu je situacija još puno, puno bolja, tu se radi o ne provedenosti nešto više od 13%, a preporuka koji nije primjenjivo manje od 1%. Javna nabava je kategorija o kojoj se također dosta govori i u sabornici i slušamo i čitamo po medijima, međutim treba reći evo u ovom izvješću vidimo da u postupcima javne nabave kad su u pitanju trgovačka društva kontrolirano je i obuhvaćeno revizijom 1,9 1,9 milijardi kuna. Međutim nije isto ako se radi samo o nekakvom, ja bi rekla kad je u pitanju plan nabave roba, radova i usluga ako se, nije u skladu sa dinamikom i rokovima to ipak po meni nije jednako težak grijeh, ako mogu tako reći, kao što je npr. ako se bez primjene postupka nabave i utvrđenih odredba pravilnika provede postupak i nabavi određena roba odnosno usluga. Što se tiče tog dijela tu je znači nepravilnosti utvrđeno oko, u vrijednosti nešto više od 3,7 milijardi kuna. Također jedna od postupaka nabave i negativnosti utvrđeno i kaže da izvoditelj radova nisu naplaćene ugovorne kazne, ni jamstva za uredno izvršenje ugovora u slučajevima kada je za kašnjenje s izvođenjem radova odgovoran izvoditelj. Znamo da smo isto tako u 2021.g., godini na koju se odnosi ovo izvješće imali velikih problema i sa izvođačima radova i sa rokovima i tu sigurno je trebao i naručitelj biti u mnogo slučajeva tolerantan, ali ako se radi o značajnim iznosima, penalima, sigurno da će onaj na koga se odnosi, za, za tog izvođača radova će to biti jako, jako bolno, međutim ako se radi ne znam o JLS onda sa posebnom pažnjom će građani gledati da li je ne znam čelnik jedinice lokalne ili područne samouprave naplatio te penale ili nije. Kad govorimo o provedbi Kad govorimo o provedbi aktivnosti unutar prioritetne osi, tu vidimo da ste, osi 7 povezanost i mobilnost operativnog programa, vidimo da je bila revizija 3 velika projekta iznimno vrijedna, teška, od nabave i modernizacije voznog parka za HŽ, cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom i rekonstrukcija postojećeg i izgradnja novog drugog kolosijeka na dionici pruge Hrvatski Leskovac-Karlovac. Međutim, u ovom izvješću se da iščitati i neki drugi parametri i pokazatelji, pa sam posebnu pažnju obratila na ostvarenje pokazatelja rezultata prema specifičnostima do 31. prosinca 2021.. Mislim da tu niko od kolega, posebno oporbe sigurno neće na to obratiti pažnju, ali npr. za specifični cilj poboljšanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike kad je u pitanju pokazatelj učestalost putovanja koja povezuju otoke izvan turističke sezone, pa onda imamo broj po tjednu, planirana ciljana vrijednost je bila 1.400 i to je već sa 31. prosinca 2021.g. u cijelosti realizirano, pa je to dobro znati i za naše otočane, a i za naše kritičare. Kad imamo investicijske prioritete koji se odnose na razvoj i unaprjeđenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš i prometni sustav sa niskim emisijama CO2 itd., tu imamo također pokazatelje koji govore da smo već ne znam rekonstrukcija uzletno sletne staze odrađena u cijelosti, nova i nadograđene biciklističke trake, pa onda novi putnički vozni park, ukupna duljina novih željezničkih pruga, to je već realizirano u cijelosti bez obzira šta je plan bio da se to realizira do 2023.g.. Što se tiče zaposlenika i maloprije je i kolegica Perić govorila o broju obavljenih revizija i kolko je od toga realizirano. Kad se pogleda da imamo gotovo 20% manje zaposlenih djelatnika to je odgovor na tu razliku, rekla bi da čak i nije 20% manja revizija napravljeno s obzirom da imate 20% manje zaposlenika, međutim žalosti činjenica da smo u 2021.g. imali više djelatnika nego što smo imali u 2022., što govori ako se nastavi ovakav trend da to neće biti dobro, a i vi ćete morati nekako smanjiti svoje planove. O kvalifikacijskoj strukturi dobro je istaknuti da preko 85% ima visoku stručnu spremu, da imate čak 3 doktora znanosti, a ja bi kao žena istakla da je 85% žena. Kad je u pitanju revizija odnosno svako izvješće rado ističem da iz nje moramo nešto naučiti i mi saborski zastupnici i viditi što u kojem segmentu treba i kako mijenjati. Sve one preporuke se odnose na subjekte poslovanja, međutim uvijek je dobro čuti, ljudi koji rade na revizijama da istaknu nešto što je jako bitno, posebno ovo, ovaj segment koji kaže da ne znam preporuke nisu primjenjive. Ako ste bili mišljenja u bilo kojem trenu da bi to trebalo na ovakav ili onakav način riješiti dobro je da mi kao saborski zastupnici budemo upoznati i

Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvažena kolegice Juričev-Martinčev, o važnosti Državnog ureda za reviziju sam već prethodno nešto rekla, ali ponovit ću još jednom da je Državni ured za reviziju usmjeren prema dobrom upravljanju u javnom sektoru, transparentnosti i naravno javnoj odgovornosti. U svom radu su neovisni, profesionalni, savjesni i odgovorni, kontroliraju oko 16 tisuća obveznika, a trenutno smo čuli jutros iz izvješća državnog revizora da imaju 284 zaposlene imaju 284 zaposlene osobe, od toga 85,4 zaposlenika ima visoku stručnu spremu, prosječna starost im je 48,3 godine imaju gotovo 9000 sati stručnog usavršavanja. A vi ste u vašoj raspravi rekli, a ja želim isto posebno naglasiti i pohvaliti broj žena u Državnoj reviziji, ali i broj žena koji je danas ovdje sa državnim revizorom, to nije slika koju možemo svakodnevno gledati ovdje u HS-u. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolegice Maksimčuk, eto kao žena uvijek volim posebno istaknuti kao što ste i vi istaknuli da vjerojatno i ove, ovi dobri komentari i pohvale idu konto toga što je upravo preko 85% žena bez uvrijede muškim kolegama, rekli ste ima 16.000 obveznika i sad kad to podijelite sa zaposlenim djelatnicima i evo znamo da je sljedeća godina kako kažu izborna godina znamo da obično u vrijeme predizborno, vrijeme posebno pred lokalne izbore i poslije odmah lokalnih izbora izbora često revizija zalazi upravo u jedinice lokalne i područne samouprave, možemo samo pretpostaviti koliko im je teško, kolko bi trebalo u biti biti njih zaposlenika, ja bi rekla ne samo što ih je 20% manje nego bi ih trebalo biti jedno 50% više da bar 50% jedinica lokalne samouprave u tom periodu godinu pred izbore i godinu nakon izbora uđu u te jedinice i da onaj novi čelnik ima jasnu sliku.

Između ostaloga ste iznijeli i podatak da jedan dio ljudi koji trebaju poštivati preporuke revizije te preporuke ne poštuju. Recite mi molim vas jeste li na svom klubu ili unutar stranke razgovarali o tome da se kazne za te koji ne poštuju te preporuke povećaju i jeste li spremni prihvatiti prijedloge oporbe za eventualne zakonske izmjene koje bi zapravo propisale veće kazne? Branka (HDZ)** Hvala lijepo kolega Pavić. Pa što se tiče kazni to smo donijeli u Zakonu o Državnom uredu za reviziju, prema tome nisam primijetila da ste onda dali amandman na te članke, onda ste imali priliku i vi i sve kolege. Poštovani zastupnik Cappelli. Molim vas ne iz klupe, molim vas kolege ne iz klupa. Poštovani zastupnik Cappelli. Kolega Pavić pa dajte, izvolite kolega. ja sam bio isto neko vrijeme i u Ministarstvu turizma i nisam nikad primijetio ono što pokušavaju danas mnogi iz oporbe reći da bez obzira što hvale naravno reviziju, nisam nikad uspio primijetiti da smo mi tako to doživljavali u smislu sad dolaze navodno neki naši nego dapače imao sam puni respekt, neću reć strah jer ako je sve u redu nemaš čega bit strah, ako nešto i nisi napravio u smislu da imaš neki propust oni će te upozorit, druge godine ćeš ispraviti i naravno taj posao ide u skladu sa zakonom. sad još kad imamo i utjecaj europskih fondova ako to možemo reć, jedna maksimalna preopterećenost, pa čisto da komentirate tu usporedbu sad kad vidimo još da su tu i europski fondovi ono vaše iskustvo od prije nekih godina da čisto kažete taj srazmjer jednog i drugog u jednoj usporedbi ili nešto slično kako vi to sad vidite u skladu s onim što je nekad bilo i danas. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Cappeli, da Državni ured za reviziju je počeo sa radom 1994.g. od tada do danas ja nisam čula pa čak ni u ono vrijeme da su bile neke velike kritike, ali da je njihov rad sve kvalitetniji, ali i sve složeniji to svi vidimo iz dana u dan i iz ovih izvješća. Kao gradonačelnica svaki put kao što ste i rekli se Državni ured za reviziju najavio svoj dolazak i reviziju sa punim poštovanjem, ne nikakvim posebnim strahom jer znamo da će oni doći i kvalitetno obaviti svoj dio posla, naravno kao čelnica ne provodim neke stvari, nisam provodila nego su to radili djelatnici, pročelnici i sl. i moguće je da su propustili ili nešto napraviti sukladno nekakvom pravilniku. Sigurno da nije svejedno nekoj jedinici lokalne samouprave koja je mala, mala općinica koja ima svega par zaposlenika i sl. ili nekom velikom sustavu svaki od njih ima neke svoje prednosti i mane i nedostatke, ali kad bi se dobila preporuka to se nastojalo što prije

pa kad pogledamo u ovom izvješću da je Državni ured morao uz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja obaviti reviziju učinkovitosti i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i još 19 komunalnih društava onda možemo pretpostaviti koji je to obuhvat posla koji su trebali obaviti i mislim da je itekako sve ove preporuke i nedostaci koji su učinjeni ovdje navedeni da nam itekako može biti velika vodilja za koordinaciju i za usuglašavanje zapravo zakonodavnog okvira kako bi u tom segmentu bili što bolji. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Perić, da iz izvješća se vidi da je kad je u pitanju gospodarenje komunalnim otpadom je bilo između ostalog kaže 14 komunalnih društava obuhvaćeno uz ministarstva Fond za zaštitu okoliša kaže i dva trgovačka društva koja upravljaju Centrom za gospodarenje otpadom Kaštijun i Centrom za gospodarenje otpadom Marišćina koji su bili djelomično učinkoviti i sad vidimo 307 naloga i preporuka. Moguće da se radi možda od 200 istih, ali zato sam istakla i bilo bi dobro da Državni ured za reviziju na neki način i nama da preporuke što je to što bi trebalo mijenjati u sustavu da ovi nalozi i preporuke budu što manji i što manja brojka ili da bude onim subjektima revizije lakše odrađeno. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sad će govorit poštovana zastupnica Karolina Vidović Krišto, izvolite. Dame i gospodo, državna revizija jest bitna institucija u svakoj modernoj državi današnjice. Jedna od činjenica koje potvrđuju da je riječ o važnom tijelu jest da je u većini država mandat čelne osobe, u našem slučaju glavni državni revizor, dulji nego uobičajeno za državnog dužnosnika, te traje 6. ili 8.g.. Ako je državna revizija bitna za državu onda je izvješće državne revizije bitan dokument jer to izvješće nas informira kako se troši novac hrvatskih građana ili kako se upravlja imovinom hrvatskih građana. Nažalost, rad državne revizije se u Hrvatskoj obezvrjeđuje i po njemu se ne postupa onako kao što je to uobičajeno u drugim državama članicama EU. Važnost rada državne revizije potvrđuje se upravo ovih dana u Njemačkoj. Tamo je naime državna revizija pronašla propuste u radu ravnatelja čuvenog Fraunhofer Instituta Reimunda Neugebauera. Ovaj ugledni znanstvenik koji je upravljao godinama najvećom znanstvenom institucijom u Europi zbog svojih je propusta morao odstupiti. Postavlja se pitanje zašto se u uređenim državama odgovorno i u potpunosti transparentno odnosi prema kršenju zakona i zlouporabama sredstava poreznih obveznika? Jesu li te države koje inače svojim građanima omogućavaju dostojanstven život neozbiljne ili su možda prestroge? Ne, odgovorno postupanje s novcima svojih građana jest pretpostavka blagostanja u toj državi jer u Njemačkoj su plaće 3 ili 4 puta veće nego u Hrvatskoj upravo zbog načina upravljanja sredstvima poreznih obveznika tj. zbog odgovornog ponašanja onih koji imaju javne ovlasti. Državna revizija jest jedna od rijetkih institucija hrvatske države koja doista radi svoj posao, ali hrvatski građani nemaju baš nikakove koristi od urednog i profesionalnog rada državne revizije jer ostala tijela države ne primjenjuju njihova izvješća. U drugim državama izvješća državne revizije se analiziraju, sukladno tim analizama ostale institucije poduzimaju potrebne korake i radnje kako bi se spriječile nepravilnosti, a ukoliko je riječ o korupciji utvrđene nepravilnosti bivaju procesuirane kako bi se otuđeno vratilo i kako bi se spriječilo ponavljanje istih radnji. U Hrvatskoj izvješća revizije se spaljuju ili skrivaju. Poznato je da je državna revizija u izvješću HS jasno konstatirala da je privatizacija Croatia osiguranja provedena protuzakonito pri kojoj su porezni obveznici oštećeni za 720 milijuna eura. Što se nakon tog izvješća dogodilo? Ništa. Usput, ako netko tvrdi da Hrvatska nema novaca onda ili je omamljen ili laže jer kada uzmemo u obzir hrvatski i njemački GDPR 720 milijuna eura za Hrvatsku je ekvivalent od 150 milijardi eura za Njemačku. Može li si itko zamisliti što bi se u Njemačkoj dogodilo kada bi 150 milijardi eura bilo ukradeno ili u Češkoj recimo 2 milijarde eura? Pa obje te države ne bi stale dok i zadnji odgovorni pred očima cijele nacije ne bi bio priveden i to u lancima, u Hrvatskoj se o aferi Croatia osiguranje uopće ne govori. Upravo je slučaj Croatia osiguranja dokaz zašto nemamo novaca za zdravstvo, školstvo, dječje dodatke itd., ali treba još nešto dodati kada je u pitanju rad državne revizije. Nakon što je državna revizija dokazala lopovluk u slučaju Croatia osiguranja i u slučaju HAVC-a gdje je skandalozni Hrvoje Hribar sustavno nanosio štetu hrvatskim poreznim obveznicima, a sve uz pomoć vaše ministrice Obuljen Koržinek. Mediji su po nalogu korumpiranih struktura počeli blatiti djecu glavnog državnog revizora. Državnog revizora poznajem iz službenih susreta, te nemam nikakovih osobnih dodira ni s njim, niti s njegovom obitelji, međutim kada mediji njegovog sina blate zato što radi u tvrtki koja je u vlasništvu države, a taj mladić čini mi se ima stručnu spremu iznad one koja je tražena na natječaju, onda je jasno da je riječ o blaćenju oca, a sin je samo instrument preko kojeg se udara na oca, napadom na sina oca se želi ušutkati. A pogledajmo molim vas kako mediji tretiraju stvarni nepotizam koji u Hrvatskoj prelazi sve granice pristojnosti. Uzmimo primjer obitelji Perković, otac osuđeni udbaški ubojica namjestio je svoga sina Sašu za predsjednika, za savjetnika predsjednika države, inače suradnika tog Perkovića za vrijeme UDBA-e, Stipe Mesića i je li ikada ta činjenica problematizirana u medijima? Nije naravno. Je li problematizirana činjenica da je Vladimir Šeks postavio svog posinka na čelo liste za Europski parlament, te je danas Karlo Ressler zastupnik u Europskom parlamentu? Nije naravno. Oba primjera jesu otvoreni nepotizam, a mediji se prave gluhi i slijepi, međutim završiti Ekonomski fakultet i raditi u računovodstvu, što je činovnička i stručna pozicija, kao u slučaju sina revizora Klešića definitivno ne mora biti, a vrlo vjerojatno i nije nepotizam. Ovaj primjer navodim kao činjenicu kakve metode koriste hrvatski moćnici protiv ljudi koji profesionalno rade svoj posao. To je njihov panični strah od transparentnosti. Državna revizija pokazuje da u Hrvatskoj imamo ljude koji znaju profesionalno i odgovorno raditi svoj posao i zato ti moćnici pokazuju i nervozu i agresivnost. Međutim, rad revizije nema efekta jer njihova izvješća završavaju u ladicama ili možda u kantama za smeće ili ponovit ću možda ih se jednostavno zapali. Po izvješćima državnih revizija, to smo vidjeli na slučaju Fraunhofer Instituta moraju postupati državna tijela kao što je primjerice DORH. Znači DORH je trebao procesuirati Antu Vlahovića, Slavka Linića ili Damira Vanđelića vezano uz slučaj Croatia osiguranje. Morao je biti procesuirani Hrvoje Hribar zbog zlouporaba u HAVC-u kao i sadašnja ministrica Nina Obuljen Koržinek koja ga je štitila, ali hrvatski građani su suočeni sa blokadom institucija kako bi moćnici mogli te iste građane zlostavljati i besramno i protupravno se bogatiti. Današnji moćnici ne dopuštaju da Hrvat ima ista prava kao Čeh, Mađar ili Francuz. Pomoćnicima i glavnim strankama u Saboru hrvatski građani trebaju plaćati poreze, šutjeti i svojim zlostavljačima još i pljeskati. Glasovat ću za ovo izvješće jer su ga radili odgovorni revizori, te su poštivali etične i profesionalne standarde. A onima koji se boje transparentnosti poručujem da ćemo u Hrvatskoj uspostaviti vladavinu prava i korupcionaške smutljivce poslati tamo gdje im je mjesto. Jer samo uređena Hrvatska može biti uspješna Hrvatska. A vi gospodine Boriću imam i vama nešto za reći za kraj. Vi vrlo svjesno govorite neistine i to radite sustavno. Vi imate snimku osnivačkog sabora naše stranke OIB na Youtubu, ja sam vam je čak, taj link sam vam poslala prije nekoliko tjedana na vaš saborski mail koji očito ne čitate ili zlonamjerno iznosite i dalje takove laži. A što se tiče mojih govora, gledajte meni pomaže jako puno vrijednih, obrazovanih, čestitih i stručnih ljudi. Jako mi se puno ljudi javlja iz vašeg sustava jer su ogorčeni zbog nepravde i javašluka i lopovluka koji provodite i jasno je da ste nervozni, jer vašem šefu Andreju Plenkoviću govore pišu Gabrijela Žalac, Josip Perković, Pupovac, Vladimir Šeks i Davor Božinović i Darko Horvat.

sam prozvao ovdje s obzirom na to da je ona predsjednica političke stranke. Čak ne mogu se sjetiti ni naziva kako se zove, ali jednostavno pokušava vrijeđajući sve druge, svih nas učiniti jednakima. Mi nismo jednaki. Ona proziva ljude, ona i danas u svojoj raspravi koja nema veze sa uredom i radom Ureda za državnu reviziju upotrijebila imena mnogih ljudi koji se ne mogu braniti od tih i takvih. A kako to prolazi u javnosti ili kako to u stvarnom svijetu prolazi zna i sama gospođa. Ima neke optužne prijedloge, vjerojatno će to riješiti. Dobro, ja je nisam prekidao iako je uistinu otišla od teme dosta. Mogao sam to temeljem članka 232. Nisam to učinio, jer mislim da evo Parlament ponekad može biti takav ali u određenim granicama. Ne valja prijeći te granice. Ako prijeđe i na njegovu je dušu. Repliku ima poštovani zastupnik Pavić. Poštovana zastupnice u svojoj ste raspravi spomenuli između ostaloga da su institucije poput DORH-a i USKOK-a dužne reagirati na izvješće revizije i pokrenuti postupke protiv osoba koje su spomenute u izvješću, odnosno koje bi trebale odgovarati u izvješću.

Hvala kolega Paviću. Što se tiče DORH-a, što se tiče hrvatskog pravosuđa ne jednom sam upozorila na to, na činjenicu da je rak rana hrvatskog društva hrvatsko pravosuđe, a rak rana pravosuđa jest DORH. Što oni pokreću, ne pokreću, što procesuiraju, ne procesuiraju vidimo na lisnici hrvatskih građana. Hrvatski građani su sve siromašniji, a lopovluk je sve veći koji oni ne procesuiraju. To je kao da imate alarmni uređaj koji ste isključili. Toliko o DORH-u. Kolega Boriću i vama još jedanput, dakle svjesno iznosite neistine i laži i nadovezat ću se na kolegu Pavića. Kada govorite o optužnicama i pravosuđu, da to je vaše pravosuđe. Ali doći će vrijeme polaganja računa kada neće biti PPD i obitelj Pavičić ta koja će unatoč svojim marifetlucima tužiti one koji prokazuju ono što se zove u svakoj uređenoj državi lopovluk, korupcija itd.

ukoliko ne znate mišljenje naše u vezi revizije evo pitajte kolegice samo pohvale. Prošli put smo govorili o tome. Mislim da nema potrebe da sad ponovo ponavljamo iste stvari. Bilo je prošli put izvješće dobro danas opet ono što imamo pred sobom je isto odlično izvješće. Na žalost ono što nas strahovito smeta to su postupci koje zapravo ne provode osobe koje bi trebale te poslove provoditi nakon vaših vaših primjedbi da trebaju provesti određene korektivne mjere. I sad ću odmah odgovoriti kolegici Juričev-Martinčev koja mi je rekla da smo mogli napisati amandman. Kolegice mogli smo napisati amandman, napisali smo 201 amandman pardon rebalans proračuna, bio je prihvaćen jedan jedini amandman i to amandman vašeg kolege iz HDZ-a. 200 amandmana iz oporbe su bili odbačeni, prema tome pisati amandmane ovakvoj vladajućoj stranci nema smisla jer će ionako biti svi odbijeni. Vraćam se ponovno na izvješće. Gospodine državni revizore, glavni revizore. Ono što nas smeta između ostalog a to su dugovi koji se rješavaju u zdravstvu. To je veliki problem. Ne znam, znači ja nemam informaciju koliko rastu kamate, rastu li kamate, raste li taj dug zbog toga što se to ne otplaćuje na vrijeme, ali ako premijer kaže, tvrdi svakodnevno u novinama i u medijima novaca ima. Nije mi jasno zašto to jedanput ne stavimo na nulu i nakon toga normalno definiramo državni proračun u kojem će se definirati realni troškovi između ostaloga i za zdravstvo. Imamo slične probleme i u obrazovanju. Mnoga su veleučilišta u Hrvatskoj u minusu. Ti se minusi ne pokrivaju, a nakon toga troškovi prema profesorima rastu, jer između ostaloga rastu kamate, profesori tuže na sudove, plaćaju se advokati, plaćaju se troškovi postupaka i nakon toga od duga koji je bio nekoliko milijuna kuna to naraste na nekoliko desetaka miliona kuna. To takvo ponašanje nema smisla. Takvo gospodarenje državnim novcem nije dobro i smatram da biste između ostaloga trebali i takve stvari napisati u svojem izvješću i opomenuti i premijera i ostale članove Vlade da se treba drugačije raditi i drugačije gospodariti. Nadalje, Fond solidarnosti. Rekli ste i sami budući da je ovo izvješće za 2021. godinu da je u toj godini 3,4% sredstava koja su bila doznačena potrošeno ukupno u međuvremenu nam se desio veliki krah u vezi rasta cijena rada i u vezi rasta cijena materijala. Mi smo ta sredstva da smo ih potrošili 2021. godine mogli napraviti barem 50% više radova. Malo prije kad sam vas, kad sam postavio to pitanje vi ste pohvalili trenutnog ministra koji je uspio potrošiti sav novac. Ja se s vama slažem. Međutim, dajte meni 7 milijardi ja ću ih potrošiti odmah, ali je pitanje efekta. Znači postavljamo pitanje koliko smo mi stvari trebali napraviti, koliko smo projekata mislim ovoga objekata trebali obnoviti, a koliko smo ih sad u konačnici obnovili iz tog Fonda solidarnosti. Znači novac smo uspješno potrošili, ali posao nismo napravili. I moje je pitanje hoćete li u izvješću za 2022. godinu napisati, napraviti analizu ili vi ili neka druga institucija koliko se zapravo novaca izgubilo, kolika je zapravo šteta i hoćete li prozvati ljude koji su trebali posao odraditi, a nisu ga odradili da za taj novac odgovaraju jer tu se ne radi o 100 tisuća kuna nego se radi o milionima i milijardama. Ako neće biti takvih stvari u izvješćima, ako se neće prozivati konkretne osobe koje su bile zadužene za pisanje projekata, za predaju projekata na vrijeme, nakon toga se ne dešava apsolutno ništa što znači da ova država ne može ići naprijed. Nadalje, da postavimo samo pitanje evo danas premijer dijeli veće plaće bez dogovora sa sindikatima to on ovako dogovara sa ljudima, dođe i veli evo bit će imat će veću plaću po koeficijentima, a sad ja vas pitam koliko su te plaće mogle biti veće da se novac za obnovu objekata ne izdvaja iz Državnog proračuna nego da se izdvojio iz fonda odnosno To su milijarde kuna koje su se mogle utrošiti namjenski, a sad se ovaj novac koji se mogao utrošiti za druge stvari troši za obnovu koja se nije napravila na vrijeme zbog nesposobnosti ljudi koji su bili na vlasti. To nije bezveze. O tome trebamo govoriti. Nadalje, ovdje ste govorili između ostaloga o dijagnostici u našem zdravstvu. Imao sam ovdje govor kad sam govorio o tome da moramo voditi računa o tome da se dijagnostika provodi u našim javnim bolnicama i da se što je moguće manje ljudi šalje na dijagnostiku u privatne bolnice. Tamo na vašem mjestu je sjedio ministar, do njega je sjedio čelni čovjek HZZO-a i vikali su mi iza leđa, to je nama isto. Znači trošak odnosno cijena dijagnostike je možda ista, međutim i u javnoj bolnici i u privatnoj poliklinici postoji jedan dio novaca koji se zove profit i nije svejedno hoće li taj novac ostati u javnoj instituciji ili će ostati u privatnoj instituciji jer ukoliko je to u privatnoj instituciji onda vlasnih te privatne poliklinike vozi BMW, vozi jahtu, a naši jadni bolesnici i zdravstveni osiguranici i dalje pate i čekaju na red jer u javnim institucijama ne mogu doći na red, a u privatnim poliklinikama mogu doći uvjetno ukoliko su imali ovoga uputnicu koja je još došla u onu kvotu ili ukoliko su to platili privatno sami svoj pregled. Prema tome, to ne može biti isto. Zato vas molim da se to isto tako napiše u reviziji i da se inzistira i kod ministra i kod svih ostalih da se napokon takve stvari rješavaju i da ide u korist naših stanovnika, naših sugrađana. Jedinica lokalne samouprave, znam da ste dali dosta uvjetnih mišljenja, međutim ima jedno područje na koje nisam vidio da ste se osvrnuli, a to su projekti koji se daju projektirati. U jedinicama lokalne samouprave imate cijeli niz projekata koji se po zakonu daju isprojektirati, a nakon toga se ti radovi nikada ne odrade, ali nikada, čak se niti nisu mislili odraditi. Što je sa tim novcem? Jeste li negdje prozvali čelnike tih lokalnih, jedinica lokalnih samouprava za to što su dali projektirati stvari koje nisu niti mislili odraditi. Naravno da je to prošlo i općinsko vijeće odnosno gradsko vijeće ili skupštinu uopće nije bitno, sve je to po zakonu, ali nastala je šteta. Za to nitko ne odgovara. Nadalje, jedinice lokalne samouprave i trošenje sredstava koja su se slila u proračun od prodaje gradskih odnosno općinskih vlasništva, znači vlasništva jedinica lokalne samouprave. Ta se sredstva moraju trošiti namjenski. Tko plaća kaznu i koliku kaznu ukoliko se to ne potroši namjenski? Kud taj novac nestaje jer ga u proračunima nema. Prodani su primjerice socijalni stanovi, a nakon toga se novac potrošio kuda? Na primjer prodana je plinara koja je recimo vrijedila 120 miliona kuna, prodana je za 8 miliona kuna, ali ni tih 8 miliona kuna nije prodano, potrošeno namjenski. Što je sa tim novcem? Imate cijeli niz primjera u jedinicama lokalne samouprave, ja znam da je to teško napraviti vama zato što vi radite na temelju dokumentacije koja se vidi i koja se knjigovodstveno provede, ali treba postojati i neka institucija koja bi trebala biti uz vas da reagira i na ono što se nije moglo vidjeti iz dokumenata vaših na temelju vaših zapažanja jer ako nešto vrijedi 120 miliona kuna, a prodano je za 8 miliona kuna mislim da je to iz aviona vidljivo da nešto ne štima. Prema tome, takve stvari, na takve stvari treba reagirati. Digitalizacija. Digitalizacija informacijski sustavi. Ne znam jeste li se primili poslova oko revizije korištenja informacijskih sustava. Mi smo u Hrvatskoj potrošili milijarde, milijarde na informatizaciju, a nismo se maknuli dalje od početka zato jer su sustavi koji su kupljeni najčešće neupotrebljivi ili su možda upotrebljivi kratak period i nakon toga se više ne koriste.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjene kolegice i kolege, evo na kraju rasprave o Izvješću o radu Državnog ureda za reviziju ispred Kluba zastupnika HDZ-a dat ću završnu riječ. Kao i svake godine dosada tako i ove godine sa pozornošću smo proučili ovo izvješće koje na vrlo jasan način donosi mnogo informacija o radu ureda. Međutim, rad ureda možemo promatrati kroz dvije slike ili dva pristupa. Jedan pristup daje odgovor na pitanje što je to glavni državni revizor sa svojim suradnicima odnosno državnim revizorima radio u prošloj godini i koje je rezultate ostvario. Drugi pristup daje nam odgovor na pitanje kako su svoj posao radili subjekti revizije koje su državni revizori obuhvatili svojim radom. Daje nam odgovor na pitanje jesu li subjekti revizije uspostavili sustav upravljanja javnim novcem na način koji osigurava točne i pouzdane podatke o financijskom poslovanju subjekata revizije te odgovor na pitanje jesu li subjekti revizije koristili financijska sredstva na učinkovit način odnosno ekonomično, djelotvorno i svrsishodno. Iz podatka navedenih u ovom izvješću vidimo da je Državni ured za reviziju obavio sve planirane zadatke vezane uz reviziju i sve zadatke koji stvaraju preduvjete i pružaju podršku Državnom uredu za reviziju obavljanju njegove temeljne zadaće, a to je revizija. Revizija objektivnog vrednovanja i ocjene pravilnosti rada subjekata revizije kako iz aspekta prepoznavanja načina ili alata pomoću kojeg Državni ured za reviziju pokreće promjene u životu građana. Svaki nalog ili preporuka koju državni revizori navedu u svom izvješću bilo, bilo neizravno, bilo izravno pokreće promjene kako u subjektu revizije tako njihovom implementacijom i u životu građana. Ured je u skladu sa Godišnjim programom i planom rada za 2022. godinu obavio 195 revizija i 94 provjere provedbe naloga i preporuka danih u prošlim revizijama čime je obuhvatio 668 subjekata revizije. Ukupno je obavljeno revizijama dano 2.300 naloga i preporuka dok je provjerom provedbe naloga i preporuka iz prošlih revizija utvrđeno da je od 4.083 naloga i preporuka dano u prošlim revizijama u cijelosti provedeno 2.713 naloga i preporuka, da su djelomično provedena ili su u postupku provedbe 633 naloga i preporuke, 599 naloga i preporuka nije provedeno, a 138 zbog promjene propisa ili drugih poslovnih okolnosti nije primjenjivo. Činjenica da je preko 80% naloga i preporuka u cijelosti ili djelomično provedeno ili je u postupku provedbe govori da subjekti revizije poduzimaju ili da značaj broj subjekata revizije poduzima aktivnosti na unapređenju usklađenosti poslovanja s propisima. Ovo su podaci koji najbolje potvrđuju koliki napor državni revizor, revizori ulažu kako bi prepoznali poslovna područja koja subjekti revizije trebaju unaprijediti te dali jasne naloge i preporuke kao smjernice kako da to unapređenje subjekti revizije i ostvare. Iz očitovanje koje subjekti revizije dostavljaju Državnom uredu za reviziju kao i ocjene koje subjekti revizije daju državnim revizorima nakon obavljene revizije posebno u dijelu koji se odnosi na jasnoću i primjenjivost danih naloga i preporuka vidimo da subjekti revizije ocjenjuju državne revizore sa vrlo visokom ocjenom 4,77. Samo iz ovih nekoliko podataka koje sam izdvojio iz izvješće možemo potvrditi da se i mi zastupnici u Hrvatskom saboru možemo osloniti na ocjene državne revizije vezane uz pravilnost i efikasnost upravljanja javnim novcem. Sve nam to govori o radu Državnog ureda za reviziju, međutim iz izvješća se vidi i nekoliko ključnih izazova s kojima se susreće Državni ured za reviziju i glavni državni revizor. U prvom redu tu je potreba donošenja novog Zakona o Državnom uredu za reviziju kojem bi se na cjelovit način uredio položaj, nadležnost te status državnih revizora i zaposlenika Državnog ureda za reviziju. Svima nam je jasno da je, da treba unaprijediti položaj i status državnih revizora te jasnije odrediti mjesta i uloge Državnog ureda za revizije kao vrhovne revizijske institucije koja je neovisna i samostalna u svom radu. To je zahtjev koji prolazi, koji koji proizlazi iz Ustava RH, ali i iz međunarodnih standarda vrhovnih revizijskih institucija. Plaće državnih revizora i zaposlenika Državnog ureda za reviziju trebaju biti uređene zasebnim zakonom kao što su to bile i dosada te primjerene zahtjevnom poslu koji Državni ured za reviziju obavlja. Drugi izazova, pa moglo bi se reći i problem s kojim se Državni ured za reviziju susreće je nedovoljan broj zaposlenika. U ovom trenutku uredu nedostaje 86 zaposlenika. S obzirom na ograničenja koja odnose, koje se odnose na zapošljavanje u državnoj službi naš stav je da se to ograničenje ne treba odnositi na Državni ured za reviziju kako zbog njegove neovisnosti tako i zbog poslova koje ured obavlja

premašili vrijeme. U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata završno će govoriti poštovani zastupnik Željko Pavić. Izvolite. **Pavić, Željko (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem poštovani predsjedavajući. Nadam se da ću i ja dobiti dodatnih pola minute. se, glavni revizor je izašao ovaj, ali ja ću nastaviti tamo di sam stao u svojoj pojedinačnoj raspravi, a to je digitalizacija i revizija informacijskih sustava koji su kupljeni i na koje je potrošeno strahovito puno novaca. Naime, izuzetno je važno da se vidi kako se ti informacijski sustavi koriste, ima li od njih koristi i je li onaj novac koji je za njih plaćen stvarno novac koji se trebao platiti? Osim toga, važno je da se napravi i revizija efikasnosti i korisnosti tih sustava. Potroši se desetke milijuna kuna, pardon, sad evo sad možemo govoriti o, potroši se nekoliko milijuna eura na pojedini informacijski sustav od kojih kasnije koristi nema apsolutno nikakve, a još je veći problem što se podaci iz tih sustava ne koriste u drugim sustavima. Što se mene osobno tiče s obzirom da ste i sami rekli u svojem izlaganju imamo, imate jako puno ovoga institucija koje trebate kontrolirati, 16 tisuća institucija, to nije malo, ali bilo bi puno lakše kad bi se to sve skupa stavilo u jedan jedinstveni informacijski sustav i kad biste imali sve te podatke u dohvatu sa svojeg radnog mjesta, pa biste onda išli na teren samo u slučaju kad ste u tim promjenama uočili greške, međutim toga nema. Što je sa digitalizacijom dokumentacije, prateće dokumentacije koja se može digitalizirati kroz DMS sustav, znači kroz Document management sustav? Znači uz svaku knjigovodstvenu promjenu može biti i digitaliziran dokument. Zašto toga nemamo? Potrošili smo milijarde, milijarde eura smo dosada potrošili na informatizaciju, a ostali smo na onoj poziciji na, na, na, na nivou indeksove digitalizacije u RH, po DESI indeksu smo ostali čak ispod, pali smo ispod onoga što smo bili ranije, to je sramota. Zašto to ne koristimo? Imamo izvanredan sustav porezne uprave, izvanredan sustav carinske uprave. Nije mi jasno zbog čega se ne naprave jedinstveni sustavi koji bi omogućili i prisilili JLS da rade na istom informacijskom sustavu, da kroz isti sustav prikazuju svoje poslovne promjene, da kroz isti sustav pokazuju izvješća godišnja koja trebaju napraviti i bilo bi vam sigurno jednostavnije raditi, a da ne govorimo o poduzećima ili javnim poduzećima koja vi morate kontrolirati da imaju jedinstvene sustave kroz koje biste mogli vidjeti sve promjene koje se dešavaju uz prateću dokumentaciju i odmah uočiti greške. Na kraju krajeva postoji i mogućnost da se naprave i sustavi koji će vam slati ovoga poruke ukoliko je nešto sumnjivo ili, ili nije u skladu s onim što treba biti. Kad sam već kod javnih poduzeća, u javnim poduzećima ima toliko nepravilnosti, toliko nelogičnosti na koje vi zapravo ne možete utjecati. Zašto? Zato što je sve po zakonu, oni su donijeli pravilnik u kojem piše ono što njima odgovara. Upravni odbor im je prihvatio njihove prijedloge koji njima odgovaraju, skupština društva je prihvatila ili dala naloge koji njima odgovaraju, a nakon toga se isplaćuju plaće daleko veće od premijerove plaće, daleko veće od plaće predsjednika sabora, imaju na korištenju službeni auto, mobitel, ne znam što sve nemaju, koje sve beneficije nemaju, a vi na to utjecati ne možete. Zašto? Zato što je sve u skladu s dokumentacijom koja zapravo to omogućava, a novac odlazi, to je naš novac, to je naš novac. Zašto je naš novac? Zato što bi sva ta javna poduzeća u skladu sa odlukama Upravnog odbora trebala jedan dio tih novaca uplatiti u državni proračun, jel to 5% ili 50% ili više od toga to sad zavisi od odluke Upravnog odbora, ali to se mora uplaćivati u državni proračun. Prema tome kad se to podijeli privatnicima odnosno privatnim osobama i fizičkim osobama tih novaca više nema. Rečeno je ovdje da mediji ne prate ovo izvješće, pa ne prate ovo izvješće kad je medijima važnije i bitnije hoćemo li mi pratiti rodno stanje naših zastupnika i zastupnica, ali vaše izvješće im nije interesantno, znate zbog čega? Zato što unutra ne pišu imena i prezimena, nema afera, u tome je problem i to nitko ne prati, to nikome nije interesantno. I ono što je najvažnije, jako je važno da iz svakog izvješća nešto naučimo i bilo bi dobro i kvalitetno kad bismo mogli nakon vašeg izvještaja dati i odmah prijedloge za zakonske promjene tako da se ona, one greške koje se dešavaju, najčešće greške, više ne smiju i ne mogu dešavati. (HDZ)** Hvala lijepo. Sada će u ime Kluba zastupnika Mosta završno govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj, izvolite. Govoriti o državnoj reviziji koja odradi svoj posao, uputi to DORH-u i svim institucijama nadležnim koje ništa ne naprave i slušajući malo ovu raspravu, poglavito od strane vladajućih koji podupiru npr. Matu Jujnovića i kojem daju koncesiju za prijevoz putnika i pljačku koju je napravio, pa krenut ćemo i dalje. Evo o tome ću se vratit poslije zbog informacije koju sam dobio od uvažene gđe. tajnice da će se odgoditi rasprava o mom skidanju imuniteta. …do 16 sati. Koji je cilj ja ne znam toga i čemu, ja tražim da mi se skine imunitet, jel to pošteno? imunitet je bio i kad ste govorili u onome vremenu kad ste govorili oko korona prevara koja je najveća, tu bi revizija tribala uć i dat svoje izvješće, najveća pljačka hrvatskog naroda, veće nema prevare, di su uništili znači gospodarstvo, di su uništili naše građane, di su ih pravili budalama, dal će, gdje su cjepivo ostale sad milijarde, gdje je neko natukao dobre novce dok je uvodio covid mjere. državna revizija odradi svoj posao npr. splitski škver, rekli su da nenamjenski se troši dvi milijardi kuna, ja ne znam točan iznos, o tome smo pričali, vi to uputite nadležnim institucijama i to Vlada RH zaustavi i naravno da se i dalje o tome ne govori. Nije se ulagalo u brodogradnju, nije se ulagalo na primjer evo sad gazda Prvo plinarsko društvo koje mene tuži, tj. gazda njihov Pave Vujnovac i ta ekipa. Oni su cijelu Hrvatsku okupirali. Brige koga za Baškim poljem, neš' ti, šta je to? Brige koga. A znate čiji je on sponzor državni revizor? HDZ-a. Njima je dao 6, 7 milijuna kuna u kesu, slobodno zapišite to pa provjerite. Posudio im Pave Vujnovac 67 milijuna kuna. Kako se nije sitio moje političke opcije, nego nas tuži priko ruskog kapitala, a ja sam kao ruski igrač, kao ruski igrač mi smo u MOST-u ruski igrači, a on je isključivo po Plenkoviću i po sponzorstvima koje je vama davao ili pozajmicu, ne zna šta vam je davao milijone da bi opstali uopće. Jel' to revizija vidla? Vjerojatno je. Govorimo o gazdi hrvatski, gazdi HDZ-a, gazdi svih političkih opcija. Čak i ovi desni koji spominju Vukovar, kad spominješ Pavu Vujnovca da je to napad na Vukovar. pola moje Dalmacije kupio bez kune, Baško polje znate bili ste doli. Pavo Vujnovac je gazda i ekipa. To je činjenica. Ja bih samo kratko rekao da Državna revizija i moram reći, ja sam često i govorio odradi svoj posao u dijelu kojega mora, međutim toliko je smišno kad gledam evo hajmo krenuti. Telekomunikacije, spominjao je kolega Pavić. Čije su telekomunikacije? Di su pare? Čija je infrastruktura što su naši roditelji ulagali. Šta će tu sad Državna revizija Opljačkano. Nama znači upravljaju sa onim šta su naši roditelji uložili vi stariji. Tko upravlja? Stranci. Šta je? Evo uskoro sa poljoprivrednim zemljištem? Kupit će ga stranci za male pare, prestaje moratorij. Šta je sa izvorima? Šta je sa Forte novom i čiji je kapital priko Vujnovca unutra? ide ova Hrvatska? Revizija? Vi utvrdite, ustanovite bili ste u mome gradu Sinju, utvrdili, ustanovili i naravno svakodnevno ili često imam tužbe, dolazi policija, prijavljuje me se, stiska me se. Znači kao triba bi kleknut ja ispred premijera, ovo bi se trebala monarhija složiti uz potporu određenih medija. Kad čitam članke smih me uhvati. Koliko ste iskontrolirali državu da u ovome Saboru saborski zastupnik kad se digne da nema mogućnosti nego tri replike. Čak su nam državni revizoru zabranili govoriti. Gdje je energetika, gdje je INA, gdje su milijarde? Di su pare osnovno je pitanje?